i obveza utvrđenih zakonom u programima HR-a i HTV-a u razdoblju od 11. srpnja 2005. do 20. rujna 2006. godine, b) Izvješće ravnateljstva HRT-a o poslovanju HRT-a za 2005. godinu Sukladno članku 19. Zakona o HRT-u Hrvatskom saboru dostavljene su navedena Izvješća. Materijale ste primili poštom. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za informiranje i informatizaciju i medije, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada Republike Hrvatske dostavila je mišljenje. Žele li predlagatelji dodatno obrazložiti Prijedlog? Predsjednik Programskog vijeća HRT-a Zdenko Ljevak. Izvolite. Vijeće je svoju zadaću obavljalo tijekom izvještajnog razdoblja stalnim nadzorom programskog usmjerenja kroz rasprave koje su o njemu vođene na sjednicama te preporukama što u određenom slučaju valja učiniti i upozorenjima na obvezu poštivanja programskih načela. Prateći program Hrvatske televizije u navedenom razdoblju možemo cijeniti da je on realiziran u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj radio i televiziji. Program HTV-a je imao puno više javnih sadržaja, ali još uvijek nedovoljno da bi se ispunila sva očekivanja javnosti. U izvještajnom razdoblju mogli smo gledati sjajnih emisija koje su proizvedene u samoj kući, ali isto tako i dobrih emisija koje su rađene po licencama. Međutim, bilo je i dosta emisija koje su javnu televiziju približavale komercijalnim televizijama. Vijeće je znalo prepoznati te momente i na svim raspravama je upozoravalo programske čelnike o uočenim promjenama što se, što možete naći zapravo u našem Izvješću. O Hrvatskom radiju u našem Izvješću se relativno malo govori. Želim vas izvijestiti da se u navedenom razdoblju o Hrvatskom radiju kroz rasprave na Vijeću govorilo samo u pozitivnim tonovima i često smo ga uzimali kao primjer kako se može organizirati i realizirati uspješno program. Kako stoji u izvješću Vijeće je redovito raspravljalo o programu Hrvatskog radija i televizije između dvije sjednice, te upozoravalo o eventualnim propustima koji su se događali. Ukratko ću vas podsjetiti samo na neke primjedbe i savjete kojima se Vijeće bavilo a koja se nalaze u dostavljenom vam izvješću. Inicirali smo rasprave o poboljšanju programa Hrvatske televizije te o tome donosili mjerodavne zaključke. Posebno organiziranim raspravama o programu javnog sadržaja Vijeće je svojim savjetovanjem otvorilo dosta pitanja koja su prihvaćena od strane programskih čelnika i takva suradnja je rezultirala puno kvalitetnijom programskom orijentacijom za razdoblje do 2007. godine. Ukazivali smo na profesionalne pogreške u realizaciji programa te tražili od čelnih djelatnika da se one ne ponavljaju. Ovdje ću iznijeti samo jedan primjer. Zbog neprofesionalnog odnosa prema svojim obvezama ali i neorganiziranosti u redakciji jednostavno su gledatelji u jednom danu ostali bez emisije vijesti, ponoćnih vijesti što je nedopustivo u organizaciji rada. Kroz svoje rasprave uvijek smo davali potporu slobodi javne riječi ali zahtijevali maksimalnu profesionalnost. Tražili smo izvješće o vanjskoj produkciji te o njemu temeljito raspravljali i ukazivali na propuste. Vezano za ovo pitanje koje izaziva veliki interes javnosti ali i Vijeća temeljito i detaljno se raspravljalo. U toj raspravi su uočeni propusti te se upozorilo na strogo poštivanje Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji. Kako se program o vanjskoj produkciji o otkupu gotove proizvodnje koriste velika financijska sredstva predložit ću Vijeću da se to pitanje vrlo precizno i transparentno regulira Statutom Hrvatske radio-televizije kao najsnažnijim aktom koji regulira poslovanje kuće. Posebnom raspravom o jeziku i govoru na Hrvatskom radiju i televiziji inzistirali smo da se o tom pitanju ozbiljno vodi računa te o tome donijeli i posebne zaključke. Oni su izneseni u našem izvješću. Prilikom rasprave je utvrđeno da svi preduvjeti educiranja novinara koji se, kako bi se problem jezika na radio televiziji sveo na minimum uočili smo da jednostavno nedostaje interes kako novinara tako i pojedinih programskih čelnika da se ovaj problem što brže riješi odnosno da ga se dovede na razumnu mjeru. Upozoravali smo na zlouporabu položaja pojedinih djelatnika. Pod ovim upozorenjem želim istaknuti kako smo imali slučaj emitiranja gotove emisije u četiri nastavka iz privatne produkcije na javnoj televiziji a da to nije bilo predviđeno programskom shemom i da zato nije postojao ugovor o emitiranju. Ovo svjesno ističem sa željom da se to više nikad ne dogodi na Hrvatskoj televiziji. Prilikom davanja mišljenja o financijskom planu za 2006. godinu upozorili smo ravnateljstvo da se malo ulaže u educiranje kadrova kako bi se paralelno sa tehnološkim razvojem osigurala budućnost Hrvatskog radija i televizije. Bez namjere da izlazimo iz okvira nadležnosti Zakona o HRT-u, mišljenja smo da je to vrlo važna pretpostavka kako bi mogli ponuditi kvalitetniji program našim gledateljima i slušateljima. Koliko smo bili u pravu potvrđuje i najnoviji primjer koji se dogodio prilikom usvajanja programske orijentacije za 2007. godinu. Nisam mogao vjerovati da na Hrvatskoj radio- televiziji nema novinara a njih je 8 stotina u stalnom radnom odnosu koji može voditi jednu emisiju iz kulture, što su me uvjeravali ravnateljica televizije ili glavni ravnatelj. Da bi se realizirala navedena emisija angažira se vanjski suradnik i …/Govornik se ne razumije./… isplaćuju visoki honorari. Ovi i ovakvi primjeri u konačnici umanjuju mogućnost ulaganja u buduće programe i obveze koje ima Hrvatska radio-televizija. Pitanje korupcije na Hrvatskoj televiziji pokrenuto je od strane jednog djelatnika HTV-a, o čemu je raspravljao i saborski Odbor za medije, bilo je na dnevnom redu Vijeća. O tom pitanju Vijeće je raspravljalo i kako nije imalo nikakvih argumenata donijelo je zaključak da se cijeli slučaj uputi Državnom odvjetniku. To je vrlo transparentno u našem izvješću postavljeno. Redovitim komuniciranjem sa javnošću kroz primjedbe i prijedloge, Vijeće je ostvarivalo i svoju zakonsku obvezu kao predstavnik javnosti. I na kraju, želim vas izvijestiti da je Hrvatska javna televizija i za 2006. godinu proglašena najgledanijom javnom televizijom u Europi službeno. Osobno procjenjujem da je to veliki uspjeh svih sudionika u osmišljavanju i realizaciji TV programa te im i ovom prilikom još jedan put čestitam na postignutom uspjehu. Ono što nisam izrekao vrlo temeljito piše u našem izvješću a postoje i naši zapisnici pa vam stojim na raspolaganju. Hvala lijepa. **Milinović, Darko Gospodin Galić. Izvolite! Glavni ravnatelj HRT-a, gospodin Mirko Galić. **Galić, Mirko** Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, dame i gospodo zastupnici. Pred vama je još jedno izvješće o poslovanju Hrvatske radio-televizije, ovoga puta u 2005. godini. po standardima struke navedeni svi podaci koji se u ovakvim prilikama navode i ja neću trošiti ni vaša a još manje i svoje ili zajedničko vrijeme, vrijeme ovog uvaženog Doma, da ponavljam podatke koje su vama na vrijeme dostavljeni, koje ste sigurno pogledali. Dopustit ću sebi da iz ovog detaljnog izvješća izdvojim nekoliko zaključaka koji se mogu izreći za 2005. godinu. Prvi zaključak da je Hrvatska radio-televizija uspješno ispunila svoju funkciju javnoga servisa u sferi informiranja. Hrvatski radio je u tom godišnjem periodu prosječno emitirao svakoga dana 252 sata programa na tri nacionalne radijske mreže u osam regionalnih mreža i k tome 24 sata programa "Glas Hrvatske" koji se emitira za potrebe hrvatskog iseljeništva u svijetu. Sve te obveze su u potpunosti ispunjene i tu funkciju, tu ulogu i tu misiju Hrvatski radio je obavljao u cijelosti. Hrvatska televizija je u tom godišnjem periodu emitirala dnevno u prosjeku 44,30 sata programa na dvije nacionalne mreže, 16 sati programa na eksperimentalnoj mreži HRT Plus i 8 sati programa koji se još ponavljao dva puta kao sliku Hrvatske koja je namijenjena našoj dijaspori, našim Hrvatima izvan Hrvatske. Ovoga puta i to baš od 2005. taj je program dostupan hrvatskom iseljeništvu, Hrvatima u Sjevernoj i Južnoj Americi, Australiji i Novom Zelandu. U tome periodu Hrvatska radio-televizija je kao sustav funkcionirala stabilno, uspjela je osigurati kvalitetnu, objektivnu, nepristranu informaciju što je njena zakonska obveza, uspjela je osim informiranja zadovoljiti. O kvaliteti i opsegu se uvijek može diskutirati. Zakonske obveze da odgaja i da zabavlja. Drugi zaključak. Da je Hrvatska radio-televizija kao sustav u tome periodu funkcionirala stabilno i na kraju je imala pozitivno poslovanje. Ukupni rezultat, pozitivni rezultat od 5,6 milijuna kuna, na njega je plaćen porez na dobit tako da je ukupna dobit nakon oporezivanja manja nego što je bila godinu dana prije ali je ukupna dobit za 50% veća zbog toga što je plaćeni porez državi četiri puta veći nego što je bio prethodne godine. Porast prihoda je značajan i prema onome što je planirano i prema onome što je ostvareno za oko 8,8% ali je i rast rashoda bio ozbiljan pa u određenom smislu za budućnost i buduću stabilnost kuće zabrinjavajući. Iako smo radili na tome da restrukturiramo unutrašnje odnose, prije svega poslovanje, organizaciju, racionalizaciju, da postignemo veću transparentnost i punu zakonitost moram reći da je rast prihoda od oko 8,5% doveo u pitanje našu namjeru da kontrolom rashoda, kontrolom troškova osiguramo sredstva za buduće potrebe modernizacije i razvoja kuće. U prethodnim godinama uspjeli smo, to će biti slijedeći naš zaključak, postići takav vrhunski tehnološki standard da se Hrvatska radio-televizija može s pravom staviti u bok tehnološki najrazvijenijim javnim radio i televizijskim kućama u Europi ali nismo uspjeli postići istodobno očekivanu i potrebnu mjeru reorganizacije, restrukturiranja i internih reformi. U tome smo sigurno zakazali i to ponavljam i priznajem još jedanput. Međutim, iz podataka koji su vam na raspolaganju vidjet ćete da postoji stanoviti padovi i porast možda i nekontrolirani pojedinih stavki koji ukazuju na to da na tržištu još nije uspostavljena puna stabilnost nakon tektonskih poremećaja koji su izazvani pojavom i žestoke konkurencije dviju velikih komercijalnih televizija, da je došlo do borbe za kvalitetu i za gledanost i da je u tome došlo do ponekad eksplozivnog rasta pojedinih troškova, prije svega pojedinih licenci, pojedinih prava i pojedinih usluga i kadrova. To je nešto što će se vjerojatno smiriti u slijedećih nekoliko godina ali predstavlja ozbiljnu opasnost ugrožavanja poslovne stabilnosti ovoga sustava. Treći zaključak koji se iz ovoga može izvesti je da je Hrvatska radio-televizija izvela vrlo široku i temeljitu modernizaciju svoje tehnologije i da je potpuno zaokružila prijelaz i uspostavu instaliranja digitalne tehnologije, numeričke tehnologije u proizvodnji programa, ne samo informativnog nego ukupnog programa. U centrali na Prisavlju sve je sada digitalizirano, studiji, režije, reportažna kola i to Hrvatskoj televiziji i Hrvatskom radiju daje konkurentsku sposobnost da ne kažem konkurentsku prednost u odnosu na ostale naše partnere. Zbog toga je i moguće izdržati veliku konkurentsku bitku. Hrvatska radio-televizija u tom pogledu je jedna od rijetkih javnih radio-televizija u tranzicijskim zemljama koja je ostala ne samo na nogama nego na vodećem mjestu među svim tranzicijskim zemljama, jedina. Naša gledanost koja je spomenuta za prošlu godinu liderska među svim javnim televizijama u Europi. Mi smo u regiji nesumnjivo najjača radio-televizija javnoga karaktera i po programu, i po tehnologiji i po opremi, i po svim drugim pokazateljima koji se mogu vidjeti. Mi imamo nove studije koji su otvoreni baš 2005. godine koji omogućuju proizvodnju najzahtjevnijih programa. Jedan od njih je viđen nedavno, recimo "Ples sa zvijezdama" i mnogi i svi drugi zahtjevni programi mogu se proizvesti u našim studijima koji imaju najmoderniju rasvjetu, najmoderniju režiju i najmoderniju drugu opremu uključujući kamere koje imamo. Ja znam da se tehnologija može i dobro upotrijebiti i zloupotrijebiti, to je sad odgovornost programskih ljudi što će na njoj proizvoditi ali ja govorim o činjenicama koje su evidentne. Ne govorim o programu, o kvaliteti programa, o tome se može suditi ovisno kako tko misli. Publika misli da je to kvalitetan program. Ako je na primjer prošle, prošloga televizora koji su bili, od 100 televizora koji su bili uključeni u Hrvatskoj 56 je gledalo program Hrvatske televizije. Ako je u prošloj godini od 100 najgledanijih emisija 80 proizvodnje Hrvatske televizije, ako je od 200 najgledanijih emisija, televizijskih emisija 150 proizvodnje Hrvatske televizije a imamo uistinu žestoku i moćnu konkurenciju onda to nešto govori i o tome na koji se način koristi takva tehnologija. četvrti zaključak da je u tom periodu uz sve probleme koji su viđeni, koji su zapaženi, koji su i kritizirani pa i ovdje mnogi s pravom napravljen korak ka potvrđivanju vrijednosti javnoga medija. To će reći da je potvrđena neovisnost o političkim vlastima i uopće o politici i uopće o vlastima. Kad kažem vlastima onda mislim i na financijske vlasti. Da je razvijena i dalje potvrđena visoka razina autonomije i slobode uredništva i novinara. Da je na tom planu napravljen napor, koliki je rezultat može se različito suditi, da se podigne profesionalnost i da se podigne odgovornost. Naše je mišljenje i u kući, nas koji vodimo kuću a ne vodimo program da je na tom planu moguće i potrebno ulagati dodatne napore jer su razina tehnoloških sposobnosti, razina političkih, pozitivnih političkih okolnosti i razina profesionalnosti i odgovornosti u nesrazmjeru. Više treba raditi i radimo na tome održavajući školovanje, organizirajući radionice ovdje i to ne samo za regiju nego i za čitavu, za neke europske televizije i šaljući naše ljude po radionicama od Bruxellesa pa do Londona, podići razinu stručne, profesionalne sposobnosti našega kadra. I peto, peti zaključak koji se iz ovoga može izvesti je da je Hrvatska radiotelevizija se u granicama svojih sposobnosti i znanja uspješno integrira u standarde europskih, elektroničkih javnih medija i europskih institucija. Mislim prije svega na Euroviziju. Što potvrđuje podatak koji je ovdje već citiran o visokoj gledanosti, po priznatoj kvaliteti, o istaknutim tehnološkim sposobnostima koje digitalno, digitalne proizvodnje pa i podatak o tome da smo, da je Hrvatska radio-televizija u 2005. godini bila domaćin skupštine Eurovizije u Dubrovniku. Prije toga je bila takva skupština u Madridu, u Napulju, u Stockholmu, u Saint Petesburgu. Dakle u velikim državama i u velikim gradovima. Hrvatska radio-televizija je imala čast da organizira skupštinu u Dubrovniku i u Hrvatskoj kojoj je bilo gotovo 300 generalnih direktora i direktora javnih radija i televizija iz 70-tak zemalja članica Eurovizije. Hrvatska radio-televizija drži mjesto predsjedavajućeg u Odboru za televiziju Eurovizije. Hrvatska radio-televizija ima mjesto, članstvo dakle u Upravnom vijeću Eurovizije. Ukratko da smo vrlo dobro integrirani u tu sveeuropsku instituciju javnih radija i televizija i da smo jedna od malih televizija koja ima svoje mjesto. Isto tako ću upoznati da na tom planu integriranja u europske standarde mi smo na pripremama za osnivanje centra za školovanje koji će biti za sve zemlje jugoistočne Europe ovdje u Zagrebu na Prisavlju. Jer imamo sve uvjete da ne samo pokažemo što smo mi instalirali nego da i naši tehnički, produkcijski kadrovi pokažu svoje znanje i svoje umijeće. Naravno da mi imamo problema. Neki su ovdje navedeni u izvješću predsjednika Programskoga vijeća. Ima i drugih koji jesu ili nisu navedeni u ovim našim pisanim izvješćima. Nastojimo međutim raditi tako da postignemo dva cilja. Jedan je razvoj, stabilnost i drugi je da u ovom tržišnom okruženju osiguramo Hrvatskoj radio-televiziji lidersko mjesto u Hrvatskoj pa i u cijeloj regiji. Mislim da u tome uspijevamo i da je, bez obzira kako će se dalje razvijati kadrovske okolnosti ili križaljke Hrvatski sabor sa svojim prijedlozima, kritikama ali i podrškom ona institucija kao vlasnik, kao osnivač koja može bitno pomoći podrži li takvu orijentaciju. Naravno ponavljam još jednom sa kritikom mnogih konkretnih pojava ili konkretnih situacija koje se događaju i u našim programima i u našem poslovanju. Cilj nam je raditi zakonski korektno. U tom smislu je i ovo izvješće u međuvremenu revidirano. Neovisna financijska revizija je potvrdila točnost brojki, analiza i zaključaka koji su ovdje iznijeti. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime

Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine predsjedniče prije svega, kolegice i kolege, gospodine direktore i gospodine Ljevak što kazati o ovome izvješću? Znači ovo izvješće je sastavljeno iz dva dijela. Prvo se odnosi na programska načela i obveze. O tome ću nešto ja šire kazati, a u drugom dijelu vezano za izvješće ravnateljstva o poslovanju Hrvatske radio-televizije kazat će gospodin Rožić. Hrvatska stranka prava uvijek se zalagala za to da Hrvatska radio-televizija kao takva mora biti primjer u objektivnom, profesionalnom izvješćivanju hrvatske javnosti. Znači u punom smislu te riječi pridržavati se načela novinarstva pogotovo kad je to riječ o javnoj televiziji. I tu je vidljivo iz godine u godinu da je bitna i velika razlika između rada Hrvatskoga radia i Hrvatske televizije. Hrvatski radio zajedno uz HINA-u spada u skupinu medija u Hrvatskoj kojima su temeljna načela rada objektivno i profesionalno izvješćivanje bez pokušaja medijskog oblikovanja mišljenja i bez onoga pokušaja što je najgore a to je pokušaj formiranja javnoga mišljenja. I nadali smo se da će i Hrvatska televizija u tome dijelu napraviti dva koraka dalje kako bi mogla sustići recimo Hrvatski radio i HINA-u u ovome dijelu objektivnog i profesionalnoga izvješćivanja. Ali na žalost iako i u tome dijelu ima pomaka treba biti realan ili objektivan, ali ipak to nije u tolikome smislu u kojem bi trebalo biti i zbog toga očekujemo i od programskoga vijeća a i od samoga vodstva da se tu poduzmu odgovarajuće Znači kako bi Hrvatska televizija u punom smislu ne bi sudjelovala u onome dijelu da pokušava oblikovati javno mišljenje, odnosno u nekim situacijama čak se ide i na to da se formira javno mišljenje. Naime, vidljivo je u zadnje vrijeme da je pokušaj u tome dijelu da u Hrvatskoj postoje samo dvije stranke. To je bilo vidljivo u informativnome programu oko razno raznih kontakt emisija živo, pokušalo se stvarati jedna lažna slika o Hrvatskoj da postoji samo dvostranačje, s jedne strane HDZ s druge strane SDP i uvijek su bile takve emisije sučeljavanje samo predstavnika HDZ-a i SDP-a kao da nema ostalih mišljenja i ostalih parlamentarnih stranaka na razini i čak je bilo situacija da su pojedine stranke sa svojima pod navodnicima sa svojima projektima koje su uzimali drugim strankama recimo HSP-u dobile prostor da te svoje kao pod navodnicima programske stvari, programske projekte oni prezentiraju kao da je nešto svoje i o tome se organiziraju emisije ili otvoreni ili neki drugi oblici. Govorit ću to vezano za recimo za pretvorbu i privatizaciju, govorit ću vezano za gospodarski pojas. Takvih je situacija sve više gdje se znači uzimaju se recimo programski projekti i programske ideje od Hrvatske stranke prava, neka druga stranka uze kao svoju i onda čak u tome dijelu bilo je slučajeva da je Hrvatska televizija to u takvim emisijama pokušala omogućiti prezentaciju, a da se recimo u takve emisije nisu pozivali predstavnici recimo Hrvatske stranke prava koji su u svemu tome, čiji je to projekt. Kažem, takvih situacija ima. Sinoć ste recimo imali situaciju anketa agencije Puls i sad umjesto da piše 10,2 prema HSP je HSP dobio prema zadnjoj anketi Agencije Puls stavljen je grb HSP-a, a ispod piše HSS. Recimo takve situacije ili drugih raznih situacija kada se govorilo da je sedam osam veće od sedam devet ili nekih situacija. To je ono znači takve stvari se ne bi smjele događati na javnoj televiziji i u tome dijelu kažem opet u ime Kluba Hrvatske stranke prava ponavljam da je bitna razlika između rada Hrvatskoga radija u tome dijelu i same Hrvatske televizije iako se kažem mora priznati da su tu pomaci načinjeni i sa strane Hrvatske televizije. Normalno ono što nije bilo na Hrvatskoj televiziji nije se ni dogodilo. To je ona percepcija koja postoji i koja je uvijek takva ili ono u situacijama da vam ljudi kažu vidite to vam je bilo na televiziji, bilo vam je tamo i to ljudi uzimaju zdravo za gotovo. I zato je vrlo opasno s ove situacije ako informacija nije objektivna, ako informacija nije profesionalna, nego je informacija pokušaj oblikovanja javnog mišljenja ili najgora varijanta pokušaj formiranja javnoga mišljenja. I sad vezano za ovaj dio Hrvatska radio televizija stvarno raspolaže velikom količinom novca u odnosu na sve druge pogotovo i na vezano za tv pretplatu i svega ostaloga i mislim u onome dijelu da je stvarno potrebno točno i transparentno prikazati tu vanjsku produkciju gdje su tu problemi, kakve su naravi. Ali normalno o tome će više kolega Rožić. Ja ću vam samo iznijeti jedan recimo detalj koji smo mi u ime Kluba Hrvatske stranke prava dobili. Volio bih da mi prije svega odgovori se na taj dio i gospodin Galić i gospodin Ljevak. Prvo se odnosi na onu skupinu nezadovoljnih djelatnika Hrvatske koji su prigodom prošlogodišnje rasprave u Hrvatskome saboru potpisali onu peticiju i na žalost ti ljudi se i dalje obraćaju da uopće iako je bilo i na programskome vijeću da ništa nije učinjeno i dan danas veći broj od njih uopće nije raspoređen niti ima onaj dio što bi trebali imati što je programsko vijeće i reklo da taj dio što su oni potpisali peticiju ne bi smjeli biti šikanirani ili prema njima se ne bi smjele poduzimati neke druge mjere. Sad ću vam reći jednu situaciju koju smo isto dobili u ime kluba. Na primjer glazbena proizvodnja. Tamo vam je direktor recimo Guberina i sad postoji zbor pjevački uz ovih pet razno raznih sekcija. Recimo dirigent je Tonči Bilić koji radi honorarno, inače je zaposlen u Lisinskome i on je odlučio da recimo 10 ljudi u pjevačkom zboru, a bilo ih je 38 2004. a sad ih je 40. 10 ljudi ne mora dolaziti na posao. I tih 10 ljudi obraćali su se Klubu HSP-a. Dvojica od tih 10 ljudi veli mi dobivamo plaću, ali veli ne smijemo dolaziti na zbor i raditi. A drugi kažu koji su u tom zboru mi imamo najmanji koeficijent. Veli, mi moramo normalno pjevati. Na nas dirigent računa, a veli onih 10 uopće ne dolazi na posao i imaju veći koeficijent i velike plaće. Znači, postoji razno raznih takvih ili sličnih situacija gdje stvarno se moraju poduzimati pravovremene mjere. Evo u nastavku će, budući vrijeme je skraćeno gospodin Rožić vezano za ovaj dio financijski. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Rožić, nastavak Kluba HSP-a. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ravnatelju, gospodine predsjedniče programskog vijeća. Evo nekoliko stvari. Prije svega gospođe i gospodo, da li smo svi skupa svjesni činjenice da mi ovdje raspravljamo o financijskom izvješću HRT-a iz pretprošle godine. Iz pretprošle godine, ne iz prošle nego iz pretprošle godine tako da čovjeku je zapravo teško govoriti i o programskim smjernicama a pogotovo i ako se one odnose na 2006. Tako nemojte pobrkati ono što je govorio predsjednik programskog vijeća. On je govorio o izvješću iz prošle godine, a ovo financijsko izvješće je iz pretprošle godine nije ga nužno međusobno povezati. Tko je zapravo za to krivac, da li ravnateljstvo Hrvatske televizije koje je trebalo dostaviti izvješće ili možda predsjednik ili predsjedništvo Hrvatskog sabora koje je to izvješće trebalo staviti na raspravu još prije 6 mjeseci kad je to izvješće pristiglo ili trebalo pristići to je jedno drugo pitanje. U svakom slučaju činjenica je da mi raspravljamo o nečemu iz pretprošle godine. Kako sam raspravljajući o izvješću iz one 2004. a na zadnjoj našoj raspravi, a to je bilo također pretprošle godine izgovorio nekoliko stvari koje se tiču financira, odnosno financijskog poslovanja HRT-a koje su onda navodno bile moje paušalne ocjene, ja sam se eto potrudio između ostaloga i klub HSP-a se potrudio pribaviti sve ugovore koje se odnose na vanjsku produkciju, odnosno ugovore koji su sklopljeni sa vanjskom produkcijom kupovanja gotovih emisija pa su tu između ostaloga i svi ugovori koji se odnose na kupovinu tzv. sapunica o čemu je bilo zapravo riječi na način da se ne zna da je to poslovna tajna, koliko itd. Dakle ovdje su ugovori Hrvatske radiotelevizije sa audio vizualnim atrakcijama, sa kastor multimedijom, sa fikcijom fikcijom d.o.o., sa tvornicom Bitova itd. itd. koje se odnose na kupovinu gotovog programa i gotovih emisija prije svega sapunica ali i nekih drugih programa koji su zapravo političke emisije pod krinkom različitih kontakt emisija kao što je to recimo kontra plan kojeg zapravo po zakonu ne bi smio proizvoditi vanjski producent, ali onda se to zakamuflira u programskom smislu pa se to ne zove političkom emisijom jer bi inače spadao u informativni program što je dakako bi trebala raditi samo javna televizija ma šta god to značilo. Dakle proučavajući i ovako površno ove financijske rezultate iz pretprošle godine, mogu vam reći da smo u klubu zaključili da otprilike dvije tisuće i 200, plus-minus 100 stalno zaposlenih na HRT-u proizvodi, dakle kao sto puta manje produkcije koja se kupuje kao gotovi program. Dakle otprilike jedan čovjek koji radi na vanjskoj produkciji odgovara ekvivalentu od 100 stalno zaposlenih na HRT-u kada usporedite i minute iz ovog izvješća i novce koji su uplaćeni, jer su primjerice samo ću vam reći tako da znadete red veličina da ne biste mislili da govorim na pamet, recimo kastor multimediji su to su to tranše od cca u toj 2005. 3 milijuna i 800, ali je puno zgodnija ovo za "Kazalište u kući" je recimo plaćeno 46 milijuna kuna. Dakle nisu to neke skromne cifre pa makar to i bilo "Kazalište u kući", samo ne znam u kojoj kući, možda u kući HRT. U svakom slučaju nerazumno su veliki troškovi za vanjsku produkciju obzirom na broj zaposlenih u HRT-u. Stalna primanja, ono što se isto može iz financijskog izvješća vidjeti, a i iz prateći naprosto program možete vidjeti da se stalno zapravo primaju neki novi zaposlenici, ali ja nikada nigdje osobno niti bilo tko iz klub HSP-a nije vidio nekakvog natječaja recimo za spikere i novinare iako ih zapravo imate tih novih lica koliko hoćete. Puno se jako troši na stručna usavršavanja pogotovo za ovu zajedničku službu. Međutim još uvijek vanjske odvjetničke kancelarije zapravo rade taj posao iako je potrošeno gotovo 2 milijuna kuna za stručno usavršavanje zajedničke službe. Kupuje se program od supružnika zaposlenika HRT-a što je strogo i posve jednoznačno zabranjeno. Marketinške minute prodaju se na crno raznim tvrtkama, to je inače poznato, to je konačno je lako utvrdljivo. Konstantno se krši zakonsko određenje vremenskih ograničenja za promidžbeni program što je konstantno kršenje članka 12. Zakona o HRT-u jer tih minuta ima daleko više nego što bi ih smjelo zakonski biti i ono što bi volio da mi se odgovori ako je to moguće, kako je moguće da se odobri 80% popusta dvijema agencijama marketinškim koje rade, koje zapravo pronalaze oglašivače za HRT. Pazite 80% popusta za recimo agencije tipa "Upeks" i Oprema HRT-a koristi se za snimanje propagandnih spotova koje se prodaju tvrtkama a nemaju nikakve veze sa HRT-om. Primjerice koliko puta se je bilo kome od vas dogodilo da ste dobili informaciju da ne postoje, da nema raspoložive kamere kada trebate dati neku izjavu, da ne može se snimiti u to i to vrijeme, da ova ili tiskovna konferencija ili bilo kakva druga nije popraćena iz razloga jer je nedostatak kamera, opreme i svega ostalog. Znate zašto? Zato jer negdje snimaju nekakav promidžbeni spot za neku firmu koja će to prodati HRT-u sa 80% popusta. Moglo bi se još puno o tome govoriti, ali ja ću još neke stvari reći u svojoj osobnoj raspravi. U svakom slučaju klub HSP-a ovakvo financijsko izvješće neće podržati unatoč činjenici da spadamo među napredne male televizije. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Ivo Lončar. **Lončar, Ivan (Nezavisni)** Kolega Rožić je nehotično rekao, veli, još nisam vidio da je raspisan natječaj za spikera ili novinara. To je netočno, obično se na HRT-u radi tako da se natječaj raspiše za diplomirane konobare i kuhare, a onda oni uz rad evoluiraju u tzv. novinare, ono držeći se one uzrečice druga Tita da se učeći uz rad i školuje. Hvala.

Ja sam mislio strpljivo čekati do kraja rasprave pa onda odgovoriti na primjedbe, pitanja, kritike, međutim sadržaj i način na koji je rasprava počela prisiljava me da reagiram odmah. Prvo, ne znam koliko je uobičajeno da se podaci koji su inače dostupni zastupnicima vlasniku dakle, traže nekim putem koji zaobilazi institucije koje odgovaraju za Hrvatsku radioteleviziju, mislim tu na ravnateljstvo, glavnog ravnatelja i ravnatelja Hrvatske televizije, odnosno radija. Ne znam koliko je uobičajeno da se ovdje kao meritorne stvari neosporne činjenice predstavljaju, pisma ili ne obraćanja ili nepotvrđene informacije kako je ovaj ili onaj zborovođa ili ravnatelj rekao tko će dolaziti pjevati, a tko neće. I ne znam koliko je točno ili koliko se može govoriti o našem simfonijskom orkestru koju ima vrlo visoku umjetničku vrijednost, o našem tamburaškom orkestru koji ima vrlo visoku vrijednost, o našem "Big bandu" koji ima također vrlo visoku vrijednost kao o nekim sekcijama. Govoriti o njima u kategoriji sekcija ili nekih sekcija je uvredljivo. Ja u ime zaštite umjetničkog digniteta tih orkestara i ljudi koji ih vode moram reagirati i odbaciti takve kvalifikacije i takve ocjene. Bilo je moguće provjeriti što je točno o našem zboru koji funkcionira kao jedini profesionalni mješoviti zbog u Republici Hrvatskoj, koji pjeva i za potrebe ove ili one društvene, kulturne, povijesne ili ne znam koje prigode, koji je u konačnici u Vukovaru pjevao pjevao na proslavi 15. obljetnice spomen dana Vukovara i na čiji rad nikad nije bilo primjedbi. Čudi me da se rasprava u Saboru počinje ovakvim objekcijama ili invertivama na račun ljudi koji za male novce rade vrlo kvalitetan kulturni i umjetnički posao. Što se tiče izjave gospodina zastupnika Rožića, zašto se u 2007. raspravlja o izvješću od 2005. najmanje je moja odgovornost. Izvješće je na vrijeme, kao i ranije, istih godina u istom periodu, u istom terminu kao i ranijih godina, manje-više pred ljeto ili oko ljeta dostavljeno bilo je na raspolaganju za jesensku sjednicu, bilo je na raspolaganju za zimsku sjednicu. Zašto nije održana, to nije bila moja odgovornost. Ja sam bio dežuran kao što sam i danas dežuran kada ću doći. Ali to nije najvažnije. Bilo bi bolje da smo o tome raspravljali prošle godine, to se s njime slažem. Famozni ugovori o vanjskoj produkciji koji su predmet izražavanja svih nezadovoljstava koji postoje u Hrvatskoj radioteleviziji i u vezi sa Hrvatskom radiotelevizijom. Nema danas ozbiljne javne televizije koja sve sama proizvodi, koja ne kupuje na tržištu. U pravu su svi oni koji traže transparentnost i zakonitost procedure postupka kupovanja. Ali sve što smo napravili prošlo je reviziju koja je ustanovila da nije bilo kršenja zakona, da nije bilo malverzacija i da nije kuća Hrvatska radiotelevizija tim ugovorima oštećena. Reći da 100 ljudi na HRT-u radi ono što radi jedan čovjek u nekoj vanjskoj produkciji je uvredljivo za tih 100 ljudi. Ja moram braniti integritet tih ljudi i onih koji organiziraju njihov posao. Vi koji ste bili često, puno više od mene, u emisijama vidjeli ste na špicama, vidjeli ste u režiji koliko ljudi opslužuje jednu emisiju. Sama tehnika Hrvatske televizije, taj hladni dnevni pogon ima tisuću tisuću i 100 ljudi. I to su manje-više standardi koji vrijede u drugim sličnim televizijama. Ja sam bio u belgijskoj, i jednoj i drugoj, i frankofonskoj i flamanskoj, bilo sam u danskoj televiziji, moje kolege su bile u finskoj televiziji koje se mogu mjeriti s našom. Sve je manje-više isti broj zaposlenih na televiziji koji opslužuju taj program. Ne znam odakle podatak da je "kazalište u kući" plaćeno 46 milijuna. Taj podatak je potpuno netočan. Ne znam odakle je jer je objavljeno, do sad je emitirano 9 epizoda, ukupno je dogovoreno 20 epizoda. Svaka epizoda bi po ovome bila 2 milijuna, više od 2 milijuna. To je netočno, loše čitano ili je podmetnut krivi ugovor. Da je gospodin Rožić tražio od mene, ja bih mu dao pravi ugovor. On je tražio od drugih, drugim putem. Može se i tako ali se onda može doći ili do krivog ugovora ili do krivog podatka ili se može krivo pročitati. Mi kupujemo od vanjskih produkcija ono što je ili kvalitetom bolje, a to ocjenjuju stručni ljudi ili je jeftinije od onoga što mi možemo proizvesti. Zašto vanjske produkcije mogu proizvesti jeftinije? Između ostalog i zato što nemaju one pritiske koje mi imamo. Sindikate koji ne dopuštaju da se radi više od 8 sati, koji nakon nekoliko dana rada zahtijevaju dan ili dva odmora. Dakle, to su činjenice da vanjska produkcija je jeftinija i da su vanjske cijene u vanjskim produkcijama niže.

tehnika Hrvatske televizije koristi za snimanje spotova koji se onda prodaju na crno, ja ga molim, ne mora to meni dati. Neka to dade Državnom odvjetništvu, to je kriminal ali neka ih da. Nije ih nikad meni dao, ja ih nisam ni od koga dobio i sve dok nemam dokaza o kriminalu ja moram štititi ovdje te ljude kao časne, odane ljude, odane ovoj kući. Što se tiče konstantnog zaključka da se konstantno krši zakonsko vrijeme o marketingu ja ću reći da je u 3 zadnja mjeseca prošle godine kršeno u 8 slučajeva, slučajeva, ukupno 540 sekundi za što su oni koji su to napravili novčano kažnjeni. … /Upadica se ne razumije./ … Ja, u pretprošloj godini nije bilo uopće mjerenja takvoga vremena. I ne znam odakle priče o marketinškom popustu agencijama od 80%. Postoji cjenik, postoji pravilnik i on se poštuje. Ako bi netko "Magmi" ili bilo kome drugome dao taj popust on bi radio opet kriminal koji je kažnjiv. Ja za taj kriminal ne znam i dok nemam dokaze o kriminalu sve te ljude ću braniti ovdje kao časne ljude. Hvala. Ispravljam netočni navod gospodina Galića koji je rekao braneći ljude na HRT-u, odnosno da on to govori stajući u obranu ljudi na HRT-u da sam ja rekao kako 100 ljudi na HRT-u radi što jedan u vanjskoj produkciji. Ne, ja to nisam rekao. Ja sam rekao isto ovo što ste vi rekli sada na kraju da 100 ljudi na HRT-u košta koliko se plaća jednom čovjeku, dakle kad zbrojite koliko se plati jednom čovjeku u vanjskoj produkciji toliko se plati stotinu ljudi na HRT-u. To sam rekao. Dakle, njihova produktivnost je 1 naprama 100, a onda ste vi to na kraju ovdje i ponovili rekavši vanjska produkcija je jeftinija, oni nemaju sindikate, oni nemaju različite obveze, itd., Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Arapović. zboru pjevačkome ja sam rekao, nisam govorio o sekcijama, nego o jedinicama sam govorio i rekao sam situaciju koja je nedopuštena, a to je ta situacija da 10 zaposlenih koji jesu u zboru, koji je kvalitetan zbor ne mora uopće dolaziti na posao jer mu je to naredio Tonči Dilić, a direktor Guberina tolerira jer oni njemu kao ne odgovaraju, a ljudi bi htjeli raditi jer su plaćeni za to. O tome sam ja govorio. To možete provjeriti sami kod Guberine i kod Dilića. Riječ u ime Hrvatske demokratske zajednice ima uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Štovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, štovani gospodine ravnatelju, predsjedniče Vijeća. Ne znam da li ste primijetili prošle godine kad smo raspravljali o Izvješću ravnatelja i Vijeća ova dvorana je bila puna, sada je poluprazna, prošle godine su svi saborski odbori referirali svoje izvješće, ove godine ni jedan, znate li zašto? Jer raspravljamo o instituciji koja je nadsaborska, instituciji koja je nadinstitucionalna i koja je nadnaravna. To je naime jedina institucija u 15 godina povijesti ovoga Doma je izvješće odbijeno i ravnatelju i Vijeću, a da se nije dogodilo apsolutno ništa. A nemojte klonuti duhom. U sljedećih 15 godina mislim da će se HRT ipak ustrojiti u zakon što mu je dužnost. Dakle, ja ću ipak govoriti iako to ne može imati nikakvih posljedica i preporučiti da se ova izvješća odbiju, a evo zašto. zbog ignoriranja odluka ovih Sabora sa jednom iznimkom. Glavni ravnatelj je ipak, ipak smijenio tri urednika nedavno u trenutku kad su iznijeli istinitu vijest, a da je smjenjivao urednike za neistinite vijesti danas ne bi bilo ovog Izvješća, ne bi bilo ni urednika, ni programa. Pa mislim da treba nešto reći o tome, ali prije nego što govorim o programu moram reći o financijskom izvješću koje je prototip sramotnog izvješća koje dolaze pred Hrvatski sabor i omalovažavanje saborskih zastupnika. Evo zašto. Prije svega u ovom Izvješću nema nalaza neovisne revizije, prošle godine smo imali, iako članak 44. statuta HRT-a nameće obvezno mišljenje neovisne komercijalne revizije. Ovdje nema niti nalaza državne revizije kojeg smo tražili prošle godine i čekamo godinu dana, još uvijek nije došlo. Ovdje nema izvješća koje je tražio i ovaj Visoki dom, a i matični odbor, a tražili smo dva izvješća. Najprije da nam se predoče ugovori o privatnim produkcijama zahvaljujući kolegi Rožiću i Kovačeviću sada smo ih ipak dobili, nije istina da su nam dostupni jer tražimo već godinu dana i nigdje ih nema. I drugo što smo tražili preko odbora, a to piše u zapisnicima i čekamo također već mjesecima i godinu dana, a to je kolike su visine ugovora pojedinaca koji imaju ugovore tajne, a rade u televiziji koja je javna. Ovaj Sabor temeljem Zakona o HRT-u nadzire i njihov rad i barem bi odbor, matični odbor ovog Sabora morao imati uvida u te tajne ugovore javne televizije. Ono što nema u ovom Izvješću, a tražili smo i na odboru u ovom Domu, to su tzv. obiteljski interesi u vanjskim produkcijama kojih vidimo da ima. Tražili smo izvješće. Nije priloženo. U ovom Izvješću nema niti riječi o samostalnim financijskim odobrenjima glavnog ravnatelja koji prema članku 22. statuta može samostalno odobriti 10 milijuna kuna. Dakle, tu je iznad svih ministara, samostalno, pa smo tražili da vidimo takva odobrenja. Nismo ih dobili. Zato smatram da je nekorektno sa ovakvim Izvješćem doći pred ovaj Sabor. A o kojem novcu se radi? Vjerojatno niste ni čitali jer znate da naši govori ovdje idu niz vjetar, bez ikakvih posljedica, ali ću vas podsjetiti. Ovaj narod izdvaja za televiziju više nego što recimo umirovljenik izdvaja za dopunsko zdravstveno osiguranje. Ima li pravo za to dobiti i korektno izvješće? Ima. Svaki od vas sa svojim izdvajanjem za ovu televiziju kupi si jedan novi televizor, ne sebi nego njima, u dvije godine. Dakle, u dvije godine vi otplatite televizor kroz pristojbe. Zamislite da otplaćujete aparat, koštalo bi vas televizijski aparat 62 kune mjesečno, a da otplaćujete auto po istoj dinamici plaćali bi 15 do 20 tisuća kuna mjesečno. To je neproporcionalno prema onome što se daje i što vrijedi. Ono što bi trebalo ovdje reći to je da je čitavo izvješće zbilja zbrda zdola napisano i da ne može otrpjeti niti najblažu kritiku. Ja ću samo nekoliko ključnih momenata iznijeti. Prihodi od pristojbi su 900 milijona kuna plus oko 300 milijona kuna iz vlastite aktivnosti. Dakle, proračun koji je veći od proračuna četiriju ministarstava. Sad ću usporediti položaj glavnog ravnatelja s položajem ministra. Glavni ravnatelj dakle raspolaže s više novaca direktno ubranih od naroda negoli četvorica ministara. Šta bi se dogodilo s ministrom kad bi napravili sljedeće? Prvo, u godinu dana povećali su za 8 i pol posto ubiranje od naroda, a u isto vrijeme za 6 i pol posto smanjili svoju aktivnost. Znači televizija postaje javna po ubiranju prihoda, a privatna po produkciji. Ono što treba dalje reći to je da je planiranje rashoda tih milijardu i 200, 300 milijona kuna kako koje godine ispod takve je razine da se ne bi smjelo ni napisati, a kamoli o njoj ozbiljno raspravljati. Ja ću vas podsjetiti. U planiranju koje je najslabija strana ove uprave, a po zakonu, i po statutu i po zakonu planiraju se i financijski rashodi za jednu godinu i na kraju godine se uspoređuju sa planom. Rashodi su veći od plana za 8 ili prevedeno novci za 120 milijuna kuna su veći rashodi od plana. Zamislite ministra koji bi prešao za 120 milijuna svoj plan. Ne bi došao ni do portira u svome ministarstvu drugo jutro. Rashodi za osoblje su veći za 6,5 % ili 30 milijuna kuna. Zamislite ministra koji bi za osoblje potrošio 30 milijuna kuna više od planiranoga. Taj ne bi smio ne do portira, nego više niti do svoga auta. Ostali poslovni rashodi su veći za 14%, planirani su 196 milijuna, ostvareni 223. Stranica 5. izvješća tko nije pročitao. Ukupni financijski rashodi su veći za 412%, ostali izvanredni rashodi 418% umjesto 3,7, 15,6 milijuna, itd. Što kaže Što kaže ovakvo nevjerojatno loše planiranje? Da uopće nema financijskog nadzora, da uopće nema financijskog plana, da uopće nema odgovornosti za trošenje novca većeg od onoga kojeg izdvajamo za dopunsko osiguranje, zdravstveno. Dalje o prohodima. Jedna rubrika prihoda je za mene porazna. Prihod od impulsa telefonskih je 7 milijuna 100 tisuća kuna. Javna televizija zarađuje na javnim impulsima a i sam glavni ravnatelj je rekao da u tim impulsima ima manipulacija. Sjetite se jedne opozicijske stranke koja je nedavno SMS-om slala zabunom i na tuđe adrese glasajte za toga i toga u jednoj emisiji. Znači, ne samo što se lažnim anketama kreira javno mišljenje, što je ostatak nekih proteklih desetljeća nego se još i masno zarađuje, pa samo glasujte i punite proračun HRT-a sa dodatnih 7 milijuna kuna. Nedosljednosti u prikazivanju nekih stavki, strana 53, ostali poslovni prihodi su 141 milijun. Ista stavka ispod toga 103 milijuna. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja na strani 11, 82 milijuna a na strani 53. 71 milijun. Pet, sedam, osam to nije bitno u ovom izvješću. O rashodima je bolje i ne govoriti ali radi zapisnika i povijesti. Financijski rashodi tablica 14. porasli su 319% u jednoj godini sa 10 na 33 milijuna, rubrika financijskih rashoda, a znam šta u to ide. Izvanredni rashodi su porasli u jednoj godini 51%, sa 10 na 15,6 milijuna. Interesantna rubrika. Naknadno utvrđeni troškovi za licence su porasli za 850%. To znači da su prethodne godine bile falsificirane u svom izvješću, jer ako naknadno nađete rashode od prošle godine morate korigirati izvješća od prošle godine. Naknadno utvrđeni troškovi iz proteklih godina 371%, sa 1,6 na 6 milijuna. Znači, 5 milijuna više nego što je bilo godinu dana Dugoročne obveze sa 47 milijuna na 205 milijuna. Zamislite vi ministra koji bi u godinu dana povećao 5 puta svoje dugoročne obveze. Gdje bi završio? Kreditne obveze u ovom izvješću su porasle 5 puta u odnosu na prošla razdoblja i saslušajte koje su to cifre. Sa 193 milijuna kredita na 535 milijuna. U tablici 26. imate i "Hypo banka" 29 milijuna, "Privredna" 151 milijun, "Zagrebačka" 15 itd. Ukupno 195 milijuna kreditnih obveza koje naravno da zaključni račun mijenjaju iz temelja u odnosu na ono što je prikazano. Nećemo dalje o financijama. Nekoliko riječi o programu. Ono što je rečeno kolega Rožić je rekao. Nacionalna televizija je televizija koja treba proizvoditi nacionalni program a u izvješću gospodina predsjednika Vijeća kaže se Sljedeće. Proizvodnja programa: otkup domaćih programa smanjen je za 20%. Otkup inozemnih programa povećan je za 21%. Dakle, nije nacionalna televizija nego internacionalna, jer smanjuje domaći a povećava uvozni program. Ono što je još tragičnije, to je ono što nazivamo vanjskom produkcijom. Ta vanjska produkcija i kupovina gotovog materijala čuli ste otprilike 100 zaposlenika vrijedi koliko jedan izvan HRT-a. Zašto se kupuje gotov program a ne proizvodi svoj? Pa sigurno ne zbog nacionalnih interesa nego zbog financijskih interesa. I to ne interesa kuće nego lobija. Ono što treba ovdje istači to je da jedna privatna televizijska kuća sa javnom koncesijom, nećemo je imenovati radi reklame, proizvodi više vlastitog programa nego ova javna naša televizija. Naravno da je teško proizvoditi vlastiti program jer tu treba puno raditi, treba puno znanja, puno organizacijskih sposobnosti, organizatorskih vještina, pa je lakše onda kupiti gotovo jer narod ionako plaća. Koliko košta evo, sad smo čuli jedan podatak 40 milijuna za jednu seriju, ja ju ne gledam al' kažu da je bezvrijedna. Ali u novinama sam pročitao, čast novinama, možda nije istina da je nekakva sapunica koja se zove "Obični ljudi", ne znam o čemu se radi jer tu televiziju već davno ne gledam, plaćena 5 milijuna eura. Ako je to istina, onda ja molim da se ocjena ovog izvješća sa Sabora digne na puno višu razinu. Upravo zbog termina za ovakve financijski isplative projekte za određene izvan HRT registrirane tvrtke treba se pitati zašto onda ne idu programi od nacionalnog interesa. Kada gledate program javne televizije i kada pročitate recimo na strani 201. vjerovali ili ne, Domovinskom ratu su u izvještajnoj godini 2005. posvećene tri emisije. Gledamo slovensku televiziju koja je imala trodnevni rat, svaku večer po jedan sat prilog iz tog rata mjesecima. Ovdje tri emisije iz Domovinskog rata u 365 dana. Zašto? Zato što ideološki to odgovara onima koji drže ovakve financijske interese na površini. Spomenut ću da od te tri emisije, jedna serija "Sanitet u Domovinskom ratu" emitirana petkom u 16 sati, da ju ne bi slučajno netko gledao. A kada sam to javno prigovorio onda mi je izvjesna gospođa Šimić iz HRT-a odgovorila, pa šta on hoće, šta se buni protiv termina petkom u 16 sati? Pa na taj termin se i Oprah show emitira. Za gospođu je Domovinski rat show, jer ga je očito gledala samo na malim ekranima. Dakle, zbog vremena idem prema zaključcima. Zbog velikog financijskog interesa pojedinih lobija, naša javna televizija ne može recimo pokloniti svoj program Hrvatima u srednjoj Bosni a oni jadni ne mogu pratiti satelitsku vezu jer su presiromašni, pa nemaju niti jedan program na hrvatskom jeziku. Ali to nije interes Hrvatske nacionalne televizije jer se financijski ne isplati. Prema tome, nema razlike između naše javne i privatnih televizija. Ovdje je interes ali skriven ispod površine dok je u privatnima on zakonit i legalan. Ono što bi još trebalo ovdje istaći u samom programu da je podatak da je najgledanija od javnih televizija tužan i ne bi se trebalo s njime hvaliti. Naime, mi to plaćamo kao što ste čuli velikim novcima, monopolna su dva programa koji jedan drugome namješta gledanost jer ako hoćete da prvi bude dobro gledan na drugi metnite jedan film iz istočne susjedne države pa će svi paliti po navici taj prvi program. Ali ipak treba istaći koja je to najgledanija emisija HRT-a. Vjerovali ili ne "Vremenska prognoza". I na kraju, zašto mislim da ne bi trebalo podržati ova izvješća. Institucija o kojoj govorim je apsolutno zrela za sanaciju a ne da služi kao čekaonica za diplomaciju. Zdenko Ne vidi se ni u Brodu na Kupi ili u Čabru, samo preko satelita. Ali od kuda poći? Ja prije svega želim protestirati zbog čina ravnateljstva u slučaju smjene dva urednika Hrvatske radio-televizije u svezi onog kontraverznog istupa predsjednika Mesića iz '92. godine u Australiji što se sve jasno poklopilo s imenovanjem gospodina Galića na mjesto veleposlanika u Francuskoj i time se na neki način pokazuje da je Hrvatska radio-televizija i politička televizija. A sada bi to malo izbalansirao. Citirat ću gospodina Latina vis a ovoga što se što se sada dešava da jednostavno mi je odvratno kada vidim kako je Marija Nemčić već počela lobirati za mjesto ravnatelja HRT-a a Mirko Galić još nije otišao. Bila je kod Ive Sanadera i tražila potporu za ravnateljicu Hrvatske radio-televizije. Bilo bi zanimljivo vidjeti šta se sada po tome ovdje dešava. Hrvatska radio-televizija, Hrvatski radio najmoćnije su političke usuđujem se reći institucije u zemlji. Složit ćete se sa mnom da je vlast na neki način podijeljena između izvršne vlasti i predsjednika Republike, između kapitala i medija. Ako niste negdje među njima vas nema. Da je Hrvatska radio-televizija moć govori prije svega tisuće i tisuće sati televizijskog programa, da je HRT moć govori i 381 milijun kuna od reklame, da je HRT moć govori 894 milijuna kuna od pristojbe, da je HRT moć govori prihod za 2005. od milijardu 454 milijuna kuna, da je HRT moć govori 3 tisuće 564 zaposlenih plus tisuće honoraraca od čega na radio otpada 723, HRT 2 tisuće 57, na glazbenu produkciju 159, opće poslove 665. Da je Hrvatska radio-televizija interes govore recimo primanja. Na plaće ide 474 milijuna kuna, na vanjsku suradnju ide 151 milijun kuna. Večernji list od 24.1. ovako je rekao. Genijalci, znači to je ta vanjska produkcija za jednu emisiju genijalaca HTV je Softićevu "Media spotu" isplaćivao 75 tisuća kuna, "Ljubav u zaleđu" po emisiji 180 tisuća kuna, "Bitange i princeze" po emisiji 225 tisuća kuna, "Luda kuća" po emisiji 220 tisuća kuna pa puta dvadeset, trideset ili šezdeset onda jednostavno izračunajte koliko je to. Na dan 31.12.2005. od kupaca HRT potražuje 113 milijuna kuna. Znači, to je veliki biznis ali ništa se ne da usporediti s utjecajem. Ja još jedanput ću ponoviti, ponoviti, moć je podijeljena između izvršne vlasti, između medija prije svega HRT-a i kapitala. Pristojba, to je posebna priča. Podjela te pristojbe nije pravična, trebalo bi tih 894 milijuna podijeliti na pojedine elektronične medije srazmjernoj zastupljenosti tih medija u prostoru. Valjda se to da izračunati. Ako u tome recimo HRT sudjeluje sa 100% neka ima svih 100% ali znamo da je istina drugačija. Zajedno sa radiom gubi primat, koji gubi primat prvog radija ne sudjeluje u tom medijskom prostoru s 97% koliko ih pripada te pristojbe već sa manje od 50%. Koliko daje za poticanje pluralizma 24 milijuna 324 tisuće 610 kuna i 71 lipu. I jasno, i to dobro dođe lokalnim medijima, tim malim lokalnim televizijama. Ali ono što ja smatram osobno najvećom pogreškom i HRT-a i hrvatske politike između ostalih to je prodaja bilo ovog trećeg kanala. Ja nemam ništa protiv RTL-a već protiv jednostavno te prakse. Ne znam zašto je taj kanal trebalo prodati, ne znam zašto ga se HRT lišio, ne znam za koliko do današnjega dana je to uopće prodano. RTL je apsolutno dobro došao, pozdravljam njegov dolazak ali trebao je doći ne preuzimanjem trećeg kanala pa da zbog toga na primjer HRT sutra ili prekosutra počne ukidati prijenose Hrvatskog sabora. Znači, ne prozivam RTL već hrvatsku politiku. Bez državnih medija, bez državnih banaka, bez u ono vrijeme devedesetih poduzeća u državnim rukama jasno hrvatskih medija pa time prije svega HRT-a bez obzira kakav program tada bio Hrvatska se ne bi obranila. Zanimljivo je i koliko su izgubljeni sudski sporovi, pretpostavljam zbog naknade štete. Volio bih znati tko se na to pozivao, zbog čega. HRT kao što smo čuli ima 195 milijuna kuna uzetih zajmova, pri HIPO banci, Privrednoj, Zagrebačkoj, zanima za što su to utrošili. Prihodi kuće za 2005. su milijardu 454 milijuna kuna što znači, ali što znači sada recimo stavka od 647 tisuća kuna za otplatu stanova na račun neke kaucije. Zar je još moguće recimo na HRT-u dobiti stan? Ako je to tako to treba pozdraviti ali tko ih onda dobija. Ono što pozdravljam to je nabava opreme za HRT Pula. Iznenadilo me na primjer da je Pula više emitirala od 2005., radio govorim, od Rijeke. Pula 6 tisuća 786 sati, Rijeka 6 tisuća 576 sati. Zanima me i gledanost HRT-a Plus na kojem se recimo može pratiti ovaj prijenos. Sve u svemu, puno brojki ali bez izvješća revizije to je teško naprosto pratiti. nema nikakvih primjedbi ali ako to kompariramo sa izvješćem Vijeća Hrvatske radiotelevizije pa i u kontekstu pisma recimo Denisa Latina Latina zastupnicima vidimo da problema na toj kući ima. Znamo da do danas nije stigao «vis avis» poslovne tajne odgovor o plaćama vanjskoj produkciji i slično. Jasno da plaće moraju biti pristojne i neka budu velike na Hrvatskoj radioteleviziji ali što se onda proziva zastupnike koji odjedanput postaju mjera za sve. Nije sporno da recimo u jednoj Italiji voditelj «Porta porta» Bruno Vespa ima sigurno u svom ugovoru plaću veću i od predsjednika Vlade i predsjednika države i predsjednika ne znam Ustavnog i Vrhovnog suda zajedno ali je problem kada se govori o nečijoj bešćutnosti a taj koji to govori je u 5 puta boljoj poziciji od bilo koga u ovome Domu. No još jednom za koliko je prodan taj treći kanal. Zašto pada slušanost radia i udio HRT-a a u prednosti je ako ni zbog čega jer ima 2 kanala 900 milijuna kuna pretplate i tako dalje. Sustav HRT-a je ogroman, složen. Pomiriti sve struje mora da je prokleto mukotrpan posao, ali pitam se što bi bilo da nema pretplate. Takva televizija ne bi preživjela 30 dana. No bez obzira na sve danas je Hrvatska radiotelevizija slobodnija nego prije 2000.-te. Televizija je danas sigurno objektivnija nego prije 2000.-te godine. Televizija pretpostavljam da je daleko profesionalnija no što je bila tada, a i financijska situacija zbog ove pretplate je daleko bolja nego ikad, ikada. Gotovo bi se moglo reći da je komotna. Mi u Klubu IDS-a apsolutno ćemo podržati izvješće, ali zanima nas i sudbina prvog čovjeka Hrvatske radiotelevizije gospodina Galića. Eto čujemo ide u diplomaciju. Kada? Ne znamo. Gdje? Znamo. A još bi više volio znati tko će sutradan preuzeti funkciju glavnog čovjeka Hrvatske radiotelevizije i kakvi su to razgovori neformalni, formalni, ne znam kakvi počeli se voditi u Vladi ili u zgradi preko puta ovoga Doma. Ja ne bih volio da nam se dogodi situacija da netko s nekim uđe ruku pod ruku kao na primjer glavni urednik nekih novina a iz kabineta predsjednika Vlade izađe kao glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije. Mislim da o tome potrebno je odlučivati na drugim mjestima. Ja znam da će formalno biti na čelu televizije nestranački ali u dubini srca plašim se da to ne bi bilo, neće biti tako. Mi smo inaugurirali da guverner Hrvatske narodne banke odrađuje mandat do kraja. To vrijedi i za glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. I biti će zanimljivo pratiti što će se zbiti ukoliko ova sadašnja garnitura na vlasti izgubi vlast i hoće li taj čovjek zadržati funkciju ili će barem svoj mandat staviti na raspolaganje onome premijeru koji će u tom trenutku dobiti podršku ovoga Parlamenta. Ponavljam još jedanput. Za mene je gospodin Galić ipak odradio velik posao. Namjerno ga spominjem jer pretpostavljam da je ovo njegovo posljednje izvješće prije odlaska u Pariz. Želim mu jasno tamo sve najbolje, televiziji neovisnost i nepristranost. Kada kažem nepristranost onda mislim na to da Hrvatska nije dvostranačka država poput Amerike, Velike Britanije, ne znam Kanade, Australije ali «Boga mi» niti jednostranačka. Sve u svemu izvješće je takvo kakvo je. Šta ćemo? Tako je kakvo je. Bilo ih je i gorih. Ali sada samo da se dotaknem dvije rečenice o izvješću o radu Vijeća HRT-a. Možda je najbolje poći od ovog zaključka na strani 19. i to treba citirati da: «Reagirajući na sve učestalije napade na članove Programskog vijeća HRT-a u tiskanim medijima ali i na druge načine u kojima se bez ikakvih argumenata javnosti nameće teza da članovi Vijeća svojim djelovanjem ne obavljaju zakonom propisane dužnosti nego promiču privatne interese Vijeće javno izražava bojazan da se njegovi članovi na taj način žele diskreditirati i onemogućiti u zakonom propisanom radu zbog nespremnosti suočavanja pojedinca s vlastitim pogreškama na koje Vijeće HRT upozorava.» I kaže se: «Od nadležnih tijela Vijeće zahtijeva da prema svojim zakonskim obvezama reagiraju na prijavljanje prijetnje i napade na članove Vijeća.» E sad vidite kako su evo u neravnopravnom položaju ljudi iz politike s jedne strane u odnosu na članove Vijeća HRT-a koji su «nota bene» političari «par exelance». Nitko nije tamo a da nije dobio nečiji politički placet, a uz to i da nije prošao ja bih rekao dogovor dviju najjačih stranaka. A što onda otvara sumnju u javnu televiziju? ako je bilo prijetnji to valja osuditi. Ako je bilo prijetnji kao što sugerira se u ovom stavku 2. onda valja reagirati. Hrvatska politika, hrvatska policija, hrvatsko Državno odvjetništvo nešto trebaju napraviti. I želim vjerovati da se od 3.8. od kada nam je podastrto ovo izvješće po tom pitanju nešto trebalo učiniti. Pitanje je znači tko kome prijeti? Zašto se ništa ne čini da se one koji prijete izolira iz hrvatskog društva na za to predviđena mjesta? Ako uopće tamo u ovom trenutku i ima za još ikoga mjesta. Ono što je pred nama još jedanput ću reći to je izbor novog ravnatelja međutim Hrvatska je u predizbornom razdoblju i svaka tema u ovome Domu ili izvan ovog Doma biti će «par exelance» prvorazredna politička tema. A gdje neće recimo biti izvor budućeg ravnatelja Hrvatske radiotelevizije? Hrvatska radiotelevizija je gigant. Gospodin Hebrang je dobro zaključio. 3, 4 ministarstva nemaju proračunske prihode koliko ima Hrvatska radiotelevizija. Ostvareno je milijardu 454 milijuna kuna. Ove 2006. sigurno je preko milijardu 500 ili 600 milijuna. Zaposlenih je rekoh prije koliko i tako dalje. Stvara se percepcija o svemoći političke kaste što je samo djelomično točno zato jer je moć u izvršnoj vlasti, ali čekajte gospodo i dobro je da se o tome govori. Ali zašto se možda ne bi nekada reklo da nevladine udruge, pod navodnicima nevladine imaju veće proračunske prihode od svih hrvatskih stranaka zajedno. One imaju ukupno 136 milijuna kuna. Pitanje je da li toliko imaju sve hrvatske stranke zajedno? Da li mi možemo stati iza nečega ukoliko se ide ka gašenju prijenosa ovih Sabora? Strana 17. korupcija na HRT-u, svi smo dobili ova pisma gospodina Latina. Ja ću to kasnije predati gospodinu Galiću. Što je poduzeto? Zamislite da se izašlo sa navodima da je gospodin Latin u svojoj emisiji prozvao nekog političara. Pa to bi mu bio kraj. Ovdje nikome ništa. Naglasak je u ovom, na ovome strani 17. na vanjskoj produkciji. Zbog TV pretplate, da li je to porez ili ne to nije bitno, ali Hrvatska radiotelevizija je privilegirana televizija. Za kraj još jedanput zašto je prodana, prodan 3. kanal? Za koliko se prodao još to nismo doznali, ali upozoravali smo barem neki da to nije dobro činiti. Na žalost, privatiziralo se. Slažem se, da se trebalo obilježiti recimo u ovom materijalu akciju nevladinih udruga 16. rujna kao Dan aktivizma 25.11.2005. To je propust HRT-a. Ali bez obzira na sve rekoh mi ćemo podržati ovo izvješće, ali mislim da ponekad bi možda trebalo biti malo objektivniji glede aktera koji su na političkoj pozornici. Jer niti je sve tako sjajno kod njih koji o nama sude, niti je tako crno kod nas koji isto tako se borimo za svoj politički prostor i mjesto pod suncem. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolega Kajin rekao je Hrvatska radiotelevizija je moć. To stalno slušamo. To se već godinama ponavlja. To nije točno. Hrvatska radiotelevizija nije moć, već je hrvatska politika velika nemoć. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Ivo Lončar. **Lončar, Ivan (Nezavisni)** Kolega Kajin je rekao kako će se birati novi ravnatelj, pa je napomenuo da će netko sa novinama otići u Ured premijera, a od tamo se vratiti kao ravnatelj HTV-a. To je dokaz da kolega Kajin ne poznaje ovaj nakaradni Zakon o HRT-u, a ja ću vam sada reći kolega Kajin da osoba, neću reći da li je muška ili ženska koja će biti nasljednica gospodina Mirka Galića je nekoć bila ugledna članica Komsomola, ugledna i rigidna članica Partije, a i danas je ideološki na liniji Karađorđeva iz 1971. Hvala. Zahvaljujem. U ime Kluba SDSS-a uvaženi zastupnik Milorad Pupovac.

Nekoliko riječi o ovom izvještaju. Prvo, što se tiče tzv. slučajeva o kojima se govori u ovom izvještaju. Zanimljivo je kako su ti slučajevi mahom oni koji dolaze iz napora da se televizijski program i rasprave unutar televizijskog programa liberaliziraju i da se proširi krug otvorenosti u pogledu tema o kojima ova javnost i ova nacija trebaju imati dovoljno prostora i dovoljno slobode da o tome javno i bez cenzure raspravljaju. To vrijedi i za neke urednike u emisiji “Otvoreno“ koji tamo više nisu tako i za neke emisije koje su bile pod posebnom paskom ili posebnim ocjenama. Ja mogu razumjeti da je ravnateljstvo i da je uprava televizije bila pod određenim pritiskom kako javnosti tako i političkih krugova. Ali složit ćete se da je naravno uloga ravnateljstva i vijeća očuvati i neovisnost čak i onda kada postoje određeni pritisci. I ne bih to posebno komentirao da li se u tom pogledu istrajalo ili se nije istrajalo. Ali jednu stvar ne mogu ne primijetiti, a to je da oni koji podržavaju tzv. tvrde, čvrste, jednoznačne istine i utvrđene formule prezentiranja stvaraju javnosti ne postoji slučajevima, a oni koji se zalažu za otvorenost, za promjenu takvoga govora i jezika oni postaju slučajevima. Mi naravno znamo da to nije slučaj samo sa HTV-om niti sa HRT-om niti sa hrvatskom javnošću, ni s hrvatskim medijima. To je iskustvo koje svi prolaze koji u medijima žele proširiti prostor slobode i prostor govora i prostor tematiziranja, a to naravno je stvar i sa nama koji također nastupamo u javnosti. Ali moramo primijetiti da kada se već ti slučajevi navode, da onda tu postoji određeni disbalans. Taj disbalans je u nekom smislu i posljedica drugačijega prijema pritužbi. I kada se upute pisma ili se u usmenom obliku upozori na nešto što je nedopustivo i protivno Ustavu kada su u pitanju recimo stvari koje se tiču temeljnih ustavnih vrijednosti naše države onda naravno nešto lakše prolaze oni koji u tom pogledu imaju tvrđi stav, dogmatskiji i koji da tako kažem opetovano ponavljaju neke uvjetno kazano opće prihvaćene istine. Ja mislim da bi to, ja se nadam da će u izvještaju za ovu godinu, dakle 2007. stvari izgledati drukčije nego što su izgledale za 2005. godinu. Ali ako netko tematizira pojedina pitanja i pojedine teme i zbog toga onda postane slučajem to ne znači da drugi koji se drže nekih uvjetno kazano oprobanih istina i koji nerijetko posežu za elementima govora mržnje i vrijednosti koje su protivne našem Ustavu da oni nemaju rizika da bi postali predmet ili postali slučaj u izvještajima kao što je ovaj vaš. Zašto? Ja to ne znam. Ali ne vjerujem da naša javnost nema senzibiliteta za to. Možda naprosto je u pitanju da ti ljudi imaju predebelo zaleđe i podršku, pa onda glasovi javnosti nisu dovoljno jaki da bi ta zaleđa i tu podršku mogli na neki način otkloniti i da bi ta stvar mogla postati predmetom adekvatnoga interesa. Složit ću se s vama da je sad se vraćam na vaše ocjene u izvještaju, da je i Hrvatski radio i da je Hrvatska televizija napravila značajan iskorak. To je točno. Možda ne u ovom izvještajnom razdoblju o kojem govorite, ali u razdoblju u kojem danas živimo to je istina, u nizu stvari. Kada je u pitanju ocjena u dosezima kvalitete u pogledu Hrvatskoga radija žao mi je što nema nešto više osvrta na lokalne radio postaje Hrvatskoga radija koje su također sastavni dio i važan sastavni dio javnoga mnijenja i kreatora javnoga mnijenja. Gdje je pitanje razvoja tolerancije, političke kulture, kulture multietničnosti i manjinskih prava na žalost daleko su ispod onoga što imamo na nacionalnoj razini. I bilo bi dobro i ja mislim da je to moj kolega Gajica u ranijim raspravama isticao da bi bilo dobro ako bi se i o tom segmentu vodilo više računa. Iako bi se ljudima na lokalnim radio-stanicama pomoglo da standardi i da vrijednosti koje je postigao Hrvatski radio na nacionalnom nivou i sami mogli postići ne samo u tehničkom ili kadrovskom smislu te riječi nego i u vrijednosnom smislu te riječi i programskom smislu te riječi i jezičnom smislu te riječi. To posebno vrijedi za sredine koje su mnogo pretrpile u pogledu ratnoga stradanja i gdje ljudima treba na različite načine pomoći da formiraju nove vrijednosti društvene i svojih i svojih sredina i naravno svojih regija. U tom pogledu to mi se čini da nedostaje u ovom izvještaju. Druga stvar kada je u pitanju to što kažete pokrivenost tema. Ovdje u izvještaju se spominje neka emisija koja se zove "Špica" i spominje se fenomen swingera navodno je tu bio nekakav problem. Ja ne znam šta je "Špica", vidim to kao sliku koja prođe pored mene kada ja prođem pored televizora. Znam šta su swingeri, prilično dobro. I to je fenomen koji moderni svijet susreće sada to nekom smeta, nekom ne smeta. U vašem izvještaja ima mjesta za tu temu, a nema mjesta za to kako žive ljudi u Glini, u Gračacu, u Dvoru,

Nema mjesta za ono u kojem žive ljudi koji predstavljaju na žalost, našu sirotinju i koji proživljavaju teškoće koje zavređuju da budu predstavljene i prikazane u našoj javnosti. Dobar dio Ličko-senjske županije, dobar dio Šibensko-kninske, dobar dio Sisačko-moslavačke i Karlovačke, da druge ne spominjem. Zašto ako nije posrijedi neki incident, zašto ako nije posrijedi nešto drugo, te teme nemaju svoju adekvatnu prezentaciju hrvatskoj javnosti. Možda smo mi krivi koji zastupamo te ljude, možda su krivi lokalni predstavnici, a možda su krivi oni koji kreiraju programsku shemu. Zašto ne bi našu javnost solidarizirali sa ljudima koji žive u takvim uvjetima i pokazali sve elemente onoga što je naličje našeg društvenoga života. O tome, da toga manjka u našem programu nema riječi, a o tome da ima viška kada je u pitanju "Špica" i kada su u pitanju swingeri, toga u vašem izvještaju ima. To je meni naprosto zapelo za oči i smeta Jer je meni ovaj fenomen oko siromaštva i nerazvijenosti mnogo važniji nego oko pitanja dilema koje imamo hoće li u nekoj emisiji se pojaviti jedna takva kontraverzna tema kao što su swingeri ili ne. Hrvatska televizija je otvorila problem kreiranja, pseudo kreiranja javnosti sa referendumskim pitanjima koje su pokupile i druge televizije, koje su pokupile i televizije u regiji. Sa time kao da izgleda da je to neko objektivno pa u nekim elementima čak i gotovo znanstveno procjenjivanje o tome što javnost u danom razdoblju, danu itd. misli o pojedinoj temi, akterima ili pojedinom problemu. Mi smo u nekoliko navrata upozoravali da bi bilo valjano da se publiku, gledatelje, javnost upozori na karakter toga fenomena, da to nije pravi referendum, da tu ima podmetačine, da tu ima organiziranja, da to nije nikakav uzorak najčešće također. Međutim netko iz nekog razloga smatra da je to važno, atraktivno, prijemčivo i da eto tako na taj način televizija sebi daje za pravo da može sudjelovati u nečem što se zove pseudo kreiranje javnosti. Ima drugih načina kako to može činiti televizija, ali na taj način sasvim sigurno uvjeren sam neovisno od stranačke pripadnosti, stranka kojoj pripadam najmanje ima interesa za tu problematiku, ali kada je u pitanju profesionalnost i kreiranje javnosti i javnog mijenja, ja mislim da je važno da se skrene pažnja na to da je to zapravo neka vrsta podvale. I sada mi dozvolite nešto što na neki način treba spomenuti jer se spominje ovdje posebno kada je u pitanju televizija i televizijski dio vaše kuće, a to je pitanje kvalitete izričaja onih koji kreiraju program i koji su spikeri, koji su izvjestitelji, reporteri ili bilo šta drugo. Nije samo stvar u tome da li će netko doista govoriti ono što prepoznajemo kao hrvatski standardni jezik nego da li će doista imati sve elemente dobroga spikera i dobroga izvjestitelja u pogledu dikcije, u pogledu kvalitete izgovora, u pogledu kvalitete artikulacije, jer znate televizija je nerijetko i radio nerijetko primjer ljudima, a ja mislim da ima prilično primjera koji nisu najbolji. I ako je moguće osnažiti tu komponentu Hrvatske radiotelevizije, ako je moguće edukaciju poboljšati, ako je moguće pripreme i dodatno educiranje ljudi učiniti boljim nego što jeste i u pogledu stranih jezika koji nerijetko moraju poznavati ili izgovoriti kako valja, ali isto tako i u pogledu ukupnoga verbalnog i neverbalnog pojavljivanja pred publikom, mislim da je to doista neophodno. Evo gospodine ravnatelju, gospodine predsjedniče Vijeća, to su neke osnovne ponekad vrlo apstraktne, a ponekad možda nepravedno konkretne primjedbe na vaš program. Još jedanput ću reći teško je ne primijetiti da se kvaliteta programa poboljšava. Teško je ne primijetiti da se prostor za slobodu izričaja ne povećava ali da su neki elementi disbalansa u pogledu ocjena i u pogledu prezentiranja tzv. slučajeva još uvijek prisutni to ćete se složiti sa mnom da ni to nije teško ne primijetiti, a to bi sigurno trebalo promijeniti. Hvala vam gospodine Sukladno članku 207. stavak 2. isteklo je vrijeme za prijavu za pojedinačnu raspravu. Evo još nekoliko informacija. Imamo još 4 kluba i 19 pojedinačnih prijava. Radi se danas dok ne završimo ovu točku dnevnog reda. Na redu je u ime Kluba HSLS-a uvaženi zastupnik Zlatko Kramarić. Čini mi se da je, kolega Hebrang je u pravu da ova rasprava je ove godine 2007. kudikamo mirnija, odvija se u jednoj ležernijoj atmosferi nego ona krajem 2005. godine koja je bila, em je bila dvorana kudikamo punija, a i sam onaj povod i, odnosno, kontekst je bio takav da je ondašnja atmosfera u dvorani bila kudikamo konfliktnija. Danas je eto srećom srećom nešto ili nesrećom, sve ovisi, nešto situacija drugačije. Bit će da se zapravo ova rasprava vodi u jedno ovako čudno vrijeme. Vrijeme je izborne godine i sada ako je vjerojatno da su neke stvari već zapravo riješene i da mi zapravo, i da ćemo uskoro upoznati tko je nasljednik, ja ću sebi dopustiti da kažem, jednoga dobroga ravnatelja koji je doista učinio puno na demokratizaciji naše javne televizije. Bez obzira na sve one na sve one primjedbe koje se zapravo može dati na tu kuću jer nitko nije sveta krava pa ni televizija. Ali ipak tamo, ako se sjetimo onih 90-ih godina i one situacije od kraja, krajem 90-ih godina i onih foruma koji su zapravo na neki način ipak senzibilizirali javnost da smo shvatili da je sloboda medija nešto bez čega nema jedne normalne i ozbiljne države, odnosno društva. I svaki puta, svaki puta zapravo čini mi se da ako imate jedan drugačiji, umjereniji, pa da kažemo, pristup koji je ovako impregniran jednom pristojnošću onda se to zapravo doživljava kao znak slabosti. naša javnost je zapravo naučena a tu je i televizija djelomice kriva da zapravo voli isključivosti. A ja uvijek kažem da između ovih ekstrema postoje čitav niz drugih svjetova koji također imaju pravo na život. I vrlo je opasno ako se javnost suspendira, odnosno ako se reducira samo na ta dva ekstremna svijeta. To se nažalost, to nam Kažu inače zapravo da ova osobina ove video-sfere i ove prevlasti vizuelnih medija da onda vrijedi princip "većina, to sam ja". za jedan mentalni sklop odgovara ona krilatica "država, to sam ja", a za ovako u ovo vrijeme jednoga kasnog boniteta mnogi se čak i novinari ponašaju prema, kada ih pitate pa zašto samo to pokazujete a ne nešto i drugo, onda vam upravo odgovore zbog toga što oni predstavljaju, imaju većinu u Parlamentu, imaju većinu u nekim vijećima, skupštinama i na neki način novinari određuju da zapravo tu većinu koja se, koja se, koja proizlazi iz političkih činjenica da je zapravo onda impliciraju, odnosno primjenjuju i na program koji nam nude. To nije, po našem mišljenju iz Kluba HSLS-a, dobra praksa jer upravo zbog toga se na neki način stvari bitno pojednostavljuju i dobiva se doista dojam da se taj naš politički i ini život odvija samo između dvije isključivosti. Ja nisam stručnjak za Popera kao kolega Vujić, ali negdje sam čini mi se pročitao da je Poper rekao da je moć televizija pogubna za demokraciju. I ako bi se onda upravo ova činjenica da mnogi i naši novinari i urednici rade prema ovom principu "većina, to sam ja", da bi to doista moglo biti pogubno, pogotovo za ove krhke demokracije kao što je Hrvatska zemlja koja još nikako, još nije riješila sve svoje tranzicijske probleme. Pa onda upravo zapravo i stvara se onda upravo ova atmosfera, ambijent da je dobro da netko, da uvijek postoji netko tko će kontrolirati informaciju. Onaj tko kontrolira informaciju na neki način zapravo doista ima moć da je onda, da onda pouči i neke druge interese koji ne proizlaze samo iz te činjenice što raspolažu informacijom. To je ono od tih da tko vlada znakovima vlada i ljudima, to bi vrlo, danas smo isto imali neke press konferencije, jučer smo imali neke emisije koje upravo pokazuju pokazuju taj strah upravo od onih koji imaju te informacije i koji te informacije mogu zlouporabiti i mogu ih zapravo upotrijebiti, ne političke informacije upotrijebiti za političke ciljeve. No mi smo ovdje, ne znam koliko se dugo već ova izvješća podnose, svaki puta zapravo branili pravo na profesionalnost, pravo na autonomiju, pravo na slobodu novinara pa i pravo na pogrešku. Upravo smatrali smo da kada se, ako se i dogodi i dođe do određenih, ajde, aberacija ili se nekome nečiji stav, nečija emisija ne sviđa to ne znači da zapravo se za to, da se mora biti odmah automatski sankcioniran. Kao što mi imamo pravo na grešku i tražimo da se poštuje naše pravo na grešku, na krivu procjenu, da to mora vrijediti i za novinare i za medije, i da je upravo zapravo najopasnija opasnost, opasnost, da nam se televizija, odnosno mediji sviđaju koliko smo mi u njima nazočni i koliko se, u kojoj se sekundi pojavljujemo, koliko se sekunda pojavljujemo, da onda to određuje i naš odnos prema televiziji, odnosno prema medijima. da u tome je ipak Hrvatska televizija uspjela postići kakav takav balans. u klubu mislimo da su ovi izvješća korektno napisana i u tom smislu su i prihvatljiva. Iz njih se isto također dadne iščitati da su određene primjene koje smo iznijeli u onoj raspravi krajem 2005. godine da su i uvaženi i prihvaćene. Isto također ovdje su navedeni neki određeni pokazatelji koji govore da se HTV uspješno nosi s konkurentnim televizijama što mislimo da je za svaku pohvalu. I meni se isto čini da ovako možemo reći da nasuprot ovim benetovskim bojama koje nam nude ove druge televizije da HTV ipak nudi jednu crno-bijelu ozbiljnost i da zapravo ne, itekako se pazi da ne skrene u ovaj svijet koji ovako, koji je ovako zavodljiv, ali zapravo ne rješava dugoročno ni jedan naš problem. No kažem isto također pored ovih pohvala, mislim da treba istaknuti određene probleme koji su svakako i subjektivne i objektivne naravi. tome ne govore stručnjaci, na kraju uvijek je opasno da, o ukusima se kaže u pristojnim kućama ne raspravlja, a ono recimo što nama u klubu HSLS-a, mislimo da je nedostatak i da bi se trebalo, to je taj domaći program. Očito da bilo bi vrlo loše kada bi, kada doista emisije na engleskom jeziku zapravo su brojnije i duže od ovih na domaćem jeziku. Domaće dokumentarne emisije su ovdje mogle biti i brojnije jer mi ne sumnjamo da postoji čitav niz tema koje bi oko takvih emisija mogle snimiti. svakako da to iziskuje i određeni i financijski i stručni angažman, no mislim da televizija ima dovoljno sredstava za realizaciju takovih programa. Uostalom uvijek se mogu naći i zainteresirani sponzori i stvar je samo menadžmenta da ih se pronađe, a mislimo da uključivanje tih sponzora u takav tip emisija ni na koji način ne bi narušila njihovu neovisnost i objektivnost. Isto se to može reći da emisije jednoga kulturnoga sadržaja. Ja, recimo ja ovako, ovo govorim sada ne kao član kluba HSLS-a, privatno smatram recimo da je jedno od najboljih emisija na televiziji "Drugi format" koja doista pokazuje jedan visok stupanj ozbiljnosti, ide u dosta pristojnom terminu poslije nogometnih utakmica utorkom. I kad se već spominje kultura onda je svakako je važno istaknuti problem kulture govora. Naime, sve izraženija pojava jednoga neobvezujućeg izražavanja u dijalektu što i ne mora biti loše, jer Hrvatska ipak je između inoga i zemlja dijalekata, ali kažem kad to postaje učestala pojava i u emisijama koje po svom to sadržaju nikako ne bi mogle podržavati takav način izražavanja onda to već postaje mali problem. Isto također svakako se treba poraditi na ispravnom izražavanju, tako i na dikciji jer televizija je vrlo često za ove mlade naraštaje i prva učiteljica. Ako već političari ne moraju imati i nemaju dobru dikciju onda to ne bi trebalo vrijediti i za novinare. Isto je tvrdnja o nedovoljnoj zastupljenosti bi se moglo govoriti o domaćem dramskom, pa i zabavnom programu. Čini se, meni se i nama se i u klubu čini da je naša televizija prepoplavljena, preplavljena brojnim govornim emisijama uglavnom političkog karaktera od kojih su neke na žalost nisu lišene nepristranosti voditelja što nije dobro. Često se takve emisije vode principom senzacionalizma, a nikako nisu objektivne i kažem ponovno vrlo često vrlo često naš život politički, gospodarski, kulturni reduciraju na odnos ili, ili je zapravo neki način do izražaja dolazi upravo ova princip većine, a nikako ne princip kvalitete. Jasno je da se, da i HTV ukoliko se želi uhvatiti u koštac s našim drugim televizijama mora ponekad pokleknuti pred tim senzacionalizmom, ali kažem u tome svakako treba imati mjerilo jer se prije svega radi o javnoj televiziji. Upravo zbog takvog pristupa pojedinim emisijama nemoguće je na kraju donijeti objektivan zaključak koji bi bio temeljen na sučeljavanju ravnopravnih sudionika. Važno je naglasiti jednu učestalu pojavu, a to je da se gotovo u svim dnevnim vijestima neprekidno objavljuju isto informacije, ono od 12 sati pa kada počne pa onda zapravo sa zadnjim vijestima uvijek imamo iste informacije. Što se tiče pak našeg "Dnevnika" doista ja sam već ipak u lijepim godinama pa "Dnevnik" gledam sigurno već preko preko 35 godina, mislim da se ništa nije promijenilo iz vremena tamo, iz vremena kada ga je uređivao Miroslav Lilić, pa još i prije i danas. Čini mi se da ti "Dnevnici" nisu rađeni recimo na principu kako "Dnevnik" radi recimo BBC ili recimo neke njemačke stanice gdje su vijesti puno kraće i vrlo često,

U današnje doba neograničenoga pristupa informacijama s područja cjelokupne države i svijeta tako i …/Govornik se ne razumije./… politika informativnih emisija po našem mišljenju nije prihvatljiva. Potrebno je uložiti dodatni trud kako bi se osnažila njihova aktualnost i raznolikost, a pri tome se ne misli da treba ponavljati zaista udarne vijesti, ali dio njih se tijekom dana doista može zamijeniti s nekim drugim događajima koji su također zanimljivi i aktualni. Jasno je da je proizvodnja, odnosno emitiranje tzv. talk show emisija puno jeftiniji za televiziju, ali mislim da i u tome treba naći odgovarajuću mjeru i omogućiti gledateljima da se uz televiziju opuste i upravo da, kažem ne budu prepušteni samo ovom jednom diktatu takvog tipa emisije. Po našem mišljenju ne bi trebalo podržavati veliki broj emisija u kojima se gledatelji pozivaju na uključivanje, ali uz posebno naravno veću telefonsku tarifu. Pri tome svakako ne mislim na razne dobrotvorne namjene, telefonsko pozivanje. S jedne strane treba odvojiti ovo dobrotvorno, a s druge strane vrlo često upravo ta, taj da zapravo sami gledatelji neki način da na kraju na kraju imamo rezultat pa da to iščitamo kao vox populi. Vrlo često smo bili i svjedoci da iza takvog tipa emisija zapravo stoji određena, određene stranačke centrale koje zapravo na neki način onda manipuliraju i rezultati koje dobijemo zapravo nisu ni na koji način adekvatni adekvatni zapravo pravom stanju odnosa u društvu. Znači nije sve u pitanju i sama ta i zarada i pogotovo dobra zarada. Neki puta doista moramo biti svjesni da nikako ne bi trebalo zloupotrebljavati sugestivno moć televizije pred kojom pred kojom vjerojatno najveći broj gledatelja poslije toga i donosi svoj stav. To je kao …/Govornik se ne razumije./… ispitivanja javnoga mnijenja glede snage određene političke stranke. Vrlo često zapravo one generiraju raspoloženje koje i neki način mogu utjecati na konačni rezultat. Isto tako veliko je pitanje da li poneki puta se prenose športski događaji koji po svom značaju za šire gledateljstvo nemaju neki veći značaj, ja ne mislim da su da su neki boks mečevi ili ovi ultimat fajtovi da je to nešto što bi ovu našu športsku kulturu trebalo isuviše zanimati. oni vjerojatno i koštaju i vrlo je veliko pitanje da li takvi prijenosi doista opravdavaju, su financijski opravdani. Kažem ponekad se puta čini da je ovaj drugi program koji je deklariran kao program ležernijega sadržaja neki način se sveo na športski program i isto također to blago sugeriramo u Programskom vijeću da upravo da treba voditi računa o toj razlikosti programa, kažem osobito tijekom vikenda kada je se za očekivati da veći broj naših građana više vremena provodi pred ekranom. na kraju krajeva trebamo shvatiti to bez obzira koliko vodimo sport da nisu baš svi gledatelji ljubitelji samo sporta. da imamo i ovu situaciju da se često emisije slične tematike u nizu smjenjuju jedna za drugom ili da se slične emisije prikazuju na oba programa što sigurno ne osigurava njihovu raznolikost i mogućnost gledateljima da doista iskoristi to svoje pravo na izbor.

ovaj komercijalni, reklamni, reklame doista budu zastupljene u mjeri u kojoj jesu zastupljeni? O poslovanju HRT-a prema Izvješću o poslovanju ne može se u potpunosti ocijeniti da li …/Govornik se ne razumije./… gospodarstvenika jer plan financiranja nije u potpunosti realan ali ni transparentan. Na kraju to je posao ipak nekih drugih stručnjaka ne nikako ovoga

Citirat ću kažem: "Neki se sportovi prenose a nemaju gledanost." A evo sad znamo da je utakmica hrvatske reprezentacije u u rukometu na Svjetskom prvenstvu najgledanija u povijesti Hrvatske televizije gdje je bilo preko milijun ljudi je gledalo jedno drugo poluvrijeme. Mislim da sam upravu. A spomenuli ste još i boks. Ja mislim da smo svi ovdje se budili u ranim jutarnjim satima, malo stariji koji smo gledali Muhamed Alija u pet sati ujutro. Pa je bilo i naših boksača gdje, jer ako je, ja na primjer volim i boks i košarku i rukomet i sve i mislim da je to jako gledano. Nažalost, mi nemamo dovoljno športa na Hrvatskoj televiziji, ukidanjem trećeg programa. Zadnji primjer za vrijeme utakmice Cibona-Makabi, jedne od najbitnijih utakmica u europskoj lizi, mi smo gledali, ligi, mi smo gledali "Sjećaš li se Dolly Bell" ili tako nešto. tako da je, evo sada će biti Mirko Filipović 4. i ja bi najsretniji bio da Hrvatska televizija to prenosi, da mi možemo gledati njegovu borbu. I mislim da bi svi mi gledali u Saboru tu borbu. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** U ime kluba HSS-a, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine glavni ravnatelju, gospodine predsjedniče Vijeća HRT-a, kolegice i kolege! Ja bih također započeo raspravu o ovom izvješću sa pitanjem zašto ono nije došlo na klupe onda kada je to bilo i obavezno učiniti? Ali za tu činjenicu ne bi okrivio ravnateljstvo Hrvatske televizije jer je ono na vrijeme dostavilo svoje izvješće Hrvatskom saboru. Očito i iz ove rasprave može se naslutiti zbog čega je rasprava o izvješću odugovlačeno, zašto je tek sada došla na dnevni red jer sve ono što se oko Hrvatske televizije događa a vezano je za politički odnos spram javnoj televiziji upravo je vidljivo iz ovih rasprava. Da sam možda na početku govorio o ovom izvješću, moje izvješće bi vjerojatno, odnos prema ovom izvješću bi vjerojatno bio znatno drugačiji nego sada kada sam čuo sve kako i na koji način ocjenjuju ovo izvješće. Naime, činjenica da se glavni ravnatelj očito povlači sa funkcije glavnog ravnatelja makar to svi na neki način ističu, odredila je i vjerojatno odnos prema ovom izvješću. Čini mi se da smo na odborima bili puno blaži ili puno dobronamjerniji prema rezultatima ovog izvješća nego na glavnoj raspravi. I to je moguće opravdati. Naravno da je ovo politička arena, da se ovdje pokušava argumentirano i neargumentirano sticati političke poene, napadati ono što se i može i ne može napadati, govorit ono što jest i što nije istina, govoriti ono što svatko od nas ocjenjuje da će njemu i političkoj stranci donijeti više političkih poena jer Hrvatska radiotelevizija toliko je bitna da je rasprava o njoj uvijek interesantna i zanimljiva. Rekoh izvješće gospodina Hebranga koje je bilo posve oštro je na neki način pokazatelj da se i još uvijek nije sa pozicije vlasti odustalo od izravnije kontrole medija pa i Hrvatske radiotelevizije, što je na neki način i legitiman stav političke stranke. Ali vidim i drugi nisu posve bili u velikom dijelu zadovoljni sa stanjem na Hrvatskoj radioteleviziji, što je također vrlo razumljivo. A ja bih rekao da zapravo ravnateljstvo i Vijeće Hrvatske radiotelevizije zbog toga mora biti i zadovoljno jer pomalo i čak izraženo nezadovoljstvo govori da su oni negdje na tragu onoga što bi Hrvatska radiotelevizija trebala biti. Neovisna, nepodatna, nepristajanje na bilo kakve političke utjecaje je nešto što novinarstvo i javni medij vapi. Biti neovisan, biti slobodan, biti potpuno lišen bilo kakve političke ovisnosti ideal je svake demokratske i novinarske slobode. Poticati tu slobodu i žestokim kritikama je posve legitimno. Ja upravo mislim da na Hrvatskoj televiziji nedostaje dovoljno političkih, polemičkih tonova, da nedostaje dovoljno političkih i širih spektra spektra odnosa prema problemima koje bi još više učvrstilo poziciju i slobodnog novinarstva i ravnateljstva i vijeća koje nadzire takvu instituciju. To je mislim, da je to cilj svake neovisne televizije, svakog javnog medija jer bez takvog stava, bez straha da će zbog izgovorene riječi na nekoj od emisija Hrvatske televizije ujutro biti smijenjen, nema napretka ni demokracije ni slobode novinara, ni slobode govora ni javnog medija kao što je, kao što …/Govornik se ne razumije./… želi biti Hrvatska radiotelevizija. Za ocjenu njezine neovisnosti, za ocjenu njezinog položaja u društvu prije svega ocijenit će to hrvatski gledatelj. Ako javna televizija učestalo bilježi dobru gledanost i ako zauzima čelna mjesta unatoč velike konkurencije koja u Hrvatskoj postoji, znak je da se na Hrvatskoj televiziji ipak nešto mijenja i da se na Hrvatskoj televiziji ipak nešto pozitivno mijenja, jer priznat ćete Hrvatska radiotelevizija u ovih nekoliko godina suočena je sa jednom potpuno novom pozicijom. Postoje komercijalne televizije nacionalne razine koje su potpuno ušle u medijski prostor i javnoj televiziji u tim novonastalim uvjetima potrebno je zauzeti svoju čvrstu poziciju jer ona ima ipak daleko više obveza, daleko zahtjevniju ulogu nego jedna komercijalna televizija. Biti edukativan, biti zabavan, biti informativan, biti odgovoran u svojim informacijama je njezina osnovna uloga. Zadovoljiti sve, zadovoljiti sve manjine, sve manjinske grupe, imati odnos prema svima jednak, zadovoljiti širok politički širok politički spektar. Vrlo je teška uloga Hrvatske televizije. Zato o programima govoriti sa ovog mjesta iako smo mi ti koji smo poslodavci na neki način Hrvatskoj televiziji nije lako jer možete lako ući u jednostavne ocjene u odnosu na posao koji obavljaju bilo novinari, bilo pojedine emisije koje su plod i rezultat rada naravno novinara i prije svega ljudi koji rade u Hrvatskoj televiziji. Ova vrlo kompleksna tema još dodatno naravno otežava poziciju Hrvatskoj javnoj televiziji jer vidljivo je iz ovih financijskih elemenata koje smo dobili da komercijalni prihod javne televizije nažalost iz dana u dan pada. Da li je krivnja ravnateljstva ili ljudi sa Hrvatske televizije što je to tako ili je to objektivno stanje stvari s obzirom na pojavu novih konkurentskih kuća, pitanje o kojemu možemo razgovarati. Mene brine što je udio komercijalnih prihoda od promidžbe manji nego što je planiran a manji i još više nego što je bio u protekloj godini. To je svakako element, to je svakako brojka nad kojom se treba zamisliti i treba svaki odgovoran političar koji misli da je njegovo pravo i obveza razmišljati o tim problemima dati odgovore na ta pitanja. Ako tome bude tako a biti će naravno da najveći financijski teret ostaje na društvu, na građanima, na njihovoj pristojbi koju moraju plaćati i ona istina je raste razumnom mjerom kao što je to planirano. I to je sreća. Ali koliko će ti komercijalni prihodi u buduće padati i koliko će oni omogućavati da se Hrvatska radio-televizija financijski dovoljno dovoljno osposobi ovisit će i o umješnosti ljudi koji vode Hrvatsku televiziju a i prostoru koji može u konkurentskim odnosima zauzeti na hrvatskom tržištu. Svakako da su to brojke koje ukazuju na stanje koje nije sasvim jednostavno. Složio bih se sa kolegom Hebrangom koji je govorio kritički o trošenju tih sredstava, ali znate to je boljka naravno svih javnih ustanova da je zapravo uvijek moguće potrošiti sve ono što se uprihoduje ako ne i više. To je na neki način gotovo zakonitost svih javnih ustanova i naravno da će svako ravnateljstvo i svaki direktor potrošiti sva ona sredstva koja mu se nađu nađu na raspolaganju a da li je to posve u redu učinjeno ili napravljeno o tome naravno ne možemo mi prosuditi iz ovih izvješća, to bi trebali čuti od financijski odgovornih i zaduženih kuća koji bi neovisnom revizijom mogli doći do točnih podataka. Mi smo ako se sjećate u prošloj godini dosta raspravljali o tome o čemu govori i izvješće programskog vijeća da je na Hrvatskoj televiziji bilo dosta i korupcije i razno raznih nepodopština što je uvijek golicalo hrvatsku javnost. Na žalost ili na sreću svi oni koji su o tome govorili pa i javno ostali su na neki način nedorečeni kao i obično bez valjanih argumenata i to je priča koja se ponavlja gotovo u svakom našem javnom odnosu prema materijalnim sredstvima i prema novcima novcima i poziciji koju ima trenutno i u Hrvatskoj i u Hrvatskoj radio-televiziji. I sinoć sam bio na neki način razočaran emisijom koja je govorila o tome kako postoji ili ne postoji prisluškivanje, na koji način, potpuno paušalno, neargumentirano, bez valjanih dokaza. To su rasprave koje se mogu otegnuti do u nedogled pa i rasprava o korumpiranosti na Hrvatskoj televiziji ako nije argumentirana može samo golicati hrvatsku javnost i hrvatsku maštu a da li iza toga nešto stoji mi obični građani pa i saborski zastupnici nemamo nikakvih spoznaja. To bi trebalo učiniti i sve one institucije koje su za to pozvane, one to nisu učinile i mi do daljnjega ne možemo dati o tome konačan sud. Mi možemo zaista samo stati i završiti pričom koja je bila u jednom trenutku toliko intenzivna a ja se ne mogu oteti dojmu da su te priče uvijek politički intonirane i dosta tendenciozne. Dapače, mislim da je pravo svakog građanina ukazati na probleme koje uočava i koje vidi ispred sebe ali ne može se paušalno nikoga oblatiti, nikome staviti stigma i nakon nakon toga njega prepustiti sudbini javnosti da se pravda i da se pere. Treba puno osjetljivije i puno odgovornije raspravljati o tim problemima. u svom izvješću govorilo dosta kritički o nizu elemenata koji su uočili, s kojima se mi ovdje vjerojatno svi slažemo. Govorilo se o tome kako se nije poštivao članak 11. Statuta Hrvatske radio-televizije o vanjskoj produkciji. Govorilo se o tome kako se ne poštuje dovoljno članak 12. Zakona Hrvatske radio-televizije o pretplati odnosno o pristojbi, o promidžbi koja je veća nego što je dozvoljena. Naravno da je, to su prekršaji koje su i oni uočili. To se naravno ne smije tolerirati iako rekao sam taj problem sa promidžbom i sa novcima koji se iz toga ubiru su uvijek dobro došli ali pretpostavljam da je došlo do opadanja sigurno i cijena i svih onih usluga koje javni mediji i svi elektronski mediji mogu ponuditi s obzirom na konkurenciju i zbog toga vjerojatno i čelnici Hrvatske televizije počesto dolaze u nekakav izazov izazov koji nije baš jednostavan da bi na neki način uprihodili možda i koju kunu više nego što je to moguće s obzirom na svoju poziciju u kojoj su se trenutno našli. Naravno da je vrlo bitno u ovom izvješću ocijeniti koliko je utjecaj i da li utjecaja hrvatske politike ima na nezavisan medij kao što je Hrvatska radio-televizija, koliki je utjecaj korporativnih institucija, institucija, koliki je utjecaj financijskih moćnika na program Hrvatske radio-televizije, da li takvog utjecaja ima, da li se on može prepoznati iz programa Hrvatske radio-televizije. Mi smo svi nezadovoljni pretpostavljam sa odnosom i glavnog ravnatelja i ravnateljstva prema regionalnim centrima u Hrvatskoj. To je jedan izazov koji treba dobro odraditi ukoliko se misli Hrvatsku radio-televiziju i u regionalnom dijelu približiti hrvatskim građanima. Ja tvrdim da u tim ustanovama u regionalnim centrima ima dovoljno kadrova i svih onih pretpostavki da budu daleko više iskorišteni nego što su to u ovom trenutku. Oni su u zapečku, oni nisu materijalno osposobljeni na način na koji to bi trebalo. Mislim da je ravnatelj i gospodin Jelak su toga svjesni. Mislim da će se i ubuduće koliko sam razumio oko toga povesti i daleko više računa. Pozivam da se to dogodi jer znate nama koji smo iz regija daleko je slađe i ljepše čuti vlastitu riječ i urednika i voditelja koji će ti govoriti onim tvojim jezikom koji ti je bliskiji nego na neki način centraliziranim porukama iz Zagreba koja je boljka svih

koliko sam razumio, a i koliko se razumijem u tu problematiku mislim da je tu dosta učinjeno da se ona osposobila i da može stati u bok najrazvijenijih televizija što nije za podcijeniti. Digitalni sustav je, kuca na vrata. Pretpostavljam da su osposobljeni i da će ubrzo i prijeći na novu tehnologiju koja će omogućavati daleko lakši i emitiranje signala i da ćemo lakše prebroditi ovu krizu oko nedostatka kanala koji je po analognom sustavu bio u ovom trenutku i na neki način problematičan. Jer smo jedan kanal eto tako rekao bih dosta brzopleto ustupili i prodali. Ali uz sve ove kritike mislim da je ravnateljstvo … … nekoliko godina ipak od Hrvatske televizije učinilo onoliko koliko je to bilo u ovom trenutku moguće unatoč svim pobunama i svim kritikama i kojih sam i ja upućivao. I zato na neki način imam potrebu u ime HSS-a i u osobno ime zahvaliti ravnateljstvu na onome što je učinilo od Hrvatske radiotelevizije. Zahvaljujem. Mato (SDP)** Hvala lijepa kolega Roić. Na redu su ispravci netočnog navoda. Prije svega kolega Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega vi ste krivo citirali mene. Naime vi ste rekli da iz mog govora zaključujete kako se vlast ne odriče Hrvatske televizije. Na temelju mog govora ste zaključili da se vlast ne odriče? Ja u svom govoru nisam uopće spomenuo program ni jedanput. Ja sam govorio o financijskim nepravilnostima kakve su nezamislive u bilo kojem tijelu koje raspolaže sa milijardu i pol kuna godišnje. Gdje ste vi tu vidjeli politički interes nije mi jasno. Ali da iza toga postoji politički interes, ako ste to mislili, onda sigurno da postoji. Tu se onda slažem. Drugo što se ne slažem rekli ste: «Sve javne ustanove potroše sve što imaju.» Nije pitanje koliko potroše nego kako potroše. Vi ste vidjeli medijski mobing recimo protiv ministra unutarnjih poslova jer je kupio tri specijalna vozila bez javne nabave. A ta tri vozila su jedan promil vrijednosti koja se ovdje bez javne nabave nabavlja. O tome sam govorio a ne o političkom interesu. Hvala. Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda kolega Jurjević. pokazali argumenti da se radilo o paušalnim ocjenama i da se nisu predočili nikakvi dokazi za tvrdnje koje su tamo iznesene. Koliko ja pratim po prvi put je netko od saborskih zastupnika, u ovom slučaju saborska zastupnica Milanka Opačić pokazala dokument, dio izvješća tajnih službi u kojoj se govori o njoj i svojim autoritetom saborske zastupnice i odgovornošću saborske zastupnice garantirala da se radi o autentičnom dokumentu. Nema nikakvog razloga da u njega sumnjamo. A oni koji se time bave neka istraže. Ali mislim dakle da je upravo se obratno desilo jučer. Da smo prvi put tako nešto vidjeli. Hvala lijepa. Nastavljamo s raspravom. U ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Vujić. Hvala vama Hvala vama da upozorim na one koridore o kojima ne želimo diskutirati. Prvo, nekih posebnih tajnih kanala kojima bismo mogli doznati za ovakve ili onakve malverzacije na televiziji mi nemamo. Drago mi je da je gospodin glavni ravnatelj u tom pogledu i opovrgnuo ili je ostavio mogućnost da se tako nešto istraži na jednu od intervencija predstavnika Kluba što u svakom slučaju nije predmet ovoga Sabora. Nekoga možda može biti ako je tako, ali nije predmet ovoga Sabora. Hoću reći šta bi po mom mišljenju trebao biti predmet. Također nismo razvili ovakav pesimizam čitanja financijskih izvještaja kako smo ga čuli sa svim stavkama koje su eto tako mislim dramatično nemoguće da bi već ministri morali bježati iz Vlade kada bi nešto slično oni poduzimali. Mi smo tako se izvještili. A tim prije se čudimo takvoj vrsti pristupa što sada po prvi puta upravo od Vlade, ne od nekoga drugoga nego upravo od Vlade, od svih primjedbi mogućih pa uključujući i financijske primjedbe dobivamo samo jednu koja upozorava da je dobit od poslovanja na HRT-u nešto pala. Doduše i sama kaže da to nije i najvažnije da se na HRT-u ostvaruje dobit, ali da je ona pala. Međutim i to smo sada čuli odgovor. Ona je pala zato što se povećalo plaćanje poreza. Činjenica je da se televizija od 2000. počela osposobljavati između ostaloga i za vraćanje duga. I kada je taj dug vraćen ostavili su, ostavila se mogućnost naplate poreza što dakle i ovaj relativno dobronamjernu objekciju Vlade, za divno čudo ja se moram na nju pozivati, na neki način suprotstavlja ocjeni koju smo ovdje čuli u ime predstavnika jednoga Kluba. Ja mislim da bi prvi interes ovoga Sabora bio da pođe jer zato je on tu, da se vidi da li televizija izvršava svoje javne zadaće onakve kakve su postavljene pred nju ili onakve kakve bi trebale biti postavljene pred nju ako da tako kažem oni sami ili dokumenti koje imamo ne govore o tome. Ja ću navesti nekoliko vrijednosti, poslije ću reći od kuda su, kako se definira jedna javna televizija. Dakle javna televizija je jedinstvena institucija u vlasništvu građana neovisna o političkim i komercijalnim interesima. Drugo, najveća snaga u zemlji koja kroz svoje programe i usluge doprinosi kvaliteti života u društvu kao cjelini je javna televizija. Od nekoliko vrijednosti, pobrojit ću ih redoslijedom koje se stavljaju upravo u takvom poretku kao najvažnije. To je podrška javnosti i civilnom društvu. To je zadatak javne televizije. Poticanje stvaralaštva i kulturne izvrsnosti. Promoviranje obrazovanja i učenja. Oslikavanje i međusobno upoznavanje nacije unutar sebe, unutar svojih regija i zajednica koje ima. Upoznavanje svijeta u zemlji i upoznavanje zemlje sa svijetom transfer između zemlje i svijeta posebno vezano na identitete uz globalizaciju. I napokon sasvim jedan novi podatak koji se definira kao izgradnja digitalnog društva u kojem javne televizije nekih zemalja imaju posebnu ulogu, ne znam u ovom momentu da li su to i zakonom propisane uloge, ali svojom važnošću, ulogom, autoritetom i sposobnostima obavljaju jednu od ključnih interesa, interesa očuvanja vlastite građane i vlastitog identiteta u kontekstu buduće digitalizacije društva koje zapravo još nitko nije izmjerio sve promjene koje iz nje izlaze sa uvođenjem novih tehnologija, Interneta televizijskog itd. Da se ne bi mislilo da ovo o čemu sam ja govorio predstavlja neku Vujićevu ili SDP-ovsku utopiju itd. Ovo što sam naveo su vrijednosti i u poretku i u izvedbi kako ih je BBC postavio pred sebe. Iste one vrijednosti koje su implementirane u Zakonu o HRT-u, ali koje je BBC promovirao do jednoga da tako kažem gotovo velikog elaborata koji izražava njegov savez sa građanima. U tom svom savezu sa građanima, svojim građanima ta javna televizija kaže da je njen zadatak da život čini boljim. Sve su stvari definirane isključivo iz aspekta vrijednosti. Ni jedna nije definirana iz aspekta komercijale i komercijalnih interesa iako se znade ili barem oni znaju da se upravo preko proizvodnje takvih vrijednosti ostvaruju i najveći komercijalni interesi, pa nije čudo da onda i mi kupujemo upravo takve emisije, emisije koja nije primarno određena komercijalnim interesima. Dakle, ove vrijednosti bi trebale da budu prvenstveno interes ovoga Sabora u smislu utvrđivanja koliko su one implementirane u javnu televiziju ukoliko nisu i kako činiti da ona u tom pogledu stoji što bolje. Ja mislim da oba izvještaja govore u kontekstu poznavanja materije zadnjih jedno sedam, osam godina o stabilizaciji i televizije i stabilizaciji da tako kažem same televizijske orjentacije. Poslovna stabilizacija je mislim vrlo respektabilna budući da znamo u kakvim je nevoljama televizija bila ranijih godina prije nego što je bila u stanju uopće početi vraćati dugove. Ono što je međutim još više možda za nas zanimljivo to je da je došlo do stabilizacije zakona koji je na teške muke i uz mnogo, mnogo nesporazuma ovdje iznesen a koji danas predstavlja standard za kojega i osobno ću reći sam često pitan i od nekih ministara drugih zemalja koji imaju sličan problem i traže iskustva upravo ovoga tipa, a to su također i preporuke koje u ovom momentu određena europska tijela sugeriraju nekim zemljama u smislu da je Hrvatska dobro riješila ključno pitanje onih zemalja koje nemaju onu stabilnost, pa da je neprijeporno da ili kraljica ili predsjednik ili netko drugi imenuje neko vijeće jer zapravo i nisu poznate prakse tolikih zloupotreba, političkih zloupotreba na nižim Stabilizirao se zakon, stabiliziralo se vijeće i upravo je fantastično da ono toliko heterogeno sastavljeno na vrlo različitih da vrlo različitih da tako kažem političkih impulsa sa različitim ljudima čitav niz odluka donosi i to odluka koje inače izazivaju sporove i u javnosti donose upravo jednoglasno. Ja mislim da je to nešto što bi trebao uočiti ovaj Sabor i što bi trebalo zapravo da potvrdi vrijednost ovakve zamisli, gdje se pokazalo da oni koji budu na kraju krajeva bez obzira na njihovo porijeklo što je ovdje netko rekao od stranačkih prijedloga budu odgovarali vlastitoj grupnoj dinamici kao tijelo da će im biti važnija ta odgovornost nego polaganje računa unatrag gdje su zapravo tu izgubili kontakte. Televizija nije iznad Sabora. Ona je izvan Sabora. I ne može niti biti Sabor nad televizijom. Televizija mora biti zaštićena mehanizmima u koji ona može razvijati svoju ekonomiju i ona mora biti zaštićena kontaktom sa predstavnikom predstavnikom građana kao njenih vlasnika u smislu izvještaja ovakvog ili onakvog. Ali mi smo stvorili tijela, zato smo i stvorili tijela da ona budu prenosnici da tako kažem interesa javnosti na tu televiziju, a ne da im jednog dana to poklanjamo, a da im drugih dana to oduzimamo. Zbog toga je zapanjujuće upravo što i neki predstavnici i glasnogovornici nekih stranaka pa i Vlade ulaze otvoreno u kalkulacije oko toga tko će biti izabran i koju sve suglasnost treba eventualni budući glavni ravnatelj kada za to dođe vrijeme. Ja se nadam, a stvorene su sve pretpostavke da ne treba nikakva suglasnost, nego da će ta suglasnost biti kontraproduktivna onaj koji bude s njom nastupao, jer je vijeće osposobljeno da u trenutku takve potrebe bez pritiska, a to je pokazalo u nekoliko navrata upravo odbacivanjem pritiska na sebe donese onakvu odluku koja će biti najpovoljnija u smislu programa, u smislu podrške, u smislu ocjene uvjerljivosti itd. Javna televizija naša i ovakva kakva jest koja bi mogla biti bolja ja ću reći što mislim da ne valja je jedina velika medijska kuća u vlasništvu ove države, tj. građana. Drugoga nema. Kad kažem medijska, onda ne mislim samo elektroničko-medijska nego jedina velika medijska uopće. Jer i ono što smo mogli imati sa Vjesnikom na žalost smo se sami toga odrekli. I umjesto da imamo još jedne javne novine koje bi bile u tom tipu postavljene da tako kažem autonomno da bi mogle obavljati ovakve funkcije kakve su ranije opisane kod televizije na drugi način, medijski način, na način dakle tiska više je nema. Ovo je jedino krah javne televizije bio bi krah identiteta i nacionalne politike Hrvatske uopće kakvo je moguće zamisliti. Ovaj Sabor i ova javnost, ove stranke ne bi imale više niti jedan medij koji po definiciji ne bi bio vođen drugačijim interesima od interesima njihovih vlasnika. To je ključna razlika između televizije i svega između javne televizije i svega ovoga drugoga. Time mi ne kažemo da je u tom kanalu da tako kažem odnosa između javnosti i politike sve najbolje. Tu bi vjerojatno mnogo toga trebali mijenjati. Šteta je što ovako smireniju diskusiju nismo imali pred koju godinu, bili bismo danas možda i kritičniji nego, ili smo ranije mogli započeti sa kritikom. Ali nema drugog medija koji nije posredovan parcijalnim interesima. Jedino je javna televizija ostala ovoj zemlji kao njen medij i to treba čuvati. Ovaj Sabor ako se u nečemu treba svađati, onda se treba svađati i prepirati oko toga kako će se nadograđivati da to bude što bolje a ne kako će se kalkulirati sa ovakvim ili onakvim pritiscima. Od svih kritika koje smo imali prilike čuti na javnu televiziju, ja sam ih čuo hvala Bogu puno, ali jedna me je potpuno, posebno zapravo zaokupila i čini mi se da bi ovdje trebalo dobro podvući da vidimo o čemu se radi. Jedan od kritičara koji je govorio sa stanovišta interesa jedne druge televizije, jedne od privatnih televizija, je rekao sljedeće: javna televizija je prejaka. Molim vas lijepo, ja mislim da u ovom Saboru možda to nije tako, ali kada bi bilo tako onda bi ovaj Sabor trebao biti najsretniji što ima televiziju koja je prejaka u odnosu na ostale televizije ako ostale televizije već po definiciji idu na banalizacije politike, idu na obezvređivanja svih onih sadržaja koji nisu da tako kažem komercijalni. Ako su određene interesima vlasnika u mnogim drugim elementima koje ovdje nema dovoljno vremena da se inventarizira što je to sve. Što Što dakle ostaje? Mi bi trebali s time biti ponosni i na tome raditi, a popraviti mnogo toga. Ako ovo već svijetli onda ću morati mnogo skratiti što sam mislio reći. Prvenstveno Prvenstveno komentirao bih i glavnog ravnatelja, prelazim nešto na kraj. Nešto je on rekao nešto pogrešno nego što mi se činio da je govorio u jednome aspektu kojega bi sada trebao zamijeniti jednim drugim aspektom. On je naime rekao konkurentska bitka kao dakle nešto u čemu se našla televizija to je točno, ali iz fenomena konkurentske bitke trebalo bi ići u bitku za javnost. Dobro je da je televizija pobijedila u toj konkurentskoj bitci, dobro je kako čujemo jer inače ovdje nedostaje taj izvještaj i šteta šta ga nema, odnosno niste bili obavezni da ga date, ali bi bilo dobro vidjeti i i izvještaj o gledanosti. Činjenica je da je nekih 20-tak najgledanijih emisija nekih 15, 16 ili 17 čak, dakle iz borbe za, u konkurentskoj bitki treba ići u borbu za javnost. Ovdje su neki čak i nadahnuto govorili, a neki mislim da se nismo dobro razumjeli kada se govorilo što treba televizija činiti za javnost. Televizija dakako treba reflektirati javnost, a ne krivotvoriti javnost. Ali je vrlo pogrešno mišljenje da u odnosu prema javnosti je televizija samo ono što oslikava takvu javnost kakva je i takvu je prenosi. Televizija ima odgojne funkcije, ima razvojne funkcije, ima vrijednosne funkcije o kojima sam govorio u početku ovoga obraćanja i koje bi mogle isto tako biti i na kraju i sa njima i završiti. Pa da kažem, ako već mislim mi izvlačimo iz svijeta u aspektu globalizacije toliko toga na ovamo, onda bismo mogli prijeći i na drugo pa da još samo kratko komentiram također glavnog ravnatelja koji je spominjao da smo sada na ovoj televiziji programski sposobni da za najsloženije u tehničkom smislu zahvate itd. ako smo za to sposobni zašto onda ne počnemo raditi emisije koje će se od nas kupovati. Od Držića i Boškovića, Tesle, Getaldića, Dedominisa do Krleže, Jurja Dalmatinca, ne znam Splita, Trogira, Varaždina, Požege itd. Dakle javna televizija može biti komercijalna televizija na visokim standardima i mislim da je to put stabilizacije i smisla odnosa ovoga Sabora sa javnom televizijom. Hvala Hvala lijepa. Ispravak netočnog navoda, poštovani kolega Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Štovani zastupnik je netočno rekao da televizija javna mislim, mora biti izvan Sabora. Nikako ne može biti izvan Sabora jer članak 58. Zakona o HRT-u kaže da Sabor nadzire zakonitost rada Hrvatske radiotelevizije. Dakle nikako ne može biti izvan, mora biti unutar naših stremljenja da ju dovedemo u okvire zakonskog poslovanja, a ona je još tako daleko od toga da ovaj Sabor zaista ima o čemu raspravljati. Drugo što je netočno naveo, da HRT jest politički neovisna televizija. Potpuno netočno. Da je neovisna televizija koja pošalje reportera da intervjuira jednog političara, a ovaj kaže pa moram uzeti vašu izjavu a znamo i onako da vas uvijek izrežu. Dakle ne radi se o politički neovisnoj nego jako, jako i financijski i politički ovisnoj kući. Hvala. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom. U ime Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke, poštovani kolega Kapraljević. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo danas imamo ponovo raspravu Izvješću HRT-a i imamo Izvješće o radu Vijeća HRT-a. prošle godine kada je bila rasprava klub HNS-a uopće nije sudjelovao u toj raspravi, jer mnogi su ovdje primijetili ta rasprava je bila bučna, burna i puno burnija nego ova sada i nazivana je kao juriš HDZ-a na HRT. Da li je bilo osnovano ili neosnovano, ne znam i da li je to bio juriš ili nije, ne želim o tome ni suditi. Međutim činjenica je da ili HRT radi dobro ili HDZ više nema municije da bi pucao prema HRT-u. Jer ne mogu drugačije prokomentirati da je HDZ zadovoljan programom naročito na HTV-u jer uglavnom i ona rasprava onda i dio ovih rasprava sada se svodi ustvari na ono sliku svoju ljubim, bilo da se ta slika odnosi na pojedinca, bilo da se ta slika odnosi na stranku i uglavnom sve rasprave se svode na to tko će biti više zastupljen na javnoj televiziji. Ja o tome ne želim pričati jer klub HNS-a je i onda a i sada će podržati jedno i drugo izvješće. Želim samo spomenuti jedan dobar dio, jedan odličan program, ustvari ne jedan nego tri odlična programa koji su u okviru HRT-a, a koje nitko od nas ne spominje, a to je radio. To je program koji obuhvaća i zabavni, i edukativni i glazbeni i, ne znam, športski, školski program kojeg mi uglavnom slušamo vozeći se u automobilu i nitko od nas, nisam nigdje čuo ovdje, da ima primjedbu na taj radijski program. Dapače, vjerujem da ga svi hvalimo i da svi hvalimo sve, i informativne emisije, i edukativne, i treći program čak kojeg neki slušaju, neki uopće ne slušaju. Ali nitko ga ne napada iz jednostavnog razloga jer tamo nema slike. Tamo se nitko od nas ne vidi i tamo nema slike i zbog toga nema ni napada. A slušanost tog radija, ako pogledamo, unatoč onome što je kolega Luka Roić rekao da voli čut svoju rić ili riječ, on je rekao rić, slušanost toga unatoč tim lokalnim radio-postajama koje vrte na lokalnoj riječi Radio Zagreb jedan je drugi po slušanosti. Drugi program je četvrti po slušanosti, a treći program je šesti. Znači da građani slušaju radio program i činjenica je da nitko od nas nema primjedbi na taj radio program. I ponovno kažem, sve ovo drugo je vezano uz "sliku svoju ljubim". Ja bih htio također još jednu stvar pohvaliti, a to su uspjesi u digitalizaciji i želim pohvaliti da je napravljeno puno iz onoga što smo čuli, a i iz izvješća se vidi da je Hrvatska spremna zakoračiti u digitalnu Europu i to mi je drago. To mi je drago iz više razloga, a jedan od razloga je da će uskoro i naš prostor biti vjerojatno sa još više televizijskih kanala. A sad imamo i neke zamjerke, a to su, uglavnom se tiču ZAMP-a gdje ste mi obećali u onom izvješću prije 3 godine da ćete pokušati dogovoriti smanjenje tih tarifa i nije mi jasno, iz izvješća se ne vidi da li ste to uspjeli dogovoriti. A druga tema je poljoprivreda. O poljoprivrednim emisijama imam dosta loše mišljenje iz jednostavnog razloga što je poljoprivredna emisija pretvorena u nekakvo, u nekakav dežurni servis za plakanje. Poljoprivredna emisija nijedna nije napravljena na taj način da daje savjete poljoprivrednicima, da im kaže na koji način će doći do kredita, na koji način će ostvariti neke, na koji način će ostvariti neka svoja prava, na koji način će doći do zemljišta, tko ih sve koči u tome svemu. Međutim, naše poljoprivredne emisije se svode na kuknjavu i da vam budem iskren, dosta mi je i one 2 lignje koje se čitavo vrijeme spominju i plave nafte i ne znam čega sve ne. Sve se svodi samo na kukanje i na plakanje. Želio bih da te poljoprivredne emisije prerastu u nešto edukativno što će pomoći našim seljacima. Znamo koja je razina obrazovanja kod nas, pa pretvorimo to u nešto edukativno da pomogne tim ljudima da lakše ostvare svoja prava ili bolje rečeno, da dođu do nekakvih mogućnosti i da krenu u normalni razvoj te poljoprivrede. I još jednu primjedbu imam, a to je pravo na privatnost građana kad su bolesni. Vidjeli smo u bezbroj emisija, bilo poslije nekakve saobraćajke, bilo poslije ne znam nečega, bilo čega, bilo koje tragedije, pojavljuju se doktori, pričaju o dijagnozama, ispalo mu pol mozga, ovo-ono. Mislim da su Zakonom o zaštiti prava pacijenata svi građani zaštićeni i takve stvari bez dozvole pacijenta se ne bi ni slučajno smjelo objavljivati. I očekujem da naredite da se tako nešto ne ne dešava, dajte urednicima informativnog programa da pročitaju Zakon o pravima pacijenata i da se to ne dešava. Normalno da će političari i taj dio koristiti u promidžbene svrhe, ali to je njihovo pravo i to je na tragu onoga "sliku "sliku svoju ljubim". Zato, HNS će u svakom slučaju podržati i jedno i drugo izvješće. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa, poštovani kolega. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva na redu je poštovana kolegica Didović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine glavni ravnatelju Galiću, gospodine predsjedniče Programskog vijeća HRT-a, kolegice i kolege. ja ću u svojoj raspravi o radu Hrvatske radiotelevizije osvrnuti se samo na neke ocjene iz izvješća o radu HRT-a, a koje ukazuju na to kakva je uloga danas Hrvatskog radija i Hrvatske televizije kao javnih medija. Hrvatska radiotelevizija, to svjedočimo već godinama, prolazi jedan dulji put preoblikovanja u javni medij i na tom putu pomaci, pozitivni pomaci su sasvim evidentni. Hrvatska televizija je rijetka javna televizija koju nije urušila konkurencija dolaskom više komercijalnih televizija kao što se to dogodilo u tranzicijskim zemljama Europe, istočne Europe, naravno. Temeljna ocjena Vijeća HRT-a iz ovog izvješća može se sažeti u sljedeći stav: Poboljšana je kvaliteta programa, povećana je slušanost i gledanost emisija Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. S takvom općenitom ocjenom valja se složiti, uvažiti njezin značaj, pogotovo u situaciji kad je brojčano narasla televizijska i radijska konkurencija u Hrvatskoj. Međutim, opća ocjena o uspješnosti HRT-a ne smije prekriti naravno nužnu diskusiju o razvoju Hrvatske radiotelevizije ubuduće. U tom smislu glavno pitanje Hrvatske radiotelevizije koje je nametnuto i u javnosti zasigurno nije pitanje hoće li biti ovaj ili onaj ravnatelj Hrvatske radiotelevizije. Možda to i je neko sudbonosno pitanje za one koji žele zbog svojih nekih pojedinačnih interesa utjecati na taj medij, ali sasvim sigurno to nije sudbonosno pitanje za razvoj HRT-a. Glavno pitanje HRT-a je briga o kvaliteti programa. Jer upravo ta kvaliteta programa je omogućila da HTV bude jedna od najuspješnijih televizija u tranzicijskim zemljama, da upravo svojom kvalitetom bude konkurentna privatnim televizijama. Kvaliteta je rezultat i financijskih ulaganja i tehnoloških poboljšanja, ali nadasve rezultat stručnosti, sposobnosti i educiranosti novinara i urednika u koju je uostalom ulagano godinama i desetljećima. Osim toga u ovoj političkoj instituciji, u Hrvatskom saboru mislim da posebno treba istaknuti sljedeće. Stručnost i sposobnost novinara i urednika HRT-a značajna je prepreka pritiscima na medijske slobode. To je uostalom bilo vidljivo odmah na početku 2004. godine prilikom promjene vlasti kad su neki ministri, odnosno potpredsjednici aktualne Vlade tada svojim pritiscima na informativni program HTV-a prouzročili takve reakcije novinara i strukovnih udruga da je tema političkih pritisaka danima punila medije i to je doista podsjećalo na ono rano vrijeme 90-tih i onaj izvorni HDZ. Smatram dakle da su i veće novinarske slobode, a za koje su se novinari naravno izborili prije 5, 6 godina pridonijele sve utjecajnijem programu HRT-a kao javnog medija i valja podsjetiti da je upravo HRT dugi niz godina bio više kontroliran naravno nego slobodan medij i da se važna promjena, izvjesna prekretnica dogodila u razdoblju od 2000. do 2003. za vrijeme koalicijske vlasti kad je smanjen veliki utjecaj politike na HRT, pogotovo na njegov informativni program koji je uvijek naravno interesantan političarima. U posljednje vrijeme nema tako drastičnih primjera pritisaka na novinare, možda, bar nema onih koji su dostupni u javnosti kao ranije i Vijeće HRT-a je tako prema ovom Izvješću kojeg smo čitali na svojim sjednicama u proteklom razdoblju, dakle proteklih godinu i pol dana manje raspravljalo o tim nekim incidentima i pritiscima na novinare koji su bili simptomatični za to ranije razdoblje, a više se bavilo programskim usmjerenjem Hrvatske radiotelevizije. U tom razdoblju naime, kako stoji u Izvješću bilo je mnogo manje primjedaba na profesionalne propuste novinara i urednika kao i na programske nedostatke HRT-a. Vijeće je program Hrvatskog radija ocijenilo pozitivno uz pohvale ustvrdivši kako Hrvatski radio svoju javnu zadaću ispunjava u potpunosti. Mišljenje Vijeća je da je slušanost 1. programa Hrvatskog radija povećana zahvaljujući i nekim emisijama kao što su "Poligraf" u mreži 1. i ocjena je da Hrvatski radio potpuno proveo svoje zakonske zadaće i da je svojim programom dokazao da je javni medij. Možemo se složiti s ocjenom da Hrvatski radio u cjelini ispunjava svoju javnu zadaću, ali to naravno ne znači da je dostignut sam vrh kvalitete programa, posebno ne naravno vrh profiliranosti svih brojnih programa Hrvatskog radija. U svakom slučaju treba poduprijeti sve one vrste emisija koje nije moguće čuti na privatnim postajama, koje su brojne u Hrvatskoj, a koje imaju svoju brojnu publiku upravo na Hrvatskom radiju. Smatram stoga da Hrvatski radio zaslužuje ubuduće da Vijeće Hrvatske radiotelevizije povremeno detaljnije razmatra na svojim sjednicama i program i sadržaj emisija Hrvatskoj radija, pogotovo kroz onu točku koja je do sad bila redovita i stalna, a to je rasprava o programu između dviju sjednica Vijeća i da to naprosto, ta točka ne bude rezervirana isključivo za program HTV-a kao što je to bilo do sada. U Izvješću se navode i neki prijedlozi i primjedbe članova Vijeća koji se odnose na potrebna poboljšanja nekih emisija HTV-a, međutim zanimljivo je da većim dijelom se to odnosilo na bolju zastupljenost događaja iz kulture. U odnosu na druge programe nekako je više dominiralo područje kulture, pa konkretno predlagalo se da budu zastupljenije informacije iz kulture u "Dnevniku" kao najgledanijoj emisiji, da u programu nedostaje emisija o filmu, kazališnim predstavama, da nedostaju kvalitetne domaće humorističke emisije, da više prostora u programu zaslužuje pučka kultura i tomu slično. Ovo pokazuje samo po sebi je zanimljivo u odnosu na ranija razdoblja kad se uglavnom i na vijećima raspravljalo primarno o informativnom programu i političkim nekim interesima u tom programu da Vijeće u ovom trenutku više razmatra to područje kulture kao jedno pretežno zainteresirano tijelo za to područje, pokazuje zapravo vrlo mi je zanimljivo zbog toga što pokazuje ili možda nešto je problematično u području kulture ili su naprosto dosegnuti visoki standardi u drugim programima HRT-a. Zaključno, želim iznijeti ocjenu da je Hrvatska radiotelevizija institucija od prvorazrednog medijskog, kulturnog i političkog značaja u Republici Hrvatskoj i usprkos svim postojećim problemima hrvatsko društvo i država su bolji nego što bi bili da je HRT propala na uobičajeno tranzicijski način. Tu vrijednost HRT-a valja održavati, čuvati i uvjerena sam da je dugoročno najisplativije ulaganje upravo ulaganje u stručnost i razvoj profesionalne etike samih novinara i urednika. Hvala. Hvala vama kolegice Didović. Na redu je poštovani kolega Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Najprije o Izvješću o poslovanju. Poslovanje je stabilno i to je najvažnije. Hrvatska radiotelevizija danas uživa financijsku samostalnost. Bez financijske samostalnosti dakako nema ni programske neovisnosti. Kad bi Hrvatska radiotelevizija ovisila o tome koliko će novca dodijeliti Vlada ili Sabor onda nikakve neovisnosti o toj Vladi i o tom Saboru ne bi bilo. To je postignuto teško i mukotrpno. Od svog osnutka Hrvatska radiotelevizija, tada još Radiotelevizija Zagreb pod patronatom je politike. Najprije partijskih vlasti u jednostranačkom sustavu, a onda nakon '90. kad to zapravo više i nije bilo logično, kad smo ušli u višestranački sustav pod patronatom vladajuće stranke. Bilo je dakle posve normalno da potpredsjednik vladajuće stranke, ujedno saborski zastupnik bude i glavni ravnatelj HRT-a. To nikome nije bilo čudno, nitko nije tome prigovarao, to su tada svi građani, pa i cjelokupna politika prihvaćala kao nešto normalno. Danas je to nezamislivo, nezamislivo da uopće bilo tko iz politike da mu padne na pamet javiti se uopće na javni natječaj za izbor glavnog ravnatelja, a sasvim sigurno i da se javi iz bilo koje stranke, vladajuće ili opozicijske, male ili velike. Sasvim sigurno kroz Vijeće prošao ne bi, naprosto zbog svoje političke biografije. Ovu samostalnost Hrvatskoj radioteleviziji omogućile su dvije velike stvari. Najprije zakon koji je uveo ovakvo Vijeće i ovakav način odabira Vijeća. dakle koji jamči kroz taj institucionalni oblik programsku samostalnost i ukidanje PDV-a na pristojbu koji omogućuje financijsku samostalnost HRT-a. Koliko slušam ovdje u Saboru nema nekih velikih zamjerki na ova izvješća. Nema one agresivnosti kao kod zadnje rasprave. To je dobro. Još uvijek doduše ima tonova koji mogu zabrinuti. Pogotovo kad se iznose u ime kluba, pogotovo u ime vladajuće stranke. One mogu upozoriti sve nas da još nisu posve utihnule ambicije da se Hrvatskom televizijom politički zavlada. To nije dobro. Svidjela mi se jako Vujićeva misao. Trebali bismo se ovdje svađati oko toga kako Hrvatsku radioteleviziju učiniti još javnijom. To može bit prijepor između političkih stranaka. Kako pojačati tu njezinu funkciju, kako ju osnažiti, jer time bi samo pomogli da Hrvatska radiotelevizija bude još i bolja. Kad bi vladao taj duh moglo bi se onda ponegdje biti i kritičan a da ta kritika ne bude shvaćena kao pokušaj političkog patroniziranja. Nažalost, kritike koje danas dolaze uvijek se promatraju i pod tom lupom. Sad nešto o izvješću Vijeća. Za Hrvatski radio, predsjednik Vijeća ima samo kaže pozitivne tonove, to nije ni čudo. To nije čudo. Hrvatski radio i po mišljenju Vijeća i mislim po mišljenju javnosti a i ovdje po mišljenju zastupnika ispunjava u potpunosti svoju javnu funkciju. Ja se samo pitam a zašto se onda televizija ne ugleda na taj radio kad može? Ima isto Vijeće, ima dosta ljudi, ima dosta novinara. Pa kog vraga se toliko dugo čeka da se ta javna funkcija koja se ostvaruje na radiju, u nekim dijelovima ne ostvaruje na televiziji. Navest ću vam samo dva primjera. Praćenje Hrvatskog sabora. Hrvatski radio ima specijaliziranu emisiju, čak dvije dnevno u kojem je na sažet način od pola sata ili 45 minuta prenese ono što je rečeno taj dan u Hrvatskom saboru. Televizija ima izravni prijenos od pola 11 do pola 2, a raspravljamo evo i sad. I Izvješće o informativnim emisijama kratka koliko mogu biti. Pa naravno u "Dnevniku", pa ne može biti dulje od minute i po, dvije minute maksimalno. Pa zašto ono što već postoji na radiju ne bi moglo postojati i na televiziji? Kad se o tome razgovaralo onda je pala ideja da bi se ukinuli izravni prijenosi, uvele te emisije, pa su se manji klubovi u Saboru pobunili, rekli da će pozvat na bojkot pretplate ako se ukinu izravni prijenosi. Uredu. Pa neka izravni prijenosi ostanu. I tako ne znače ništa. Gledanost im je 2%. I tako ne pokrivaju cjelodnevni rad Sabora a zašto se ne uvedu specijalizirane emisije? Drugi primjer. Ja još nisam čuo ni jedan opravdan razlog zašto se to ne napravi. Drugi primjer. Dvije godine se iz ovog Sabora moli, upozorava da se uvede jedna specijalizirana emisija o kazalištu. Hrvatski radio ima takvu emisiju, ima. Uvijek je odgovor isti, radimo na tome. Ali ljudi Božji, što imate dvije godine radit na tome da uvedete jednu emisiju. Pa to je posao koji traje 15 dana. Profesor Selem na to upozorava dvije godine. Moja malenkost, ostali zastupnici. Znate to je jedna javna funkcija televizije koja bi bila itekako opravdana. Ljudi koji vole kazalište, žive u Zagrebu da bi vidjeli splitsku predstavu moraju otići u Split. Da bi vidjeli onu virovitičku moraju otići u Viroviticu. Oni čak ne mogu nigdje vidjeti ni jedan ozbiljan prikaz, opširniji malo takve predstave a kamoli da bi se predstava snimila pa da bi se emitirala u vrijeme kad više nije na repertoaru toga kazališta. Pa zašto, ja ne shvaćam da je to toliko komplicirano da se dvije godine mora odgovarati baš radimo na tome i da se ne napravi ništa. Pa onda ja pozivam predsjednika Vijeća ako to ne mogu urednici tamo napravit onda inicirajte da se ti urednici smijene pa dovedite neke sposobnije. Ja vas uvjeravam, oni će to napraviti za 15 dana. Ali nemojte molim vas, da kod sljedećeg izvješća čujemo opet kako na tome radite. Vi ili neki drugi predsjednik Vijeća jer je to ne sramota vaša osobno ili vašega Vijeća, ma ne Hrvatske radiotelevizije. Pa to je sramota ove zemlje. To je sramota ove zemlje. Nema nikakvoga smisla da se na taj način blamiram. Ja mogu shvatiti netko nije primijetio, netko nije zapazio da je to potrebno ali kad vam se ukaže vi se složite s tim da je to potrebno, kažete da ćete to napravit i ne napravite ništa. Evo, usudio sam se i na ove kritičke tonove uvjeren da nećete shvatiti to kao oblik političkog pritiska nego kao poziv da Hrvatska radiotelevizija kao javna televizija, jer ona to uistinu jest, bude još bolja. Da je ona dobra i da su ti programi dobri svjedoči gledanost te televizije, ona je pobijedila konkurenciju a konkurencija nije ni slabašna ni siromašna. Zadržala je gledanost. Mislim da je podatak takav da je najgledanija javna televizija u Europi, što je odlično jer bi inače javno mnijenje u Hrvatskoj da je pobijedila u toj utakmici bilo koja komercijalna televizija, javno mnijenje bi određivao vlasnik te komercijalne televizije. On bi utjecao na to što će ljudi u ovoj zemlji, kako će, kakvu će sliku ove stvarnosti naše primati i kakvo će mišljenje onda oblikovati. Na svu sreću to se nije dogodilo, zahvaljujući i vodstvu te televizije i zahvaljujući vama gospodine Galiću i zahvaljujući tom Vijeću i predsjedniku toga Vijeća. Održali ste se, pobijedili ste konkurenciju, to ste učinili jedino, isključivo kvalitetom. Nastojte da tu kvalitetu popravite, imate za to potencijale, treba malo volje. Hvala. Hvala lijepa. Na redu je poštovana kolegica Vesna Škare-Ožbolt. Nema je. Gubi pravo govora o ovoj temi. Iza nje je na redu poštovana kolegica Biserka Perman. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodo sa Hrvatske radio-televizije, kolegice i kolege! Ja se u svojoj raspravi neću strogo držati sadržaja ovih izvješća koja smo dobili od Hrvatske radio-televizije jer smo vezano uz te sadržaje do sada čuli puno i pohvala i kritika prije svega kroz rasprave u ime klubova a i kroz dosadašnje pojedinačne rasprave. Želim se osvrnuti na program Hrvatske televizije kroz nedavni susret zastupnika i djece iz dječjih foruma iz cijele Hrvatske pod vodstvom Saveza društava "Naša djeca" u Hrvatskom saboru a u organizaciji Odbora za obitelj, mladež i sport. U okviru toga susreta između ostalih tema važnih za djecu predškolskog i osnovno školskog uzrasta djeca iz Nove Gradiške, Ravne Gore i Čakovca govorila su o utjecajima medija na sadržaj života i psiho-fizički razvoj djece. Od njih smo čuli neke zabrinjavajuće činjenice i podatke kao i njihove apele i želju za poboljšanjem sadržaja prije svega televizijskih programa da bi postali primjereniji dječjem uzrastu pa ih ovom prigodom želim ukratko prezentirati. Oni su proveli ankete i istraživanja o praćenju TV programa u svojim školama i došli do slijedećih podataka. Djeca u dobi od 10 do 15 godina provode pred TV ekranima od pola do šest i više sati dnevno a prosjek je od 2 do 4 sata. Čak 97% učenika misli da na televiziji ima nasilja od čega 64% misli da se nasilje može vidjeti uvečer, 10% poslije podne i 10% u svako doba dana. Velika većina ih prati sapunice, forenzičke serije, Pokemone, Yu-Gi-Oh i slične crtiće pune nasilja kao i filmove kriminalnih sadržaja pune nasilja i ubojstava. 54% učenika nasilne scene odgleda do kraja, 44% ih prebaci na neki drugi program a samo 2% ugasi televiziju. 50% djece ni s kim ne razgovara o nasilju na TV-u, 37% razgovara s prijateljima, 9% s roditeljima a 3% s braćom ili sestrama. 14% djece kasnije razmišlja o scenama nasilja, 6% ih ružno sanja a 3% djece se boji. Iznenadilo ih je kako mali broj roditelja posvećuje pažnju onome što djeca gledaju a samo oko 26% roditelja brani djeci određene emisije a 37% njih preporuča neke druge dokumentarnog ili obrazovnog sadržaja. Spomenuli su vijest objavljenu u Dnevniku o učeniku jedne škole u Njemačkoj koji se u školu vratio s oružjem, ubio nekoliko učenika i sebe a stručnjaci su zaključili da je na njegovo nasilno, agresivno i ubojito ponašanje da je na njegovo nasilno, agresivno i ubojito ponašanje utjecalo upravo gledanje nasilja na TV-u. Također su istaknuli da gotovo i ne postoje znanstveno-fantastični crtići bez žestokih borbi super heroja, rušenja i razaranja izmišljenih gradova, propasti naše planete, agresivnih vanzemaljcima, robotima kao i mnoge filmove i serije pune ubojstava, tučnjava, mučenja i Istaknuli su također da se crtići uglavnom prikazuju u neprikladnim terminima rano ujutro ili rano poslije podne kada su još uvijek na nastavi a i vikendom rano ujutro kad još uvijek spavaju. HRT i ostale televizijske postaje bi trebale više računa povesti o terminima njihovog emitiranja kako u djeci ne bi izazivale traumatična iskustva i poremećaje u ponašanju. I kod komedija se mogu naći negativni utjecaji i scene koje djeca jako vole oponašati a mogu biti vrlo opasni, kao što je na primjer skakanje s balkona, gađanje tortama, udaranje raznim alatkama, posudama i Djeca su izrazila želju za većim brojem dokumentarnih i odgojno-obrazovnih emisija kao i primjerice povratak emisije "Učilica" ili sličnih emisija koje im omogućavaju testiranje njihovog znanja. Također su apelirali da se smanje agresivne reklame koje manipuliraju njima da utječu na svoje roditelje i tjeraju ih u pretjeranu kupnju ne vodeći računa o njihovom imovinskom stanju i nerazumijevajući da roditelji ne mogu a ne da ne žele nešto im priuštiti. O tom problemu smo prošlog tjedna nešto čuli i od pravobraniteljice za djecu a u sklopu rasprave o Zakonu o zaštiti potrošača. Zaključili su da bi manje takvih reklama utjecalo na bolji odnos i više provedenog vremena s roditeljima a njima omogućilo da nauče da nije sve u pretjeranom i nepotrebnom kupovanju stvari radi same kupovine. Eto, kao članica Odbora za obitelj, mladež i sport smatrala sam svojom dužnošću da vama gospodo iz Hrvatske radio-televizije iznesem probleme koje su djeca istakla u svojim raspravama pogotovo u današnjoj atmosferi povećane pojave poremećaja u ponašanju djece, nasilja među djecom, nasilja u obitelji, problema ovisnosti a time i opasnosti od povećanja zaraze HIV virusom, sidom, hepatitisom i raznim spolnim bolestima među djecom najranije životne dobi. Svjesni da je naša budućnost na toj djeci mi kao zastupnici građana u Hrvatskom saboru ne bismo smjeli zanemarivati njihove želje i potrebe i razmišljanja vezana za sadržaj televizijskih programa pa i ako su ti zahtjevi ponekad na uštrb ostvarenja financijske dobiti javne televizije, pogotovo kad se uzme u obzir da djeca čine oko trećine ukupne populacije naše zemlje. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Replika poštovana kolegica Lelić. Izvolite. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodo sa televizije, kolegice i kolege! Evo, kolegica Perman je u svom izlaganju iznijela stavove što su djeca prezentirala. Ja bih htjela ih samo podržati i htjela bih to naglasiti. Ali zaista i sami primjećujemo i sama primijetim i o tome puno razmišljam jer jedna nacionalna i javna televizija koja mora imati i nacionalni interes i javni interes trebala bi na to obratiti pažnju, a vidimo da ni financijski nije ugrožena da to ne bi mogla ostvariti. Prema tome, ne treba se držati samo komercijalizma nego zaista su naši filmovi počevši od crtanih filmova pa nadalje puni nasilja. Vi praktički ne možete pogledati jedan normalni film koji je sa jednom normalnom normalnom tematikom, sa jednim životnim problemima, to su sve serijski ubojice, silovatelji ili ne znam sve što drugo je i vidite kad mi to odrasli nismo dovoljno prezentirali, dovoljno naglasili onda su to evo naglasila djeca i mislim da je to zaista vrijedno i da bi se to trebalo planski na tome raditi da i sami taj filmski dio ne bude takav film koji evo producira na kraju i nasilje i oponašanje takvih jednih filmova. Zahvaljujem. Odgovor na repliku kolegice Perman. **Perman, Biserka (SDP)** Hvala lijepo. Pa evo ja bih se zahvalila kolegici Lelić što me ustvari podsjetila na još jednu stvar da nadopunim ovu moju raspravu a to je da smo i prošle godine imali takav susret sa djecom ovdje u Hrvatskom saboru, upravo djecom iz dječjih foruma i da su oni i prošle godine na isti način isticali probleme televizijskih programa odnosno sadržaja televizijskih emisija. I praktično i ove godine ponovili iste te probleme međutim nekako je prošlogodišnja rasprava o ovoj temi protekla u onoj famoznoj Latinici i u sporenju oko te Latinice. Tako da naprosto sve ove ostale rasprave o samim sadržajima programa zapravo nisu nekako dospjele u prvi plan. Pa eto ja bih se pozivajući i na prošlogodišnju raspravu djece pozvala vodstvo Hrvatske televizije da zaista o programima i sadržajima emisija povede računa ako ne na drugi način ono barem o terminima prikazivanja kako bi djeci bili sadržaji što primjereniji. Hvala lijepo. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa kolegice Perman. Na redu je poštovani kolega Čosić. Nema ga, gubi pravo govora o ovoj temi. Na redu je poštovana kolegica Ivana Sučec-Trakoštanec. Nema je, gubi pravo govora o ovoj temi. Na redu je poštovani kolega Markovinović. Izvolite kolega. Hvala poštovani gosti pa malo bih htio prokomentirati programska usmjerenja i u jednom dijelu i potvrditi sve ono što su i napisali. Mislim da od sveg onog što su napisali stvarno ne mogu imati ništa protiv. Trebalo je možda još samo nešto dopisati. Što jasno u sastavu kakvo je, kakav je tamo gotovo nemoguće. Evo spominju recimo ljetne sheme, reprize brojne. Sjećam se da smo prije godinu dana puno spominjali kulturu kao ono o čemu se najmanje, ono što se najmanje događa na Hrvatskoj televiziji. Dobili smo umjesto kulture, dobili smo Vijesti iz kulture. To su kvalitetne vijesti. I to stvarno nema nitko ništa protiv da čujemo što se događa, ali kulture i dalje nema. Reći ću vam jedan primjer. Prije desetak dana, nešto više imali smo jedan koncert koji je bio posvećen za nas jednom velikom danu koji je nevjerojatno bio gledan. Dakle ljudi su uživali, čak i oni koji možda ne vole ozbiljnu glazbu. Hvalili su na sve moguće načine taj koncert. Dakle to je ono što nedostaje. Sjetimo se da ozbiljne glazbe ne treba možda ne znam koliko. Ljudi će onda otići možda seliti na druge programe, ali tu i tamo bilo bi dobro da malo kvalitetne glazbe čujemo. Imamo jasno i naših majstora, naših starih majstora, dubrovačkih majstora. Tu i tamo trebalo je malo upoznavati ljude i s tim. Pored tog ono čeg se televizija odrekla, govorimo o televiziji to je zabavna glazba. Više je nema. Televizija je postala jedna velim otužna kuća u kojoj se zabavne stvari ne događaju. Naime razgovarao sam čak i sa estradnim našim umjetnicima. Možda oni znadu u čemu je problem. Možda su preskupi. Možda treba puno plaćati, ja stvarno to ne znam. Ali toga više kod nas nema. Vijesti počinju najčešće nesrećama recimo u kineskim rudnicima, poplavama u Južnoj Americi, pokvarenim želucima na Queen Elisabeth … /Govornik se ne razumije./ … tu, to smo čuli na svim vijestima cijelo vrijeme. Obećanjima tipa: E, dogodila se nesreća. Za sad ima 1500 poginulih. Budite strpljivi, bit će tog više još. Dakle televizija stvara ovisnike o Crnoj kronici. Onda zatim slijedi jedna tužna priča kakvih je po cijelom svijetu o nekim ljudima kojima je učinjena nepravda i na kraju dobivamo jednu tužnu emisiju tako da i oni koji su jadni i nesretni kod nas osjećaju se još jadnije. Neshvatljivo je da drugi o nama pričaju na drugi način. Evo moje dobro mišljenje o Hrvatskom radiju danas je potkrijepila i emisija na Hrvatskom radiju u 8 sati o istraživanjima kvaliteta života «International Leaving-a» od tisuću, od sto devedeset i ne znam pet, šest zemalja Hrvatska dijeli 16. mjesto sa recimo Finskom, Maltom, Monakom, Lichtenstain-om. Na televiziji mislim da o tom niti riječi. Ovdje nije bilo samo «E baš je lijepa ova Hrvatska. Iz aviona smo ju vidjeli pa je zgodno». Uspoređivali su i troškove života i kulturu i slobodno vrijeme, ekolgoiju, okoliš, slobodu, zdravlje, infrastrukturu, sigurnosti, rizik te klimu. Dakle čitav niz tema o kojoj se u Hrvatskoj također može pisati. Interesantno u tom su iza nas ostali Švedska, Engleska, evo Slovenija čak na 32. mjestu. I to je tema koja bi ipak mogla zanimati naše ljude. Da je Hrvatska završila na 150.-tom mjestu budite uvjereni da bi to bila udarna vijest u svim vijestima, informativnim emisijama Hrvatske televizije. Neshvatljiv je zapravo taj cijeli odnos prema vlastitoj domovini. Jedina iznimka je, recimo zadnje vrijeme moram, iako je izvještaj za ranije večernji Dnevnik nedjeljom. Ipak su emisije bolje koncipirane, lakše probavljive. Dakle ono što ljudi ipak mogu gledati a da im ne ostane gorčina u ustima. Vijeće je dobro primijetilo da su informativne emisije emitirane cijeli dan s istim tekstom i istom slikom što gledatelji koji plaćaju ipak skupu pretplatu nisu zaslužili. Treba ipak izmjene. Ako imate vremena, ako ste doma i ako vas zanimaju vijesti, a sve nas zanimaju vijesti. Uvijek se nešto događa. I gledate cijelo vrijeme isti tekst, istu sliku. Ista slika iz Sabora iako vaše kamere su ovdje po cijele dane mislim da možda malo više truda da bi se to dalo popraviti. Zato me i čudi, evo zamjerka Programskog vijeća da je nedopustivo što je preskočena jedna ponoćna informativna emisija. Ja mislim da nitko ne bi primijetio da je bila repriza prijepodne, poslijepodne. Trebalo je samo pustiti snimku. I tako i tako su te emisije jednake. Licencirane, licencne zapravo emisije se kupuju bez kriterija. Ima dobrih. Televizija inače ima i puno dobrih stvari. Ima kvalitetnih emisija koje ljudi rado gledaju. To smo hvalili i prije. Ali recimo otužno je emitiranje Pozorišta u kući dakle u hrvatskoj verziji, Kazališta u kući. Mi stariji se sjećamo kako je to izgledalo. Bilo je čak i zabavno. Ovo ovdje je po mom mišljenju evidentno potcijenjivanje hrvatskih autora. Naime hrvatske sapunice imaju odličnu gledanost. Neću govoriti o kvalitetu ali ljudi ih rado gledaju. Tu je afirmiran čitav niz mladih glumaca. A, eto ljudi gledaju ono što vole gledati. Daleko su kvalitetnije od ovih uvezenih tih meksičkih ne znam sapunica i slično i zbog tog je ta kupovina ovog “Pozorišta u kući“ još nejasnija. Mislim da se dalo napisati štošta tog i bez tog. Mislim da su ljudi to s kim god smo razgovarali i čuli to su svi zamjerali, jer mislim da je to ipak bačen novac tim prije što izvedba nije baš rado gledana naša. Hrvatska televizija je pretjerala u nečemu a to je talk show. Ja ne znam da li ste prebrojili koliko tih emisija danas ima. Čak i po dvije, tri iste večeri. Možda je malo drugačije, možda se imitira u drugom studiju, pa je iz druge sobe, pa iz ne znam druge zgrade. Ali na kraju sve se svodi na isto. Čak se i istodnevni sadržaji preklapaju. Siguran sam da će konkurentnost privatnih tv kuća natjerati nacionalnu televiziju na proizvodnju više domaćeg programa. Interesantno je da njihov rast konkurentskih kuća nacionalna televizija potpuno ignorira. Meni ne smeta što prelaze iz jedne, iz naše ove nacionalne kuće u drugu kuću. Konačno, ne ulazim u to. Ljudi odlaze radi novaca, radi boljih uvjeta i To je stvar politike, ali treba malo pratiti što rade i ostali. Mislim da će možda se onda više raditi na popravljanju vlastitog programa. Ocjena Programskog vijeća je ono što smo i očekivali kompromisna i blaga, jer sve drugo bilo bi iznenađenje s obzirom da se stvarno u našoj zemlji teško složiti oko bilo čega, pa i oko toga. Evo Hvala lijepa. Replika. Poštovana kolegica Lelić. Izvolite kolegice. **Lelić, Ruža (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Markovinović je rekao mnogo stvari kojima se ja u biti u potpunosti slažem. Ali bih htjela evo i iskoristiti priliku i dati neki svoj prilog Zaista, kada govorim o našim informativnim emisijama, a pogotovo kada mislim o centralnom “Dnevniku“ koji ima i najveću gledanost, onda kao liječnik mogu sasvim odgovorno reći gledajući i nešto što sam se bavila i psihijatrijom i psihologijom, da doista iza toga stojim da sa tih naših malih ekrana toliko se širi pesimizma, toliko negativnih stavova. A svi oni koji malo nešto o tome nešto o tome znamo, pozitivan stav, pozitivni primjeri i tako. I mislim da i nacionalna i javna televizija morale bi voditi računa o tome kako da u stvari i pomogne i jednoj duhovnoj preobrazbi našega naroda, a to mu je itekako potrebno. Zatim, ovdje evo vidjet ćemo sada baš me zanima evo da li će biti jedna je tema “Otvorenog“ recimo ovi rezultati “International livinga“ gdje smo na takvu kao što je kolega rekao na tako dobrom mjestu. Mi smo zaista spremni od svega napuhati negativno, ali ako nešto ima pozitivno onda to jedva stidljivo da se nekada ponovi ili se uopće ne ponovi. Mislim da to nije dobro za društvo, nije dobro za razvoj tog društva i za njegov napredak. Pa mislim da javna televizija i naša nacionalna televizija isto bi o tome bilo dobro, i nužno bi bilo da u tome da svoj doprinos. A da ne govorimo mislim sigurno da ima dobrih emisija. Ja u jutro kada recimo uspijem nešto pogledati te su emisije često vrlo poučne i dobre i ovdje bih isto rekla da za radio vidimo da sluša se dosta i da nema primjedbi. Pa sigurno jer televizija da ove nedostatke koje ima da bi ih trebala ispraviti i zaista voditi interese o nacionalnim i javnim interesima i zaista dati, i evo moram pohvaliti i reći ovdje otvoreno da je “Dnevnik“ recimo Gorana Milića u nedjelju je bilo pravo osvježenje. Tako lagano za gledanje gdje uvijek imate izbalansirano nešto pozitivno kolega Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Evo zahvaljujem kolegici i ipak moram neke stvari ponoviti. Ja mislim da nema razloga za toliki pesimizam. Slažemo se da sve ono što ne valja da treba istaknuti. Konačno, to je posao medija ne samo oporbe, dakako i medija i to očekujemo. Ali, zašto ići u detalje. Recimo jedan od detalja govorimo o Klasniću i presađivanju bubrega. U svim vijestima stanje o Klasnićevom bubregu. Pa mi smo svi uz njega. Nevjerojatno. Podržavamo, želja nam je da ozdravi čovjek. Ali mislim da nije, u najmanju ruku nije lijepo da zapravo se toliko o tome govori. Pa pričekajmo malo. Poželimo mu sreću i zašutimo dva, tri dana, pričekajmo da vidimo što će se dogoditi. On je javna ličnost kao i čitav niz drugih ljudi. Ali uđimo u domove malo drugačije. Nevjerojatno recimo reklame u jutro. Vi doručkujete reklame su blago rečeno degutantne. Znate o stanju ne znam ovog, onog, prostate i sličnih stvari. Pa dajte malo pogledajte. Nije sve u novcu. Malo treba i reći onima koji plaćaju te reklame. Malo ih preoblikujte. Prilagodite ih slušateljima jer će ih slušatelji lakše prihvatiti. Evo hvala. lijepa. Na redu je poštovani kolega Letica. Nema ga. Gubi pravo govora o ovoj temi. Na redu je poštovani kolega Selem. Izovlite Gospodine dopredsjedniče, gospodo iz Hrvatske radiotelevizije. Ja sam razmišljao da li da uopće uzmem riječ ili ne, jer ova prazna dvorana prilično obeshrabruje. Ona je sama po sebi na stanoviti način znakovita, ali dobro. Prijeđimo preko toga i kažimo par riječi koji mi se čini neophodno odmah ću kazati možda ponoviti. Naime, moje riječi će biti mnogo kraće jasno, ali će biti slične onima koje sam izgovorio prije dvije godine kada sam u ime Kluba zastupnika HDZ-a dao svoje mišljenje o programskom izvješću Hrvatske radiotelevizije. Od onda do danas mislim da se stvari donekle u nekim detaljima jesu mijenjale, ali da se u biti u biti onih mojih primjedba koji su se odnosili isključivo na pitanje kulture, mjesta kulture, položaja kulture i umjetnosti u programima Hrvatske radiotelevizije i to nacionalne kulture u prvom redu mislim da se nisu bitno izmijenile. Naime, još uvijek ne vidim diferenciju i specifiku između Hrvatske radiotelevizije i komercijalnih televizija koje nas okružuju. Jutros je u ovom Visokom domu bila rasprava o Zakonu o obrazovanju, cjeloživotnom obrazovanju odraslih i tijekom te rasprave izišle su na vidjelo činjenice koje zapravo i znamo ali koje su porazne, o kvalifikacijskoj strukturi našeg stanovništva, o broju ljudi bez ikakve škole, bez osnovne škole, o strahovito malom broju ljudi sa visokom naobrazbom. Prema tome, ja ponavljam jednu stvar koju sam i tada rekao. Mislim da obrazovni program Hrvatske radiotelevizije tu mora imati svoju ulogu. Ja koncediram apsolutno i to sa zadovoljstvom da u tom programima vrlo kvalitetnih stranih emisija. Ali mislim da taj program koji je bio jedan od najjačih udarnih programa Hrvatske radiotelevizije da u smislu nacionalne produkcije nije ni blizu onoga što je bio i onoga što bi trebao biti. Zatim pitanje nazočnosti kulturnih emisija. Ne emisija o kulturi kao što je već točno ovdje kazano, emisija o kulturi, nego kulturnih emisija, tj. sadržaja, koncerata, predstava, likovnih filmova itd. Naime mislim da tu još uvijek smo u kompletnom deficitu, da smo tu u televizijskom programu daleko iza onoga što radi radijski program sa trećim programom i sa dramskim programom. Da je dramski program Hrvatske radiotelevizije ako apstrahiramo filmove, zapravo vrlo blizu nuli i da taj program u cjelini ili je gurnut u kasne noćne sate, mislim na izvedbe koncerata i drugih takovih kulturnih bitnih sadržaja. A, osim toga još nešto, na produkcije koje su nekad, recimo produkcije iz ozbiljne glazbe, koje su nekada bile jedne od udarnih izvoznih produkata Hrvatske radiotelevizije danas su rekao bih prilično nestali. Što se tiče kriterija, o tome bih htio reći par riječi. Kriterij o informativnim emisijama. Nije mi na kraj pameti da brojim kliko je sekunde imao koji političar, to me zaista u ovom času ne zanima i o tome ne želim uopće raspravljati, čak ne želim uopće dovoditi u pitanje tu temeljnu recimo tako, objektivnost. Međutim, moram konstatirati da u tim kriterijima ima nevjerojatno puno privatnog, a nimalo objektivnog. Kao primjer navest ću samo jednu stvar. U jednom televizijskom "Dnevniku" pojavio se osvrt na jedan sasvim benigni kazališni uradak po onoj emisiji "Bitange i princeze". Taj kazališni uradak je kažem benigan, simpatičan, ali potpuno potpuno kulturalno i kazališno sekundaran. Tom benignom proizvodu posvetilo se u prvom "Dnevniku", u glavnom "Dnevniku" Hrvatske radiotelevizije znatno više vremena nego nekim zaista bitnim kulturnim događajima, a neki od tih bitnih kulturnih događaja sada ih neću nabrajati da vam ne uzimam vrijeme, u "Dnevniku" su bili preskočeni. Mislim da je to pitanje kriterija koje je značajno, koje je bitno i koje bi moralo ipak imati jedan recimo tako nadzor da se ne desi da neka privatna simpatija prodre na taj način u "Dnevnik" Hrvatske radiotelevizije da stvori jednu ozbiljnu zbrku u kriterijima. Konačno još jedna stvar o kojoj bih htio reći par riječi, već je govorio o tome i kolega Pupovac, to je pitanje jezika. Mislim jasno, Hrvatska radiotelevizija sa brojnim gostima koji su tu nazočni, ne može kontrolirati način kako ti ljudi govore. Govori svak' kako zna, umije i sukladno svom nekakvom eto tako recimo izričajnom nivou. Međutim mislim da se može i mora kontrolirati govor i jezik novinara i ljudi koji su stalno na ekranu i koji itekako djeluju na opću jezičnu kulturu ove nacije koja je na žalost … /Ne razumije se./ … na žalost je kažem na jednom vrlo vrlo problematičnom nivou i čini mi se da bi tu zaista onaj odgojno-obrazovni element Hrvatske televizije koja je sigurno gledana više nego ikoji drugi medij, morao biti zaista zaista bitan i tu ne vidim razloga da se mnogo energičnije ne odnosite prema ljudima koji su u toj kući i koji imaju obavezu da govore čistim književnim kvalitetnim hrvatskim jezikom, a ne nekakvim polu polu jezicima koji zaista ne odgovaraju našem jezičnom standardu. Još bih jednu stvar kada je riječ o jeziku ponovio, postavio sam to pitanje još pred mislim dvije godine i prošle godine, ne znam. Jedan samo primjer koji nije presudan, ali je mislim ipak zanimljiv. Zašto se na Hrvatskoj televiziji, nije ona sama u tome, većina medija je takva, forsira riječ: "sport" na uštrb hrvatske riječi: "šport". Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa. Svi hrvatski klubovi koji imaju riječ: "šport" "šport" u svom imenu "Hašk", "Gošk" itd. imaju riječ: "šport". Prema tome zaista ne znam da Hrvatska radiotelevizija koja sigurno športske emisije među najgledanijima i ono šta tamo piše, to utječe na svijest mladih ljudi, tisuće i tisuće ljudi koji ne znaju povijesnu razliku riječi: "sport" i "šport". Ja bih vas molio i apelirao bih na to da Hrvatska radiotelevizija se na tome ozbiljno zamisli i da jednostavno prihvati jednu činjenicu koja je "stvar" hrvatskog jezičnog standarda i koja je stvar hrvatske povijesne športske tradicije i koja je stvar kažem hrvatskog jezika. Sve u svemu kažem mislim da Hrvatska radiotelevizija tu svoju zadaću kulturne misije, ja znam da danas riječ: "kulturna misija" može zvučati malo arhaično, malo de pase, ali mislim na žalost, opet ponavljam u svijetu ni podatak koji smo jutros čuli, mislim da Hrvatska radiotelevizija nipošto ne smije odustati od te svoje kulturne emisije. Hvala. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Perman. **Perman, Biserka (SDP)** Pa ja bih ispravila kolegu Selema jer je rekao da je riječ: "šport" hrvatska riječ. Riječ "sport" je izvorno engleska riječ, a "šport" je samo germanizirani oblik engleske riječi: "sport" jer se u njemačkom jeziku P iza S na početku riječi čita "ŠP" i mi smo prihvatili taj oblik negdje u nekom obliku, u nekom vremenu u Hrvatskoj. No ni jedno ni drugo nije hrvatska riječ, pa izvorno engleska riječ je "sport" i mislim da je ona daleko primjerenija od nekakve germanizirane "šport". Hvala. **Milinović, Darko Franjo (HDZ)** Kolegica zastupnica je povrijedila Poslovnik, članak 209. Ispravila je istinitu stvar. Ja imam pred sobom, lijepo piše: "Zakon o športu".

Hvala lijepo. Evo ja sam prošle godine dala svoj doprinos u raspravi o Godišnjem izvješću Hrvatske radiotelevizije i u tom svom doprinosu, raspravi o toj temi sam govorila isključivo o programu, kvaliteti, odnosno ne kvaliteti određenih dijelova programa. Nadala sam se da će netko to od vas evo gospodin Galić je kako čujemo na odlasku, ali gospodin Ljevak ostaje, pa ja evo nadam se da ćete vi kroz sve svoje mogućnosti u djelovanju programskog vijeća nešto učiniti da se taj program popravi upravo zbog toga što sam sve ono šta sam govorila u svojoj raspravi što ne valja po mom mišljenju u tom programu, govorila su i djeca na 6. godišnjem susretu djece i zastupnika u Hrvatskom saboru, kažu doslovce ovako: Učinite nešto za nas vi saborski zastupnici jer ono što gledamo na televiziji zaista je neprimjerno za naše godine. Nemamo dovoljno dokumentarnog programa, nemamo dovoljno dječjih filmova, nemamo dovoljno obrazovnog programa, nasilje je sve češće na televiziji, obilje krvi, obilje smrti, obilje nasilja. Evo ja sad u ovom svom obraćanju kroz repliku jer nisam se htjela javiti u raspravi jer sam da od tog nema smisla, to nitko ne sluša. Pa vas još jedan puta molim poslušajte glas djece, oni su nam najvažniji. Hvala. hvala vam Svaki put kad govorim o Hrvatskoj radioteleviziji, vjerujte mi na riječ, nekako me obuzme sjeta jer ipak u toj kući sam kao vanjski suradnik i kao stalno zaposleni proveo gotovo 20 godina. U toj kući sam doživio svoje najljepše trenutke, ali i najtužnije. Nije na odmet da vam i to kažem, a to ću reći zbog onoga što slijedi, kao jedan od rijetkih možda i jedini novinar bio sam u 2 godine i novinar godine i kao vrhunac, urednik godine i novinar godine. Ali isto tako sam bio progonjen i kao zvijer i to ne bi nikome živu poželio zato što sam se borio za istinu i zato što sam se borio za dostojanstvo novinarske profesije. Evo mi danas ovdje raspravljamo o dva izvješća, o o programu HRT-a i o financijskom izvješću. Moram odmah reći da neću se ponavljati, mnogi su to već rekli. Najviše od onoga što sam mislio reći rekao je kolega Hebrang i kolega Kajin. Očito da smo dobili iz istoga izvora iste informacije pa se neću ponavljati, ali moram reći da ne mogu prihvatiti ovo ni programsko ni financijsko izvješće. Doduše, moj životni kredo da poštujem mišljenje sa kojima se ne slažem, ali puno toga ima tu s čim se ne slažem. Evo maloprije je kolega Selem govorio o jeziku. Ja bih ipak nešto još dodao o tom jeziku. Kolega Selem je vrlo ispravno ustvrdio da ne možemo kontrolirati goste koji dolaze na Hrvatski radio i na Hrvatsku televiziju kako će govoriti, ali je žalosno da mnogi novinari, i novinari i oni novinari pod navodne znake, na Hrvatskoj radioteleviziji ne znaju svoj jezik. I na Hrvatskom radiju i na Hrvatskoj televiziji imamo izvanrednu službu za jezik, to su ljudi vrhunski, stručni i profesionalni. Njih posjećuju, to znam iz vlastitog iskustva, oni pismeni i obrazovani novinari. Oni polupismeni i nepismeni, a ima i onih koji ne znaju sva slova, ti ne idu kod stručnjaka za jezik da im koliko toliko isprave ono što oni ne znaju. Primjerice, evo događa se npr. da mi više na Hrvatskoj televiziji nemamo štokavsko narječje nego imamo štakavsko jer tamo se govori "šta". Ima, mnoge sam riječi tu zapisao u ovih nekoliko dana, znajući da će danas o tome biti riječi u Hrvatskom saboru pa ću pročitati samo neke riječi, a ima ih dosta. Npr.: šta, bezbjednost, jeste, malte ne, očigledno, matori, šolja umjesto šalica, itd., itd. To govore novinari na Hrvatskoj radioteleviziji. Ma molim vas lijepo. Pa znadete li vi, kolegice i kolege, a i ovo vama gospodo s televizije kao čelnim ljudima Hrvatske radiotelevizije vrlo dobronamjerno kažem, mi smo Hrvati specifičan narod. Mi smo jedini narod u povijesti civilizacije koji je robijao i bio progonjen zbog nacionalizma i šovinizma u svom jeziku. Mi smo jedini narod u povijesti civilizacije koji je robijao i bio progonjen jer smo imali nacionalističke autoceste. I zato smo mi Hrvati iznimno osjetljivi na svoj hrvatski jezik. Jezik formira, ali jezik i deformira. Zamislite kada mlada populacija gleda javnu, hrvatsku, nacionalnu televiziju i u jednoj emisiji u 45 ili 50 minuta 16 puta čuje riječ "šta" ili 3 puta "malte ne" ili 2 puta "bezbjednost". Pa molim vas lijepo, ja to jednostavno ne mogu shvatiti. Ja sam zato za maksimalnu slobodu jer slobode nikada dosta, a napose u novinarstvu, ali sam isto tako i za maksimalnu odgovornost. Jer nema slobode bez odgovornosti niti ima odgovornosti bez slobode. Možda je malo patetično ali to sam najbolje osjetio na vlastitoj koži što može potvrditi i moj kolega nekoć sa Hrvatske radiotelevizije, gospodin Mirko Galić. Vidite, još ću nešto reći ovdje o vjerodostojnosti na Hrvatskoj radioteleviziji. U elektronskim medijima, a napose na Hrvatskoj radioteleviziji vjerodostojnost je iznimno važna. Ona je važna u svakodnevnom životu ali napose na televiziji kao najjačem mediju današnjice. Ovih dana smo imali na Hrvatskoj televiziji jednu emisiju koja se bavila tajnim službama. I tamo je bio čovjek koji se predstavio, koji je predstavljao Hrvatsku radioteleviziju, on za sebe kaže da je čak i novinar. 9 puta je govorio da postoji nekakav dokument tajnih službi o progonu jedne određene osobe, iako je bilo više nego očito demantirano od također jednoga sudionika te emisije da to nije nikakav dokument jer je to bilo na nekakvom formatu A4 nešto napisano. 9 puta je ponovio da je to dokument, da je to dokumentirano. Također 6 puta je govorio da je dokument nešto što je pisalo u novinama. Bilo bi smiješno da nije tragično. Također ta ili slična emisija, ali čini mi se da je isti taj gospodin koji je zaposlen na Hrvatskoj radioteleviziji, nedavno je ugostio i goste iz Srbije, tema je bila izbori u Srbiji. Nemam ništa protiv toga što su tamo ljudi gostovali i što su iznosili svoje mišljenje. Ja osobno nikada takvu emisiju ne bi napravio. Ali ono što me je zasmetalo, samo ime Hrvatska radiotelevizija znači da je to nacionalna televizija i jedan od sudionika u toj emisiji, čini mi se da je nekoć bio i premijer Srbije, na svršetku te emisije kaže tom zaposleniku koji za sebe kaže da je novinar, kaže mu otprilike ovako "čuo sam da ste dobar novinar, ali vi ste totalno neobavešten čovek". Ja ne znam, netko tko bi za sebe mogao reći da je novinar da to sebi može dopustiti. Ali no dobro, to je njegov problem, ali mene to smeta kao bivšeg zaposlenika Hrvatske radiotelevizije i budućega i zato što je to moja nacionalna novinska kuća. Ili primjerice kad gledamo npr. tog istog uposlenika kada ugošćuje u goste čelnike stranke iz koje je on oktroiran '97. godine da bi se, kako je oktroiran tako što ga je tadašnja glavna urednica da bi se uvukla da ne kažem gdje tadašnjem jednom političkom moćniku dovela tamo i da vi vidite odnos npr. prema čelnicima te stranke koja ga je tamo oktroirala i drugih. Evo navest ću dva primjera. Bili su gosti predsjednik SDP-a jednu večer, a drugu večer je bio predsjednik Vlade. Ja sam uvijek za to da novinar pod navodne znake "tuče" političara, ali na koji način? Jer novinar koji predstavlja bilo koju medijsku kuću, a napose nacionalnu javnu televiziju on mora braniti dostojanstvo kuće za koju radi, dostojanstvo svog sugovornika, svoje vlastito dostojanstvo i dostojanstvo publike kojoj se obraća jer znanstveno je dokazano da uvijek publika kojoj se obraćamo bez obzira u kom kontekstu uvijek imademo otprilike pola pro kontra, pola za. Međutim, to očito tamo se ne radi. Ono što me još smeta primjerice imamo ovdje nekih naših kolegica koje imaju jedan glas u ovomu Parlamentu, ali gotovo da nema ni jedne govorne emisije na Hrvatskoj televiziji u kojoj ona nije tamo i gdje ne govori primjerice u rasponu od nuklearne fizike, kemije, botanike, kirurgije, pa ne znam ni ja do oceanografije. Ja ne znam, možda da imade nekoliko glasova vjerojatno da bismo je imali za doručak, ručak i večeru i negdje u noći kada se probudimo i moramo ići na wc. Još me nešto smeta na Hrvatskoj radioteleviziji, a to je da nikada nećemo od od udarnim terminima pojedinih emisija od nekih novinara, ali i od novinara pod navodne znake čuti što ja znam primjerice Hrvatski Parlament ili ne znam ni ja Hrvatska akademija i ovo i ono, nego uvijek kao u doba komunističke diktature i njihovog terora uvijek je imenica hrvatska u genitivu. To me silno smeta. Zašto danas kad više nemamo pod navodne znake zakonske osnove za progon, niti imamo više nacionalizma i šovinizma u hrvatskom jeziku. Gospodo, napokon govorimo hrvatskim jezikom. On je naš, on je naša identifikacija. Hvala lijepo. evo ja se potpuno slažem da je govor na Hrvatskoj televiziji vrlo indikativan i da ne kažem i goru riječ, ali ja bih rekla osim toga što se upotrebljavaju tako riječi koje nisu ni u duhu hrvatskog jezika nisu hrvatske riječi, one se i loše izgovaraju. Pa tako npr. kaže dolazim, odlazim, večeram. To nije uopće izgovor u duhu, ja nisam profesor hrvatskog jezika, ali sam rođena u Dalmatinskoj zagori gdje se svaka hrvatska riječ pravilno izgovara i ona naprosto lijepo zvuči. Kako je to odlazim? Pa odlazim. I mogu vam reći da se to uvuklo u izgovor građana. Ja to primjećujem na svakom koraku i ispravljam gdje god mogu ispraviti i molim vas povedite i o tom računa. **Milinović, Hvala kolegici Mirjani što me je nadopunila, ali evo ja ću reći pa Hrvatska radiotelevizija tek ima 15, 16 godina. Ja se nadam do svoje punoljetnosti da će i ona naučiti hrvatski jezik. Hvala. **Milinović, Darko Kolega Lončar je također govorio o tom pitanju jezika na Hrvatskoj radioteleviziji i ja bih zapravo usuglašavajući se s njim dopunio da se borim i da inzistiram na pravilnosti, jasno ne samo hrvatskog jezika na radioteleviziji, da me isto tako zgrozi kao što me zgrozi kad vidim riječ sport jer je ona protivna hrvatskoj tradiciji i to nije nikakva ekstremno hrvatska riječ, ona bi bila tjelovježba, to je hrvatska riječ, ali prihvatili smo riječ šport, ukorijenjena je i prema tome ostaje takva kakva je. Ali kažem isto me tako jako smeta kad športski novinar koji je zaposlen na Hrvatskoj radioteleviziji u jednom prijenosu ili čemu li već četiri ili pet puta u istoj emisiji kaže …/Govornik se ne Gospodin Galić ja mislim jednako kao i ja će reagirati na takvu grešku. Prema tome, kažem …/Govornik se ne razumije./… za ljude koji su na televiziji da govore hrvatski, čisti hrvatski jezik i da od varijanata koje eventualno postoji, biraju ona koja su …/Govornik se ne razumije./… tradiciji, što je vrlo bitno hrvatskoj jezičnoj i tradiciji područja o kojem se radi, to sam govorio kad sam mislio na riječ šport, a isto tako kažem inzistiram na tome da se jednako tako poštuju i strani jezici i da se jednako tako pazi na točnost i preciznost izričaja. Hvala. Hvala kolegi Selemu. Evo opet se dopunjavamo, mogli bi se dopunjavati, ali vidite da bi ironija bila veća čelnik Hrvatske radiotelevizije, gospodin Mirko Galić izvrsno poznaje hrvatski jezik, a ljudi kojima je on šef i koji su u programu za razliku od njega oni ne znaju hrvatski jezik. Srećom na Hrvatskom radiju ima emisija "Govorimo hrvatski". U njoj gostuju stručnjaci i znanstvenici iz hrvatskog instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje pa bih vas ja gospodine Galiću molio da i dalje ta emisija ostane za publiku, ali da tu emisiju premjestite i na Hrvatsku televiziju ponajprije za novinare i tzv. novinare Hrvatske televizije. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Žužul. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodo sa Hrvatske radiotelevizije, uvažene kolegice i kolege. Ja naravno kao i svi mi znam da nema previše smisla Hrvatska radiotelevizija je demonstrirala, a mislim da nazočnost u ovoj sabornici to dokazuje da šta god mi govorili to je otprilike psi laju, a HRT karavana ide dalje svojim putem. Ali meni je žao što ide tim putem. Ne radi puno dobrih stvari i radi puno profesionalnih novinara koji su tamo i radi dosta i uspjeha gledanosti i slično. Međutim, ono što sam govorio prošli put sa istom namjerom spomenut ću i sada opet ne da bih izazvao nekakav efekt na Hrvatsku radioteleviziju jer mi je potpuno jasno gospodo cijenjena da tog efekta nema. Nema efekta ni kad se vama čovjek obrati pismom, a u nekakvoj kulturnoj civilizacijskoj društvu u kojem mi jesmo, a Hrvatska televizija bi trebala biti na određeni način i nositelj, promicatelj toga je uobičajeno da se na pismo odgovori pa da se taman napiše poštovani gospodine bili saborski zastupnik ili ne bili, to što vi pišete je glupo. To je civilizacija, bez obzira šta je odgovor, a na suprotnoj strani je odšutiti. Time se demonstrira moć. Ma pisao ti ne pisao, briga se koga za to. Gospodine Galiću, ja se oprostite na osobnosti, nadam se da u svojoj budućoj profesiji se nećete tako odnositi jer ako se budete tako odnosili na temelju vlastitoga iskustva, mogu vam reći da nećete moći dobro obavljati profesiju, jer nećete imati tu moć koju danas imate. Vi znadete naravno da ja govorim na temelju osobnog, ali ne samo osobnog iskustva. Da bude apsurd veći ja sam vama poslao jedno pismo, da drugima bude jasno i na još nekoliko adresa. Sa svih tih drugih, sa svih tih drugih adresa sam dobio odgovor. Jedino sa onih na kojim je bilo adresirano ne. Zašto? Radi onoga što sam na početku rekao. Meni je osobno žao ne radi takvog vođenja HRT-a, ne znam ja tko je tu kriv i ne želim ulaziti u to. Međutim, na temelju iskustva življenja, gledanja televizija u svijetu i ovdje, što Hrvatska radiotelevizija u toj jasnoj zapravo u konfliktu u kojem se nalazi u tranzicijskom periodu između komercijalizacije i javne televizije televizije definitivno prelazi na stranu komercijalne televizije, zanemarujući svoju javnu funkciju. I ja bi se složio vrlo lako sa riječima gospodina Vujića, da treba voditi računa o aspektu, o tom aspektu televizije. I opet gospodo, pa znadete, u svijetu javne televizije se razlikuju od komercijalnih. Bez obzira da li im kao u Hrvatskoj zakon određuje da mogu živjeti bez obzira koliko ih gledatelja gledalo. I to dobro živite. Međutim, u Hrvatskoj to nije slučaj. Vi namećete i kriterije demokracije ignorirajući u potpunosti ne samo jezik u ovome užem smislu sa čime se u potpunosti slaže, nego i u semantičkome smislu. Evo vam jedan primjer. Vjerojatno iz komercijalnih da ne idem u političke interpretacije, a o tome bi se dalo razgovarati, u Hrvatskoj se uvriježilo nešto što u svijetu ne postoji. To su tzv. referendumska pitanja na kraju nekih političkih pitanja. Pa dajte molim vas, postoji li netko tko zna šta znači termin referendum? Pa termin referendum je par exellence, političko demokratska kategorija, potpuno suprotna od izjašnjavanja 200, 300, 10 tisuća ili 20 tisuća gledatelja. To je mišljenje tih nekoliko stotina ili nekoliko tisuća gledatelja. Ali ne referendum. E sad. Ja se stvarno pitam, je li to stvar tolikoga stupnja neznanja ili je to stvar namjernoga i sustavnoga manipuliranja? Jer ako se prikaže da je to referendum, onda je to mišljenje građana, stanovništva. Onda se time naravno djeluje. Međutim, da vam bude jasno. Mi nismo izabrani na referendumu nego na nižoj demokratskoj formi ako ćemo tako postaviti hijerarhijski demokraciju a to su parlamentarni izbori. Međutim, za izbor svakoga ovdje treba otprilike nekakvih 15 pa do 18 tisuća glasova a na referendumu da bi netko od nas prošao, pa trebalo bi nekoliko milijuna. Hrvatska televizija je referendumom proglasila 150 ili tisuću i 500, a kad se pojavi 2 tisuće to je silno puno. Nemojte to raditi. To je krivo, to je pogrešno. U dobroj namjeri mislim da vas je jedan saborski odbor na to upozorio. To što rade i komercijalne televizije. Pa to nije opravdanje. I to što vi na tome zarađujete kao što je u izvješću prikazano određeni i značajni novac, ni to nije opravdanje. Još jedno u vezi sa time. Gledajte, ja sam godinama radio na fakultetu ali i u srednjoj školi ili bilo gdje. Kada vam student radi diplomski ispit, znači nije pretjerano javna stvar. Ako je radio neko istraživanje, nije ni neka velika znanost. On mora rezultate tog istraživanja biti spreman dati na uvid svakome tko hoće provjerit je li to točno ili ne. E to, za Hrvatsku televiziju ne vrijedi, jer to vaše tzv. referendumsko pitanje, u njega uvid ne može imati nitko. Ja sam pitao i takav sam bar odgovor dobio a čuo sam da su i drugi pitali i iste odgovore dobili. Ne znam opet je li to namjerno ili nenamjerno, slučajno ili neslučajno, s političkom ili nepolitičkom motivacijom ali to je loše. Krivo, pogrešno i netočno. Drugo ono što mene osobno tišti kao nekoga tko se godinama bavio omladinom, bilo je govora danas o tome, smeta me malo da sam zadovoljan kao roditelj što moja djeca ne gledaju televiziju i što ne gledaju javnu televiziju. Sretan, jer od televizije bi mogli puno pozitivnoga dobiti. I ja sam u svom djetinjstvu dobivao a uvjeti su bili puno teži. Ali zašto mi je drago da ne gledaju? Evo reći ću vam jedan vrlo konkretan primjer. Vrlo, vrlo konkretan primjer. Svi vi znadete bolje, ja vjerujem da gotovo većina ili svi gledate televiziju više od mene. Jedne nedjelje prije nekoliko tjedana u jutarnjem terminu sam uključio televizor i negdje otprilike 8 i 35, znači kad djeca gledaju televiziju, nedjeljni program, kada diljem svijeta i na javnim i na komercijalnim televizijama, kada dođete u hotelsku sobu ili bilo gdje okrenite kanale 90% će biti ili neki dječji program ili neki religijski program, nedjelja. Na našoj televiziji neka domaća sapunica oprostite na mom neznanju, nisam znao uopće koja je, ali doslovce ova scena. Dolazi mlađi čovjek, pristojnoga izgleda pred nekakav klub, rekoše izgleda mi neki narodnjački klub u Zagrebu, sa "Mercedesom". Vadi CD iz uređaja u automobilu, posipa po njemu drogu, vadi kreditnu karticu iz novčanika, miješa tu drogu, vadi novčanicu i šmrka. Ja nisam pravnik i ne znam da li to naši zakoni sankcioniraju ili ne? Ali jesam psiholog i znadem da to utječe na one koji to gledaju. da je to na suprotnoj strani onoga o čemu je ovaj Parlament govorio i cijelo društvo govori, borba protiv droge. To je borba za širenje droge, prihvatili vi to ili ne. Onda gledam dalje tu emisiju i vidim, svega tu ima o čemu bi se čovjek mogao načuditi. Nedjelja ujutro, emisija koja je na granici incestuozne, koja je na granici svega onoga što je loše u društvu. Ma ne može to biti na javnoj televiziji. To će vjerojatno biti jer moj apel neće ništa značiti a ovdje sam pročitao koliko milijuna ta emisija koja se vidi čuda zove "Obični ljudi". Pa nisu to obični ljudi. ne daj Bože da su to obični ljudi. Ne daj Bože da mi se pretvorimo u takove obične ljude. E vidite. To je to kada televizija u svojoj javnoj funkciji gubi utakmicu protiv komercijalizacije. Ja bi se bunio jednako valjda kada bi imao mogućnosti i da je to na nekoj komercijalnoj televiziji. Ja znam gospodo, da to u Sjedinjenim Američkim Državama ili u Švicarskoj ili u Francuskoj nije moguće. Evo, okrenite sve kanale ovoga svijeta u nedjelju ujutro ili bilo koji dan ujutro i nećete vidjet u otvorenim emisijama da se daje recept kako se konzumira droga. To je nemoguće. To je nezamislivo. Postoje zakoni kojim se to sankcionira i možda bi ja trebao govoriti i na drugim tijelima ovoga Parlamenta. Ja se ispričavam što sam možda u krivo vrijeme uključio televizor pa vidio nešto. Onda sam pitao i druge i vidio isto tako da ovdje puno mojih kolega sa jednakim čuđenjem su to gledali i sa jednakom nemoći se žale jedni drugima. Ja zato apeliram, ne znam da li apeliram, govorim vjerojatno radi vlastite savjesti i radi priznavanja i poštivanja ovoga Visokoga doma. Pa dajte, nemojmo sve svoditi na političku utakmicu i nije sve politička utakmica. Postoje stvari koje su na kraju krajeva vrjednije nego tko će biti ravnatelj novi HRT-a ili čak ako hoćete tko će pobijediti na slijedećim izborima. Pa dajte bar na tim stvarima pokušajmo odraditi ono što nam je nekako sudbina namijenila a to je da imamo priliku na nešto djelovati u jednom određenom povijesnom trenutku. Hvala. Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Štengl. on je rekao tzv. referendumska pitanja, ajde bilo je referendumsko pitanje jedno upravo o emisiji odnosno u emisiji da li je bio premijer ili je bio bivši premijer a pitanje je bilo da li premijera treba, njegova karakteristika treba biti odlučnost ili poštenje. Pa ja postavljam pitanje a vjerojatno i vi da li to jedno drugo isključuje, da li su to suprotstavljeni pojmovi. Svakako ne.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Replicirao bih kolegi kada je govorio za pozive u referendumu. Ja sam pitao ljude koji se bave u Hrvatskoj …/Govornik se ne razumije./… izjašnjavaju se. Kažu oni da možeš zvati koliko hoćeš puta, sve se naplati a samo se tri priznaju. Znači, svaki telefonski poziv tri puta možeš s jednoga broja a naplati se, možeš petsto puta zvati. To je jedan primjer. Drugu stvar bih rekao kada ste govorili o ovim emisijama. Gledao sam i ja tu seriju te nedjelje baš na doručku prije odlaska u crkvu u 9,15 mi je misa na Svetom Duhu tako da je to baš …/Govornik se ne razumije./… to je stvarno kao prvo stvar što je bio CD narodnjaka. Nije uopće bio, nije ni hrvatski CD bio nego baš Cece Ražnjatović da bude još gore. Tako da, a zašto? Mi imamo sada jedan problem sa ovim koncertom iz Splita klapa. Toga nema na HTV-u. Evo, pet dana mi čitamo u novinama hoće li biti, neće li biti i kada će biti, u noćnom terminu na HRT Plusu. A tko gleda HRT Plus ja ne znam. A zašto? Mi imamo jedan veliki problem. Mi nismo čuli hrvatsku pjesmu ako ne upalite Narodni radio a vidjeli pogotovo nikad, nijednu. Bilo je HRT Top 20 ono subotom, a sad je to nešto, to nije ništa hrvatsko. …/Govornik se ne razumije./… ako je Edo Majka hrvatsko onda ja nisam Hrvat. Miomir (HDZ)** Hvala. Gospodin Arapović me podsjetio na nešto što opet ilustrira ovo o čemu ja govorim i radi čega ja znam naravno da ovo neće imati nikakvog efekta. Političke stranke, a one nakon televizije određuju život u Hrvatskoj, su se prilagodile pravilima igre. Pa to tzv. referendumsko pitanje postaje još smješnije zato što se strane organiziraju i fiktivno glasuju. Znači, mi se tu igramo nečega. Nema veze, televizija je za to, neka se emisije tako i zovu, ma neka se zove izjašnjavanje gledatelja koji gledaju. Ja mislim da je to svejedno loše, i ni toga nema u svijetu. Ali, dati tome ime koje je apsolutno neprilično a time i političku konotaciju koja ne odgovara ja mislim da to ne bi trebalo raditi.

budi hrabar iako ta hrabrost i ne mislim da sam hrabra večeras ako sam se javila za raspravu jer ću kazati nešto što nije dobro. Nije dobro za Hrvatsku radio-televiziju, nije dobro za hrvatski narod, nije dobro za slušatelje, nije dobro za gledatelje pa nije dobro ni za one koji plaćaju 66 kuna mjesečno televizijsku pretplatu. Kolega je večeras rekao odnosno poslije podne u svojoj raspravi vezano za dopunsko zdravstveno osiguranje, ja to na primjer ne plaćam a plaćam Hrvatsku radio-televiziju, radio-televiziju, a dopunsko ne plaćam. Je li to patriotizam, je li to domoljublje ili je to ono treće da ne rečem šta. Pa sam gospodin Galić i gospodin Ljevak u ime izvjestitelja su pohvalili sami sebe, čestitali sami sebi i rekli gospodo govorite "pala muha na medvjeda". Tako je meni jedanput odnosno mom ocu kad sam išla u osnovnu školu, zakasnila sam nakon božićne ispovijedi na nastavu samo jednu minutu, ravnatelj škole me istukao i moj mu otac kaže pa direktore što si to učinio. Kaže on "pala muha na medvjeda". Pa nemojte nas vraćati u ono vrijeme koje nije dobro ni za vas ni za nas, pa ja mislim čak da vam to nije bila namjera. kako možete u ovom izvješću napisati, evo citiram druga rečenica "Programsko usmjerenje Hrvatske radio-televizije Hrvatsko vijeće radio-televizije pozitivno mišljenje uglavnom uz pohvale programu i shemi.", to je na stranici drugoj dva puta, na stranici trećoj tri puta, na stranici četvrtoj pet puta. Pa što ste onda poslali ovo izvješće nama ako ste se sami pohvalili. Pa evo, gospodin Ljevak bila sam svjedok večeras da ste sami sebi odnosno vama čestitali. ja ću kazati da niste na te čestitke imali pravo, ljudski ću vam ukazati. A to je gospodine Galiću, prošli put na raspravi rekli ste mi gospođo Petričević kako me vi prozivate kad smo mi toliko puno napravili za Hrvate izvan domovine. Od 29. ožujka 2004. godine preko satelita itd. HRT Plus u 2005. godini ostvareno je 16 sati prosječno dnevno što je na razini planiranog. Emitiranje putem satelita za Sjevernu i Južnu Ameriku, Australiju i Novi Zeland ostvareno je u 2005. godini u sklopu planskih veličina 8 sati dnevno. 8 HRT-ovih izvornih sati dodatno se snima u Sjevernoj Americi te se dva puta ponavlja što se ukupno čini tri puta po osam dvadeset i četiri sata programa za gledatelje i istih tih dvadeset četiri sata programa osam puta tri prenosi se i za Sjevernu Ameriku, Australiju, Novi Zeland i tamo emitira. Ma sigurno matematički ste to dobro napravili, to plaća hrvatski narod, poreznici, vi, ja, ja plaćam uredno pretplatu, ne znam da li je plaćate vi. Obično je političke stranke, šefovi ne plaćaju članarinu, ostali plaćaju. Pretpostavljam da vi čak ne plaćate. Plaćate? Ajde dobro, evo nešto barem dobro, pozitivno večeras. U tom programu gospodine Galiću koji ste nam večeras iznijeli matematički to je sve tako. Ma molim vas ja sam prije nekoliko godina i onda kad sam bila zastupnica opozicije vama ljudski došla i ukazala da Hrvatsku televiziju gledaju ljudi izvan domovine. Da ta kuća mora biti nešto drugo nego ono što je. Ma vraćate me u ono vrijeme kad smo gledali «Dobar dan Jugoslavijo». Ma s kojim programom? Koje su to izmjene programa? Partizanski filmovi. Stari koncerti. Meni to, ja sam neki dan gledala koncert Tereze Kesovije iz sedamdesetih Svaku večer od do stari koncerti i tako dalje, ja to nazivam program iseljeništva kojemu se uvijek pjeva. Zašto tom programu niste pristupili ljudski? Pa vi ste odgovoran za tu kuću. Uvijek se kaže kakav, kakav otac, kakav stožer u kući takva vam je kuća. Pa ja vas stvarno večeras osobno kažem zar to malo niste mogli unijeti promjene da Hrvatska televizija pomogne ljudima koji žive izvan domovine u hrvatskom duhu učiti povijest, nacionalne predmete i hrvatski jezik. A to ste mogli. I onda se, onda iza toga što se događa? Dobiva, vi ste dobili jedno pismo vezano za imitiranje prvoga programa putem kratkog vala. Ja sam to lijepo proslijedila, Hrvatski radio, opskrba hrvatske dijaspore u Europi, Ivica Košak, vi ste to dobili. Ja sam proslijedila gospođi Lučev kojoj, Hrvatski radio sigurno je pozitivniji nego Hrvatska televizija apsolutno. No međutim gospođa Lučev mi je odgovorila vezano za tehnologiju kojom ste se vi pohvalili. Tehnologija na Hrvatskoj televiziji sigurno i neka je i neka se uspoređuje, neka je bolja od svih javnih televizija u Europi i u svijetu. To je platio hrvatski onaj koji plaća pretplatu. I neka se to dogodilo. Zašto to niste iskoristili na jedan ljudski način? I vi sami znate da putem satelita ili Glasa Hrvatske svi ljudi ne mogu slušati ni gledati niti hrvatsku televiziju niti radio. Digitalno tehnologija traži onu tehnologiju koju svaki čovjek pa ako hoćete u Južnoj Americi sebi ne može priuštiti. Gledaju ljudi prvi, prvi i drugi program. Ukazuju mi i pitaju me: «Gospođo Zdenka, draga naša zastupnice zar u 17 godina države ili 15 godina priznate države da nismo zaslužili nešto što smo očekivali od Hrvatske radiotelevizije?» Niste opravdali ni jedno ime od ovoga što se zove. Niste. Isključujem radio iako, iako nisam zadovoljna odgovorom. I gospođa Lučev je poslala ovaj dopis vama i sada ću ovaj odgovor od gospođe Lučev i vaš poslati hrvatskom iseljeništvu i ja se nadam da će vam oni ukazivati na ono što vam ja danas to govorim. O hrvatskom jeziku davno sam rekla kad se vratim u domovinu, 30 godina tuđina čini svoje, učit ću hrvatski jezik kroz hrvatski tisak, medije. Ono što sam zaboravila ili među kolegama zastupnicima. Ne dajete mi prilike ni kroz hrvatske medije a kamoli Hrvatsku televiziju. Kroz što? Ja ne znam kroz što? Kroz koji to program? Kroz ono što se događa danas na Hrvatskoj televiziji, a to je neprihvatljivo. Neprihvatljivo je u tome što je jedna vaša djelatnica mi je poslala i zamolila me da pročitam sljedeće. Ja ne znam koliko imam minuta pa ću preskočiti samo jedan dio ako budem, onda ću se vratiti na ovaj, na ovaj prvi dio. A s njom se slažem. Informativne emisije uređuju nepoznati ljudi koji nisu novinarski se iskazali. Vijesti na Hrvatskoj televiziji uređuju studenti novinarstva, lektori informatičari. Tko vam uređuje Glas Hrvatske? Koliko ti ljudi znaju o iseljeništvu? Koliko su poznavatelji hrvatskog jezika, povijesti i zemljopisa? zašto se ne učini da baš preko Glasa Hrvatske se više govori hrvatskim, standardnim hrvatskim jezikom nego što to pa u nekom vremenu bi trebali i bi trebali i progovoriti i španjolskim i engleskim upravo zbog drugih, trećih ili petih generacija. Ali u ovom slučaju bez ikakvog ustručavanja sa Hrvatskom televizijom i programom izvan domovine ništa se ne može naučiti. A dalje piše kolegica: «Iz nekih razloga mnogi dobri novinari koji su bačeni u stranu ne odgovaraju profilu novinara poslušnika kakve trebaju urednici Hrvatske televizije». Ne postoje kriterije po kojima se napreduje u kući. Koeficijenti su rezervirani za poslušnike. Iako se godinama govori o višku uposlenih stalno vidimo nova imena koja olako dobivaju radno mjesto. Dovodi se anonimni novinari iz drugih televizijskih kuća dok se novinarima Hrvatske televizije ne dopušta raditi. Postoje mnoge, ovo licencne emisije za koje ste vi večeras se pohvalili da imate studio «Ples sa zvijezdama». Ja se tako ne bih pohvalila. Bolje bi bilo da ste nam donijeli neku drugu pohvalu koja bi bila u duhu nacionalnog interesa Republike Hrvatske. Onda i vi kao voditelj te kuće bili bi ponosniji. «Studio 10», «Najslabija karika», «Tko želi biti milijunaš», a gotovo da nema domaćih ideja. Pa zar je tako, tako teško osmisliti zabavnu emisiju? Je li uopće ikada proveden natječaj za prijedloge emisija uoči nove programske sheme na koje bi se mogli javiti uposlenici? Emisije se daju uvijek istim autorima. Neke od njih nalikuju jedna drugima. «Dobro jutro Hrvatska», «Život uživo», «Radni ručak» i tako dalje. Gotovo uopće nema profiliranih glazbenih emisija. Ne postoje natječaji za vanjske produkcije što se to zna. Je li nakon mnogih kritika uopće ikada raspisan koji natječaj? Po kojem to istraživanju hrvatsku javnost zanimaju domaće sapunice? Ima ih. Večeras je netko spominjao «Kazalište u kući», «Pozorište u kući» a da ne govorim o drugim emisijama i što ima u «Vijestima kulture»? Tko gostuje u gradu Zagrebu? Sigurno ako gostuje beogradsko pozorište na svakim televizijskim medijskim postajama to je glavna vijest. A da slučajno a da jedan hrvatski umjetnik, znanstvenik, novinar, pisac, pjesnik, redatelj … … /Upadica: Zahvaljujem./ … Ili bilo što hrvatskoga napravi budite sigurni ne bi bilo mista u vašoj kući meni je to žao.

onda mi to CDF, ARB i drugi vaše kolege drukčije pristupile svojoj povijesti upravo na putu prema Europskoj uniji. Ako ne cijenite sebe neće vas znati ni drugi cijeniti. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Ispričavam se gospodine potpredsjedniče jer nisam očekivao da sam tako brzo na redu pa sam zato zastao na momenat. Međutim u svakom slučaju mi koji smo ostali u ovo doba pokazujemo ipak jedno poštovanje prema Hrvatskoj televiziji i stalo nam je dakako da ona bude što je moguće bolja. Ja bih se osvrnuo i tako bih započeo svoje, nadam se kratko izlaganje jer vodit ću brigu i o vašem vremenu s obzirom da je već sada 20,00 sati. Dakle, osvrnuo bih se na izlaganje kolege Stazića koji je posve razložno govorio o potrebi ne znam više kulture, više kazališnih predstava na televiziji itd. A onda je vrlo znakovito kazao nakon tog, nakon tih i te rasprave koja je po meni bila vrlo dobra s te strane kaže uvjeren sam kako ovo nije oblik političkog pritiska, a prije toga kolega Vujić u ime SDP-a je konstatirao kako HTV ne treba biti iznad nego izvan Sabora. Dakle, konstatacija i zamolba da više ima kazališnih predstava ili da ih uopće ima na televiziji i zamolba kako je uvjeren da to nije oblik političkog pritiska i konstatacija kolege Vujića u ime SDP-a kako HTV treba biti ne iznad, ali izvan Sabora mi se doista dojmila. Je li to doista iskaz moći HTV-a i zapravo što je kolega Vujić htio kazati kad je kazao kako HTV treba biti izvan Sabora. Nadam se da nije mislio da treba biti HTV i izvan Hrvatske. Sabor ne smije biti i nije izvan naroda. Nadam se da i HTV ne bi smio biti izvan Sabora, a pri tome HTV može ostati i javan, i javna televizija i Hrvatska. Prošlogodišnja rasprava koja je samo zbog one jedne emisije koja je bila kriminalno loša odnosno vjerojatno namjerno puštena ili zbog Bog te pitaj kojih razloga je obilovala mnoštvom argumenata ali i emocijama. Slažem se, međutim ostala mi je jedna gorčina nakon te rasprave ocjenom ljudi sa Hrvatske televizije u toj raspravi. Dakle, koliko mi je ostalo u sjećanju vaši ljudi na televiziji su ocijenili tu raspravu izravno buđenjem nekakvih mračnih snaga itd. Ja ne znam je li stvarno želja Hrvatske radiotelevizije da bude izvansaborska. Ovo ukazuje, sve ovo ukazuje na žalost da je i sve ovo ukazuje da i u ovom Saboru postoje snage, postoje ljudi koji nastoje doista učiniti javnu Hrvatsku radioteleviziju izvansaborske i izvanustavne izvanustavne i bilo koje druge nadzora, pa kad su u pitanju financije, program i bilo što. Onda čovjek postavlja pitanje što uopće možeš govoriti? Što uopće može tražiti? O čemu uopće može govoriti, a da bude shvaćen pravilno saslušan i da nakon toga još nešto od tog što kaže bude i uvaženo. Kolegica Perman je ovdje jako lijepo govorila o posjeti djece Hrvatskom saboru. Ta djeca su tako pripremljena, tako organizirano govorila o problematici Hrvatske televizije, programa na Hrvatskoj radioteleviziji i od nas, ta djeca su od nas očekivala, od sviju nas zastupnika koji smo tamo bili i kako ćemo ih saslušati i kako ćemo prenijeti njihove molbe, zamolbe i kako će se nešto promijeniti na bolje. Evo, ja se nadam da će se to doista dogoditi. Ali, kako će se to dogoditi ako zastupnika u Hrvatskom saboru apsolutno ne niti ne sluša, niti sasluša, niti uvaži, niti se šta nakon toga i nakon rasprave jednoga, dvojice, petorice ili ne znam koga ništa ne dogodi. Ne samo to, nego Hrvatska televizija je bila i nazočna i tog časa u maloj vijećnici i snimila je kompletno cjelodnevno, odnosno nije cjelodnevno nego može biti od nekoliko sati izlaganje sve te djece. Ja sam pratio i u niti jednoj emisiji Hrvatske radiotelevizije nisam vidio niti jednu vijest o svim tim nastojanjima te drage djece širom Hrvatske i njihovih voditelja, nastavnika koji su brižno pripremili te svoje istupe i molbe. Kada je u pitanju informativni program i “Dnevnik“ ja bih najiskrenije molio kao liječnik da se sve one vijesti iz same kronike doista da one budu kratke, informativne, bez nekakvih emocija. Uostalom, ako ima gledateljstva koji doista želi gledati sve ono što mi gledamo gotovo svaku večer na Hrvatskoj radioteleviziji u “Dnevniku“, ako doista uživa u takvim vijestima onda ne bi bilo loše možda organizirati ne znam kasnije, iza ponoći ili oko ponoći nekakav program koji će se zvati crna kronika pa se izdvojiti sve te vijesti, pa svi ti ljudi koji žele takve vijesti do u tančine slušati i gledati svu tu na žalost nasilje, krv i emocije pa onda nek to gledaju u to vrijeme, a ne u vrijeme kad su i djeca tu i kad ljudi jednostavno imaju potrebu i želju zapravo da vide Hrvatsku i u drugom svjetlu od onog u kojem je se stalno prikazuje i to službeno u ime Hrvatske radiotelevizije. Uostalom, evo i u novinama je objavljeno prije par dana da je jedna respektabilna agencija objavila kako je Hrvatska vrlo poželjna zemlja, zemlja sa visokom kvalitetom življenja i zapravo zemlja koja mnoge druge i koje mi često navodimo kao uzore stavlja sebi iza leđa kada je u pitanju kvaliteta življenja itd. Ali u centralnoj u centralnoj informativnoj emisiji u “Dnevniku“ nakon svakog gledanja tog “Dnevnika“ doista čovjeka popada, stalno imate jedan dojam kako živite u pogrešnoj zemlji. Uz sve moje primjedbe i nezadovoljstvo prvenstveno sa svim tim zamolbama koje mi upućujemo odavde iz ovih govornica, a koje zapravo nemaju nikakvoga učinka ja ovdje moram naglasiti da ja provodim podjednako vremena u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini gdje je konačno i moja obitelj koja tamo živi i koja gleda Hrvatsku televiziju i moram vam kazati da je Hrvatska televizija iz naše perspektive iz Bosne i Hercegovine, iz mog doma jako, jako dobra televizija kada je se usporedi sa svim tamošnjim televizijama. da na žalost Hrvati tamo nemaju svoje televizije niti imaju svog programa i ova Hrvatska televizija i ovaj signal je jedini koji je njihov i kojega oni u pravome smislu riječi doživljavaju svojim i kojeg gledaju. Što je moja molba u svezi s tim? Iz mog doma se odašiljač na Biokovu doslovno vidi golim okom i mi ne moramo plaćati

praćenja HTV-a na način da im date tu mogućnost da ona bude ili besplatna ili doista simbolična iz mnogo razloga. I konačno jedna molba još. Zbog čega Hrvatska radiotelevizija ne bi imala jednu redovitu svoju televiziju pa nek' ona ne bude jedna, neka bude mjesečno, o Hrvatima u Bosni Između ostaloga da se i na taj način senzibilizira hrvatska javnost i Hrvatska za pitanje Hrvata u Bosni i po pitanjima njihovih ne znam ne rješenih političkih ovih ili onih pitanja nego i po pitanjima gospodarske i svake druge suradnje i zajedništva na ovome prostoru. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega Bagarić mislim da sam razumio poruku koju je htio poslati vezanu uz zaštitu djece od ajmo ako sam dobro razumio, negativnog utjecaja pojedinih emisija. Ali mislim da je to nemoguće, da je nemoguće u ovo doba tehnologije i informatizacije u potpunosti izolirati djecu od utjecaja televizije i svih ostalih medija. Ono o čemu bi sigurno programsko vijeće i Hrvatske televizije trebalo po meni voditi računa jesu obrasci ponašanja koji se plasiraju sa te televizije prema toj omladini i sigurno da vi dobro vodite računa u kojem se vremenu što prikazuje. Ono što bih imao primjedbu jer sam pažljivo slušao moje kolegice i kolege koje sada govore, imao bih primjedbu da i mi sada griješimo u ovom trenutku jer smo prekritički opredijeljeni barem dio ovih rasprava, prema Hrvatskoj televiziji. Hrvatska televizija ima i dobrih strana i trebalo bi istaknuti u raspravi i dobre strane Hrvatske televizije. dosta često koliko mi vrijeme dozvoljava gledam, ima emisija koje su visoko vrijedne, koje zavređuju našu pažnju i koje bi trebalo isto sa ovog mjesta isto tako pohvaliti. Zahvaljujem. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Replika, uvažena zastupnica Zdenka Babić Petričević. Kolega Bagariću vezano za vaše stavove, odnosno Hrvatska radiotelevizija i njeno značenje za Hrvate u Bosni i Hercegovini, apsolutno vas podržavam. No, međutim, gospodin Galić, ravnatelj Hrvatske radiotelevizije prije godinu dana je obećao veću podršku Hrvatskoj televiziji u Kiseljaku, jednim dijelom ste to učinili s obzirom na status hercegovačke televizije i po Ustavu članak 10. ja mislim da je ta odgovornost neupitna ali mora biti u većem obimu. A što se tiče satelita, odnosno resivera i praćenja programa Hrvatske radiotelevizije ne samo za Hrvate u Bosni i Hercegovini, sigurno kolega Bagarić i u Tomislavgradu, budući da ste blizu odašiljača Biokovo, možete to pratiti bez ikakvoga problema. Gospodine Galiću tehnologija svaki dan napreduje i vi dobri sami znate, da prije pet godina kada se počelo sa novim uređajima i praćenjima televizije digitalnim putem da je i u Njemačkoj Hrvatima skupo dati do tisuću i pol do dvije tisuće DEM za potrebnu tehniku da bi mogli pratiti televizijski program, a posebno Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Pa evo u nadi da ipak da će se dogoditi nešto što vam Ustav naređuje, da će veću podršku dobiti Hrvatska televizija, Kiseljak i ostale kuće u Bosni i Hercegovini sa hrvatskim predznakom, ako smiju još to raditi, i da će i Hrvati i u Bosni i Hercegovini, također i u Boki Kotorskoj moram vam dati isto, molim vas ne naređujem i za njih se mora nešto učiniti da bi mogli pratiti svoj program, odnosno program Hrvatske televizije kao matične kuće iz matične Ivan (HDZ)** Zahvaljujem kolegici Zdenki Babić Petričević i zapravo ja se vraćam na tu moju raspravu i taj dio kada sam govorio o potrebi jednog pristupa, posve drugog pristupa prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini opet pitanjem: Pa je li doista HRT javna televizija? Dakle ako ona je javna i ako ona je Hrvatska onda treba biti i javnost ali i nacionalni interes posebno iznad svakoga drugoga. To znači da zapravo ja razumijem da u konkurenciji ne znam ni ja s drugim televizijama, treba voditi računa i o financijskom poslovanju u kući, ali nije u šoldima reklo bi se sve. Dakle ne može biti prioritet naplatiti taj satelitski program,

Uvaženi zastupnik Pero Kovačević. Nije u dvorani. Gubi pravo na raspravu. Riječ ima uvaženi zastupnik, potpredsjednik Doma, Mato Arlović. Nije u dvorani. A je! Prije svega ću reći da ću podržati ovo izvješće i naravno da čestitam svim … na Hrvatskoj televiziji i Hrvatskom radiju na pomacima koje su ostvarili u ostvarivanju programske sheme, u konsolidaciji financijskih, socijalnih i drugih odnosa iako t u ima još problema, ima još prostora za puno rada i moglo bi se prigovoriti na nekim stvarima, ali očigledno da je veliki napredak u tom pogledu ipak učinjen. Ne bih se javio toliko da govorio o ostvarivanju samog programa niti o samom izvješću da nema nekoliko pitanja na koja bi zapravo želio ako smijem tako reći, prvo poduprijeti napore televizije. Drugo, ako smijem i tako kazati isto, dati, malo i ohrabriti osobito programsko vijeće pa pomalo ako smijem reći i kao predstavnici … dijela i zahtijevati da se određena Ustavom i ustavnim zakonom propisana prava brže počnu realizirati. Napredak je tu prisutan, postoji čitav niz mjera i aktivnosti pa i programskih orijentacija koji to rade ali to je veoma veoma sporo i nedovoljno. Govorim zapravo o manjinskim grupama u Republici Hrvatskoj. Apsolutno se slažem sa velikim prigovorima koji su ovdje izneseni vezano za potrebe njegovanja hrvatskog jezika, hrvatske kulture, odgojno-obrazovne funkcije i kroz zabavnu ako hoćete funkciju i kroz informativnu funkciju kad su u pitanju pripadnici većinskog naroda ili pripadnici većinskog naroda u dijaspori. Ali isto tako moramo obuhvatiti i ovu dimenziju. Pa dopustite samo nekoliko riječi. Gledajte, vrlo je lijepo da se bavimo, kad kažemo manjinskim ne mislim samo na nacionalne manjine mislim i na socijalne, kulturne i druge grupe. Vrlo je lijepo to da je televizija napravila i ohrabrila iskorak, hrabar iskorak oko zaštite prava žena, prava djeteta, borbe protiv nasilja u obitelji, zatim istospolnih zajednica, ravnopravnosti spolova, itd. To je ono važno, nedostaje, veoma nedostaje u Hrvatskoj rasprava o onim emisijama i onih emisija koje će govoriti o udrugama kao takvim. Osobito onim udrugama koje se bave humanitarnim djelovanjem, koje se bave zaštitom humanitarnih prava, ljudi u potrebi i to ne samo sa aspekta njihovog djelovanja da pomognu drugima nego između ostaloga između aspekta edukativnog djelovanja, kako je dobro činiti drugom dobro. razumije./ i drugi stanovnici zemlje naše, da naše fizičke i pravne osobe potaknu da razmisle o tomu kako i drugi žive oko nas i da vidimo šta u tom segmentu možemo i sami učiniti da svima bude nešto malo bolji život i ugodniji nego što je u Republici Hrvatskoj i da osobni i individualni standard podignemo na veću razinu. Tu je sasvim sigurno puno prostora da se angažira malo više i za u radu i Caritasa i Crvenog križa i Službe spašavanja i vatrogasaca, itd., itd., da ne govorimo o ovim posebnim udrugama koje se javljaju u takvim segmentima. Ja ću spomenuti između ostaloga i jednu udrugu gdje su sada polako počeli prodirati novi vjetrovi u programsku šemu televizije i … /Govornik se ne razumije./. Primjera radi, ako uzmete gluhe i nagluhe u Hrvatskoj mi smo počeli sada sa znakovnim jezikom pojedine informativne emisije prenositi, slušajte, masu filmova domaćih i stranih. Uopće to nije veliki trošak da se titluje na hrvatski jezik i da se tim ljudima pusti i omogući da se to gleda, itd., itd. To već rade naše lokalne televizije pa zašto to ne bi radila i Hrvatska televizija. Time bi zapravo takvoj jednoj skupini jako puno mogla učiniti i pomogla ne samo da se informiraju nego i tešku samoću u takvim odnosima da si zapravo lakše savladava i da kroz taj način komuniciraju i sa sobom i sa svijetom oko sebe. Naravno, posebice moram naznačiti još jedno pitanje koje je vezano sad uz nacionalne manjine. Mi imamo "Prizmu", imamo poneku sporadičnu emisiju na regionalnim dijelovima Hrvatske televizije koja govori o kulturnim dosezima i uspjesima nacionalnih manjina, ali znate šta? To je tek slovo "P" o pravima o kulturnoj autonomiji nacionalnih manjina iz članka 17. i članka 18. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama. Mi imamo Ustavni zakon koji smo donijeli gdje smo propisali obveze da se možemo i trebamo upoznavati radi obogaćivanja međusobnog o kulturama i sadržajima, jezicima i pismima naših nacionalnih manjina i trebalo bi zapravo kroz vijeće, Programsko vijeće staviti način i mogućnost, naravno ovo srazmjerno sredstvima koja su moguća. Ja se slažem da ih nema dovoljno, ali isto tako sasvim sam siguran da ih nema tako malo da se tako malo u ovom segmentu čini kao što se do sad čini. Mislim da se može puno više i u tom pogledu bi trebalo zapravo omogućiti, ja neću citirati, nema smisla da citiram odredbu stavka 1., stavka 2. i stavka 3. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama iz članka 18. koji se prije svega odnosi, odnosi se na sve radijske i televizijske kuće, ali svakako na javnu televiziju prije svega i iznad svega. Treću stvar koju bi htio spomenuti jeste, svi mi moramo podržati znate, ne samo samostalnost i neovisnost novinara, urednika, itd., nego i mogućnost njegovog autorskog izričaja i samopotvrđivanja. Ali ima jedna stvar koja se ne smije događati, a ona se počesto dešava. I to je vrlo interesantno. Ne samo, ne znam, u emisijama koje se bave informativnim i političkim temama ili se bave kulturnim nego svim. Pa čak i oni koji se bave pitanjima recimo suradnje u okviru vjerskih zajednica, itd. Pa to je zapravo manipulacija sa izjavama i stajalištima sudionika u pojedinim emisijama. Gledajte, uzmite, snimite i sad joj date nekakvo vrijeme, postavite nekoliko pitanja i onda uklopite iz tog cijeloga kraja, sredine uzmete po dio, pa jednostavno, znate to tako ružno izgleda. Ja sam to i sam osobno doživio u nekoliko slučajeva. Između ostaloga, sad sam 29. u svojoj ekumeni doživio to, znate, da su mi 2/3 isjekli onoga što sam rekao, a onu 1/3 koju su pustili skrpali s kraja, s brda, pa onda se to vidi. To jednostavno imate osjećaj da onda onaj tko gleda dobije osjećaj da se s njime i s javnošću manipulira. Mislim da bi se to trebalo izbjegavati. Između ostaloga, ne samo zbog zaštite prava nad međusobnom komuniciranju i informiranju onoga tko daje izjavu, itd. nego između ostaloga i zbog čistote autorskog prava i u tom pogledu, na tom segmentu se sasvim sigurno može nešto više učiniti i nešto više se može obaviti i odraditi. E sad vidite, imamo jednu važnu funkciju Hrvatske televizije i Hrvatskog radija, to je odgojno-obrazovna funkcija ili, i u tom pogledu kad se radi o konkretnim odgojno-obrazovnim programima možemo … /Govornik se ne razumije./ prigovor da li bi po prioritetu trebao biti ovaj ili onaj ili bi trebalo proširiti na ovaj ili onaj, itd., ali ima jedna dimenzija koju smo potpuno ispustili. Ili veoma je malo koristimo, najviše je zapravo prisutna u zadnje vrijeme kod emisija koje se odnose na zaštitu prava branitelja i ostvarivanje prava branitelja, jednim dijelom i kod umirovljenika. A to je zapravo ta edukativna funkcija kojom treba osposobljavati i upozoravati odrasle o postupcima i mogućnostima ostvarivanja prava da ostvare neko svoje pravo radi one teme i sadržaja koji trebamo učiniti. Da se uklope i uključuju u društvene procese i društvene odnose, a ne samo da budu isključeni, da budu periferno postavljeni zapravo kao oni koji jadikuju, koji nisu u mogućnosti jednim dijelom i zbog toga što ne znaju. A budimo uvjereni i budimo sigurno da njihovo neznanje nije rezultat samo njihovog ne željenja saznanja nego zapravo nemogućnosti, nemaju ni sredstava da dođu do drugih medijskih izvora koje bi morali kupiti i koje bi morali osigurati. I naravno, ostaje jedno veoma važno područje, a to je pitanje kako u edukativnom i odgojno-obrazovnom smislu djeluju posebni sadržaji, poglavito na manjinske grupe, znate. Osobito djecu koji su uvezani uz pojedine programe koji zastupaju dosta nasilja. Ja sam imao prilike uporediti nekoliko puta filmove koje sam gledao na našoj televiziji sa filmovima koji su zabranjeni u Europi zbog nasilja. Kod nas su se normalno pojavljivali i prikazivali u navečer, u večernjim satima u 21, 22, itd., itd. Ne samo na javnoj nego i na komercijalnim televizijama i u tom pogledu bi trebalo voditi računa o tome. Ja dakako ne mislim da ih treba potpuno isključiti. Njih treba uključiti ali bi ih onda trebalo eventualno prebaciti, poglavito one filmove koji imaju previše nasilja, koji imaju previše brutalnosti, vulgarnosti, itd., na posebne programe kao satelitsku televiziju, Hrvatsku satelitsku televiziju. Tko hoće, neka izvoli, plati, neka taj dio gleda jer ne bi se smjelo opterećivati i zapravo veoma je to važno, voditi računa o tome kako to psihološki djeluje na djecu u odrastanju, odgoju, obrazovanju, itd. Prema tome, ja mislim da i u tom pogledu treba upozoriti na takve stvari i da bi u tom segmentu trebalo učiniti puno više da se određena pitanja naprave. I zadnju stvar koju bih htio reći ima puno stvari koje sam pripremio za reći, pa sam onda napravio nekakvu listu prioriteta, a to je pitanje, nisam ja za to da se balansiraju vijesti znate, pa da onda bude jedan sloj dobrih vijesti, a drugi sloj loših vijesti. Vijest se mora objaviti kao takva, ona mora biti točna, pravodobna, istinita itd., ali je nemoguće napraviti takve vijesti a da zapravo većina vijesti biva pomalo aferačkog tipa. Ja znam da to gledanost povećava, ja znam da to ovu konkurenciju u odnosu na privatne televizije jača poziciju javne televizije, ja znam da time jača i pozicija samog urednika i novinara, ali mi moramo voditi računa i o onome što treba pružiti između ostaloga gledatelju, a to je da mu otvaramo prostor za veći stupanj nade, za veći stupanj očekivanja i ako hoćete da mu osiguramo zapravo mogućnost da kroz ljubav i kroz edukaciju ljubavi, u vrednotama koje nose nekakve vrijednosti čovjeka u njegovoj budućnosti zapravo daje mu više šanse i u tom pogledu to spaja i edukativno i informativno, a ako hoćete i …/Govornik dimenziju koju televizija ima i u kojem ona ima veliki, veliki utjecaj na naše građane i zbog toga ja mislim da ovo Izvješće treba podržati, ono daje veliki napredak, sugestije koje dajemo ne treba uzimati kao nekakve teške kritike Hrvatske televizije niti tijela, nego treba uvijek uzeti dobronamjerno sa ciljem da se na Programskom vijeću i na drugim tijelima razmotri, vide šta se može u vremenu, tajmingu i u odnosu na postojeća tehnička, tehnološka sredstva i financijske mogućnosti realizirati. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba PGS-a, SBHS-a i MDS-a uvaženi zastupnik Nikola Ivaniš 5 minuta. **Ivaniš, Nikola (PGS)** Hvala lijepa. Ako dozvolite gospodine potpredsjedniče mogu ostati na mjestu. Uvaženi ravnatelju i predsjedniče Programskoga vijeća, klub regionalnih stranaka smatra da je Hrvatska televizija javna televizija i da je u većini svoga djelovanja i u većini onoga što čini i objektivna i profesionalna, naravno sa povremeno ispoljenim i manama, pogreškama, pa na žalost ponekad i ispadima i greškama. Mi pri tome mislimo da je HRT u cjelini negdje između ocjene dobar i vrlo dobar pri čemu je Hrvatski radio odličan, a Hrvatska televizija dobra, ali od zadnjih izvještaja do danas bolja u obavljanju funkcije javnog servisa. Međutim, očito je da kad se raspravlja u Saboru i to kako u Saboru treba raspravljati o televizije je pitanje i danas je bilo različitih mišljenja, a prije svega i iz razloga što god tko htio kazati, priznati ili ne priznati, stranačka ocjena rada Hrvatske televizije obilježene su prije svega ocjenom i stavom stranačkog rukovodstva o tome koliko je ta stranka zastupljena u unutarnjem političkom programu Hrvatske televizije. Pa nije to ni nenormalno. Stranke rade svoj posao, javna televizija radi svoj posao, usklađivanje tu nije jednostavno. Zbog toga bih ja ukazao na jedan problem i ja ću se vama gospodine predsjedniče Programskog vijeća pismeno obratiti zbog toga. U ovom Saboru djeluje grupacija zastupnika koji se ispoljavaju kao zastupnici regionalnog bloka, regionalni zastupnici, ima nas 9. Ja bih vas zamolio da za 10., 11., 12. mjesec probate nešto mjeriti kao što je televizija nekad radila, gospodin Galić zna kad se to radilo. Vi ćete uočiti jednu iznimnu nepravičnu no nisku zastupljenost tih 9 zastupnika koji u ovom Parlamentu djeluju i zagovaraju određene specifične interese svojih krajeva. Eto, samo toliko, a u izbornoj smo godini. Istovremeno, danas je ovdje pobrojano sve to što bi javna televizija trebala činiti. Mislim da je to dobro pobrojano. Spomenute su i regije, afirmacija života i rada u regijama, ali i međusobno upoznavanje E tu po meni Hrvatska televizija izrazito zakazuje. Zakazuje jednostavno konceptom. Mi imamo te županijske kronike ili panorame kako se zovu. Zašto ih imamo? Da bi sa vijestima iz županije bila upoznata županija. A što je sa međusobnim upoznavanjem i zbližavanjem? Pa neće mi nitko reći valjda da po međimurskim dinarima ne bi rado gledali priloge i u Dalmaciji i u Istri ili obrnuto. To je samo jedan primjer. Prema tome, mislim da bismo i to je naravno 30 minuta na dan što je u odnosu na ukupnu produkciju koju HTV kao javna televizija daje premalo. Mislim da tu nešto moramo učiniti. I treće s čim bih završio i u vezi čega se još jedna naša primjedba odnosi. Još uvijek nije riješeno kako, na koji način najbolje pratiti rad Hrvatskog sabora. Mogu biti političari i političke institucije više ili manje u modi, mogu biti više ili manje na meti kritike, ali izvještavati objektivno i dobro o radu Hrvatskog sabora bi se trebalo, a mi imamo još uvijek da prijenosi kako tako idu, a da ostaje dio posla ovog Sabora o kome se ne izvještava i mislimo da bi se moralo govoriti sa veznikom i, i o specijalnim emisijama koje bi, kojima bi se dao jedan pregled u kome bi dominirali dakle ne ekscesi i konflikti, nego u kojima bi dominirali stavovi i tko stoji iza kojih stavova da bismo na taj način činili i našu političku javnost bolje informiranom pa onda i objektivnijom i mislim da bi javna televizija u ovoj izbornoj godini morala i to što prije krenuti sa takvim emisijama koje bi bile profesionalne i izvještavale o tome što je danas, a to može biti minimalno, to može biti ne znam 30 minuta presjeka rada Sabora, ali bi stavovi koji su u Saboru izneseni na određene teme morale imati titular i moralo bi se prenositi tko iza čega stoji na jedan način da se o cjelokupnom radu Parlamenta stiče potpuni i ispravni uvid u javnosti. Eto, hvala vam lijepo. To su naši stavovi, a oko ovog dijela zastupljenosti ja bih vas zamolio prije svega kao i predsjednika Programskog vijeća da povedete računa. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključno u ime predlagatelja predsjednik Programskog vijeća HRT-a Zdenko Ljevak. Izvolite. Dame i gospodo, ima nas toliko da se možemo i bez mikrofona razgovarati, ali evo službeno je tako. Dosta primjedbi na program, ja ću govoriti o programu o kojem su zastupnici, cijenjene zastupnice i zastupnici iznijeli ovdje stoji i ako ste temeljito pročitali naša izvješća njih je dosta zastupljeno i u našim raspravama kojim upućujemo ili predlažemo da se ono program mijenja ili dopunjuje. Prihvaćam kao i zadnji put što sam prihvatio sve ono i bilježio sam naime i ja ću vrlo zorno tražiti i stenogram i prenijeti ovu raspravu Programskom vijeću i tražiti da i Programsko vijeće bude od riječi do riječi upoznato. Međutim, ima ovdje i nekih stvari koje moram priznati nisu jasne. Evo ja ću biti izravan na nekoliko stvari. Imam ovdje dosta pitanja, ali nema zastupnika. Inicijativa za javnu televiziju, taj program je odrađen, to je u postupku, odrađuje se, dakle sad to već odrađuje ravnateljstvo, to je izvan nadzora Programskog vijeća, ali Programsko vijeće je o tome raspravljalo, meritorno donijelo zaključak, zapravo dalo naputak pod navodnicima, zapravo savjetovala kako to jedino po zakonu može ravnateljstvu da se provede taj postupak. Koliko ja znam taj postupak i dalje traje, dogovara se ili ne znam što već. Ne razumijem saborskog zastupnika koji ovdje govori deset minuta o programu. Ja ću sad biti malo i kritičan. Dozvolite mi da i sam u svom izlaganju to kažem, da u deset minuta govori o programu Hrvatske radiotelevizije i da jednu jedinu kritiku uputi i da predloži Saboru da se ne prihvati taj program. Naše izvješće. Ja to moram priznati kao građanin, kao predstavnik Vijeća, ne mogu prihvatiti, jednostavno ne znam u kom to pravcu ide. Da li će se program prihvatiti ili neće to je stvar individualnog zapravo stava svakog ovdje člana, saborskog zastupnika i o tome sigurno ne želim uopće razgovarati. Bit će kako će biti. Osobno mislim da je napravljen veliki napredak u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine smo isto tako notirali primjedbe i puno je tih. Nisu zastupnici u pravu, nisam ih evidentirao sve koji su da se ništa nije promijenilo. Nije točno. Promijenilo se dosta toga od izravnih emisija, od emisija javnog interesa, ako hoćete i od glazbe. Evo, ovdje sam imao primjedbu da nije na području kulture i na području kulture evo mislim, ne mislim, tvrdim vam da je negdje 1.ožujka se počimaju snimati već i kazališne predstave, dakle ono na čemu se ukazivalo ovdje, prenose se koncerti. Dakle, na području kulture ili kulturnih događanja ima puno više nego što je to bilo prije godinu dana. A da vam ne kažem da smo kod usvajanja a programske orijentacije za 2007. koja se ne odnosi na ovaj program, znatno to još unaprijedili i da ćete taj rezultat se počima vidjeti a vidjet će se zapravo sad kako se emisije ostvare. Bilo je prigovora na sapunice ili ne? Emisije stranog podrijetla ili ne? Na takve primjedbe koje je Vijeće uočilo da izlaze iz nekog konteksta javne televizije ukazivalo. I čak pozivalo na odgovornost i zapravo "donosilo" zaključak da se o tom pitanju onda raspravi i moram priznati da smo vrlo često odnosno najčešće na ta pitanja i dobivali odgovore, obrazloženja na koje mi više ne možemo utjecati. Često se govorilo o otkupu gotovih emisija, da li smo, da li je televizija sposobna ili ne? Ja sam u svoj izlaganju rekao da Hrvatska radiotelevizija tehnološki sigurno sposobna, odradi vrhunske emisije a to se i u zadnje vrijeme može vidjeti da je sve više emisija ili u koprodukciji ili zapravo izravnih domaćih emisija. Ima problema u dokumentarnom programu, nije dovoljan, ima u dramskom, nije dovoljan, na sve smo to ukazivali i na dosta tih stvari je čak predviđeno i financijskim planom za 2007. godinu. Negdje oko 40% se više sredstava ulaže u dokumentarni i dokumentarni i kulturološki program tako da nije baš ovako, nije stanje danas u televiziji kako ga se kroz ove rasprave želi prikazati. Nešto što u potpunosti prihvaćamo kao Vijeće i nešto u čemu i stalno inzistiramo što je zastupnik Lončar govorio, vidjet ćete jedan cijeli izvještaj, uđite na mail, na web. stranicu pa ćete vidjeti naš zapisnik kad se govori o hrvatskom jeziku, o primjeni hrvatskog jezika na Hrvatskoj televiziji. Ja ću još jedan put ponoviti da nema javne institucije, da ne kažem javne televizije koja ima tako dobro organiziran edukativni sustav ali ga nažalost novinari ne koriste i mi smo vrlo ozbiljnu kritiku uputili čelnici odnosno ravnateljici Hrvatske televizije i čak je i zadužili da nas izvijesti što je o tome napravljeno, učinjeno. Dapače, preporučili joj da koristi svoje zakonske ovlasti, hijerarhijske pa da izvoli onda primjenjivati neke druge sankcije tko se toga ne pridržava. Dakle, to je rad Vijeća i uz sav taj rad ne mogu prihvatiti ponovno se vraćam na onaj prijedlog, ne nemojte prihvatiti to izvješće, jer ništa nisam rekao o tom izvješću. To je nešto što me kao predsjednika moram priznati boli i smeta. jedan zastupnik pokrenuo vrlo osjetljivo pitanje novog izbora ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, pa je počelo da li ide u Vladu, ne ide u Vladu, uzima se ispod ruke itd. Mislim, slikovito je to iskazano. Ja želim iskoristit ovu pozornicu i reći vama saborskim zastupnicima koji ste nas birali, koji ste nam dali povjerenje, jedino će Vijeće Hrvatske televizije birati glavnog ravnatelja. To je po zakonu njegovo pravo i neće dozvoliti nikome da se u to miješa. To sam u nekoliko navrata u medijima iznio i čvrsto stojim, možete mijenjati zakon, možete me smijeniti ali dok je Vijeće, dok postupa i radi po tom zakonu to će Tako da mislim, ne treba kalkulirati i nama će se otežati budu li, bude li ovakvih pitanja čak i u, i sa saborske govornice. Dozvolite nam da mi ima kriterij, zakonodavac, Statut je rekao koji su. Za nas je temeljni kriterij za ispunjavanje formalnih uvjeta, program ali iznad svega osoba koja će garantirati i daljnju neovisnost Hrvatske radiotelevizije. To je nešto na čemu ćemo mi inzistirati. Imao sam potrebu to ponoviti jer je to bilo i o tome je bilo razgovora ovdje. Gospođo Babić, vama ću se izravno vratiti. Nije se Ljevak nigdje pohvalio. Naveli ste nekoliko primjedbi gdje je Vijeće, Vijeće zapravo Hrvatski radio odobrio bez primjedbi odobrio program koji je dakle, to je sustav takav da se nakon svaka tri ili šest mjeseci donosi program koji je prošao i onda Vijeće kaže, da primjedbe na to i ne da. Dakle, ovdje se govori, radi o Hrvatskom radiju koje nije imalo primjedbe i reklo je da je to dobro i dozvolite nam da imamo pravo na Vijeću reći ono što je dobro. Ne moramo se složiti, u programu se ne slažemo zapravo svi. smo zadovoljni jednim programom, drugi nismo itd. Ovdje moram prihvatiti vrlo ozbiljnu primjedbu na području obrazovanja i obrazovnog programa što ću vrlo ozbiljno i prenijeti našim članovima da moramo na tome još više poraditi. Na educiranju djece, na educiranje zapravo mladih i mladeži. Ali ću vas podsjetiti na nešto što ne znate. Mladež od doba, od 7 do 17 godina je bila, su bili najsnažniji i najvjerniji gledatelji "Big brothera". Ono što mislim da ne može i ne smije nikad doći na javnu televiziju. Dakle, nije samo program, u program televizija ima svoje zakonske obveze, ali ja svojoj djeci zapravo preporučam nešto drugo kad je taj program, kad imam upaljenu televiziju. Nije samo na Hrvatskoj televiziji nije da nema program, ima program ali treba biti snažniji i mislim da treba biti još izvorniji u odnosu na događanja, nacionalna događanja i ono što nas zapravo životno interesira. Riječ referendum ovdje se sjećam dobro gospodin Radin je prošle godine isto tako, i na saborskom odboru je kritizirao s pravom i slažem se, podržavam sve one koji tako govore. Referendum zapravo stvara, načelno referendum stvara jedno javno mišljenje. Nije li to pravi put jer mi smo o tome isto tako na vijeću govorili. Dobili smo odgovor da to se tako radi na drugom mjestu ali će vidjeti kako se to može komunicirati sa gledateljima a da nije u ovoj formi. Ja to ne znam, mi ćemo ponovno prenijeti stav većine, naime većina zastupnika je to podržala bar kroz svoje rasprave, i vidjeti na koji način se mogu posebno te kontakt emisije organizirati a da se ne stvara jedna lažna slika zapravo o onome što se događa ili što javnost misli. Na kraju ću samo reći jer je zadnji gospodin Bagarić govorio. Uvjeravam vas puno toga je iz prošle sjednice Sabora prihvaćeno, uvaženo sve što je dobronamjerno. I ja vas, ja bar tako i sad ću se pohvaliti ipak mislim da je program ove godine odnosno prošle godine puno bolji od godine za koje smo davali izvješća. Hvala vam lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniku Programskog vijeća. Glavni urednik HRT-a Mirko Galić. Izvolite. Glavni ravnatelj, da me sa najavom ne biste ovlastili da govorim o programu i da odgovaram za program. Želim zahvaliti svim zastupnicima koji su evo punih pet sat ovdje zajedno s nama sa Hrvatske radio-televizije pratili ovu raspravu i sudjelovali u njoj. Zahvaljujem svima onima koji su nam dali kritičku podršku, dakle istakli neke elemente u našem poslovanju, u našem programu koji zaslužuju pozitivan odnos i ukazuju istodobno na propuste, slabosti, greške, nedovoljnu kvalitetu kojih sigurno u našem radu i u našem programu ima. Ne želim zaobići da sam iznenađen također i nekim kritikama koje su išle na potpuno negiranje bilo kakvih rezultata bilo da je riječ o poslovanju, bilo da je riječ o programu ali to ostavljam kritičarima koji inače kažu da ne gledaju naš program što onda kritiziraju i ostavljam to Saboru i saborskim političkim strankama da to razriješe. Želim, neću se osvrtati na mnoge primjedbe. Kažem, većini sam zahvalan jer mislim da pogađaju probleme koje mi imamo i da nam pomažu da ih riješimo. Mi nismo postigli savršenstvo koliko god vama izgledalo da smo predstavili savršenu situaciju. Nismo postigli niti gornju granicu naših mogućnosti, onda bismo morali odustati i kazati samo ponavljajmo to što smo napravili. Možemo bolje, možemo više, možemo dalje da ja govorim o olimpijskim terminima ali moramo se za to bolje organizirati i primjedbe, kritike koje su ovdje izrečene i podrška koja je dana koja nas ohrabruje sigurno će pomoći da se to nastavi bez obzira kakav će biti sastav ovog ili onog rukovodstva, uostalom ili u buduće sastav ovoga Visokog doma. Dopustite mi na kraju da se osvrnem na nekoliko pitanja za koja mislim da su važna, osobito važna barem iz mog ugla gledanja. Jedno je odnos Hrvatskog sabora i Hrvatske radio-televizije. Koliko god se činilo da je notorna stvar očigledno nije jer je i danas ovdje bilo stanovitih razlika u interpretaciji pa i u stavovima. Da li je Hrvatska radio-televizija iznad? Sigurno da nije niti se tako osjećamo. Mi ne vladamo ovim Saborom i ni na jedan način direktan najmanje ne utječemo na njegove odluke, zaključke i njegovu aktivnost. Mi informiramo Sabor i uspješni smo ukoliko smo u tome objektivni i ukoliko izražavamo pluralni duh koji u ovom predstavničkom domu vlada. Ako nismo iznad i ako nam se spori da smo iznad znači li to da smo ispod. I to bi bilo loše ili jednako loše. Ne može ni Hrvatski sabor uređivati Hrvatski radio i Hrvatsku televiziju, nema te zakonske ovlasti, nemam ih ni ja i ne uređujem ih program, operativno ne uređujem program možda i zato što imam stanovitog iskustva u uređivanju pa ne prelazim granice kompetencija kada znam da bi taj prelazak bio opasan za taj program. Jednom tko prijeđe tu granicu možda ju je prešao zauvijek jer će jedan prekršaj nastojati ponavljati. Dakle, Hrvatski sabor ima svoju funkciju i Hrvatska televizija svoju. Hrvatski sabor je i vlasnik u ime države, osnivač Hrvatske radio-televizije i to su čisti odnosi u kojima svatko neovisno radi svoj dio zakonske i ustavne odgovornosti. Mislim da ima danas manje sporova nego što ih je bilo posljednji put ali još uvijek su ostale očigledno neki recidivi na koje ja želim ukazati u tom svom kako kako god hoćete oproštajnom govoru pred nama jer ja sam dosegao neku biblijsku brojku sedam godina i ovako ili onako možda je vrijeme da netko drugi preuzme moje mjesto. Uostalom, posljednja je ionako godina mog mandata. Drugo veliko pitanje je odnos javnoga i komercijalnoga ne samo u programu o čemu je govorio predsjednik vijeća nego i u poslovanju. Usporedbe koje su ovdje nametnute javna Hrvatska televizija, komercijalne privatne televizije u Hrvatskoj može zavarati. Danas se na europskom planu a javna televizija je europski patent brišu te velike granice ili razlike između javnih i komercijalnih mada one ostaju u bitnim stvarima i po tome, i u tome je naša odgovornost da jačamo javne sadržaje. Ali ja ću reći suprotno nekim kritičarima koji ništa, nisu vidjeli nikakvu promjenu da promjena ima, one još nisu dovoljne. One mogu biti i opsegom i kvalitetom bolje ali one su tu, pa i na planu kulture i umjetnosti. Pa dvije su nove emisije sa vijestima iz kulture i vijestima iz znanosti četiri. Mi smo po sadržajima javnog obrazovnog, kulturno-umjetničkog profila na eurovizijskom barometru u samome vrhu, među pet televizija. Zato nas treba javnu televiziju u Hrvatskoj ili hrvatsku javnu televiziju uspoređivati da bismo dobili dobru, pravu sliku sa drugim javnim televizijama u drugim državama. Ako možete okretati daljinski upravljač napravite štih probe pa ćete vidjeti da ne zaostajemo ni u javnim sadržajima a i po nekim drugim mjerilima kvalitete. Treća tema, digitalizacija. Meni se čini da je to ključno pitanje s kojim će se i vodstvo Hrvatske radiotelevizije i Hrvatski susret susretati u budućem mandatu. 2012. godine, najkasnije 2012. godine Hrvatska će imati trideset i dva, dvije mreže, Vidite koje su to mogućnosti širenja … /Govornik se ne razumije./ … Mnogi od njih će biti tematski. Ja vjerujem da će tada biti posebni tematski kanal. Za filmove, za kulturu, za obrazovanje, dokumentarni možda. Mi smo mala država, ne može puno. Za sport svakako. Mi smo mala država, ne možemo puno, ali sigurno će trebati popuniti ta 32 kanala inače će ih naši susjedi koji će budno, budno pratiti jesu li oni prazni ili puni. Budu li prazni tražit će za sebe da ih oni popune. to je ono na čemu bi se vodstvo Hrvatske radiotelevizije koje već radi na tome i sa predstavnicima Vlade i sa predstavnicima Agencija za telekomunikacije zauzelo, još više zauzeti i odrediti jasan, precizan program kada će se završiti prva, druga i treća faza kompletne digitalizacije televizijskog tržišta u Hrvatskoj? Četvrto pitanje, pitanje jezika i govora. Sve što je rečeno na tu temu rečeno je s razlogom, rečeno je s pravom. Naš jezik i govor nisu na razini naše odgovornosti za jezik i za govor. Mi jesmo, predsjednik Vijeća je to lijepo rekao, dobro organizirani ali nažalost nismo učinkoviti. Mi imamo ne samo službe, vrhunske službe, od vrhunskih profesionalaca. Imamo posebno tijelo kojem je na čelu profesor Ladan koje radi, koje savjetuje, koje predlaže. Nažalost ne uspijevamo organizirati te škole da budu efikasne. Mi smo nedavno objavili jezikomjer koji nam nekoliko desetaka i stotina primjera navodi i daje tipične i najčešće pogreške koje novinari rade. Ni to se dovoljno ne uvažava. Kada bi se samo to pročitalo, naučilo bilo bi puno manje pogrešaka. Ostaje to naša velika obveza i ostaje to naš dug prema nacionalnoj kulturi je Hrvatski radio. Nego što su Hrvatski radio i Hrvatska televizija kada je riječ o formiranju jezika. I posljednje čini mi se pitanje koje sam ovdje ili pretposljednje odnos prema iseljeništvu i osobito Bosni i Hercegovini. Moram na to reagirati jer sam osobno prema Hrvatima u susjednoj državi pokazivao krajnje razumijevanje. I nije točno da se sa Kiseljakom oklijevalo. Kiseljaku je dato sve ono što je tražio i što smo mogli dati. Nije točno, mi smo dali Hrvatskoj televiziji Mostar. Sva prava raspolaganja programa Hrvatske televizije, prijenosa. Dali smo tuzlanskoj televiziji koja se također dijelom obraća hrvatskom pučanstvu u Bosni Da. Dali smo. Sve to, sve što, ali mi ne možemo i ne možete od nas tražiti da mi podnesemo teret kartica, satelitskih uređaja, uređaja za prijenos, to mi ne možemo učiniti. Mi nemamo nikakvog zakonskog uporišta za to i možda bi bilo dobro u kombinaciji vlasti i televizije tražiti trajno rješenje. I posljednje oko kredita želim jednostavno objasniti da ne ostane bilo kakva dvojba da mi imamo 195 milijuna kreditnih obveza. Na naše prihode od oko milijardu i pol to nije kritično zaduženje, ali smo tih 195 milijuna kredita i više od 400 milijuna vlastitih sredstava uložili u razvoj i zahvaljujući tome imamo danas modernu tehnologiju i modernu digitalnu opremu. Ona, taj proces nije završen, dolaze na red regionalni centri. Ovdje je spomenuto zaostajanje. Ono je, ono je i registrirano i to, to je sljedeća etapa digitalizacije i modernizacije Hrvatske televizije. Želim se još jednom zahvaliti svim zastupnicima koji su imali strpljenja da me prate u ovih, sada skoro 7, u ovih 7 godina i na sve kritike sam jednako osjetljiv kao i na pohvale. One čine sastavni dio i vašeg i mog posla i idemo poslije ovoga zajedno što bi se reklo u nove pobjede. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem se glavnom ravnatelju HRT-a gospodinu Galiću. S ovim zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Sutra